frá formanni þingflokks Flokks fólksins um að Eyjólfur Ármannsson muni ekki geta sinnt þingstörfum á næstunni. Þá hafa borist bréf frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, Gísla Rafni Ólafssyni, Þórarni Inga Péturssyni og Steinunni Þóru Árnadóttur um að þau verði fjarverandi á næstunni.

og 1. varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Reykjavíkurkjördæmi norður, Eva Dögg Davíðsdóttir. Jón Steindór Valdimarsson, Eva Sjöfn Helgadóttir, Indriði Ingi Stefánsson og Eva Dögg Davíðsdóttir hafa áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

Hæstv. forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Hermanns Jónssonar Bragasonar sem 2. varaþingmanns á lista Flokks fólksins í Norðvesturkjördæmi. Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengið og mælir einróma með staðfestingu kosningar Hermanns Jónssonar Bragasonar.

Hermann Jónsson Bragason, Ingveldur Anna Sigurðardóttir og Halldóra K. Hauksdóttir hafa undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og eru boðin velkomin til starfa á Alþingi.

fyrir hönd þeirrar ört vaxandi og stækkandi og mikilvægu atvinnugreinar sem fiskeldið er. En það má líka spyrja hvort það gildi einu hvaðan útflutningstekjurnar koma, þótt það sé á kostnað umhverfis,

Er það boðlegt að eðlilegt gjald fyrir tímabundið leyfi hefur ekki verið greitt fyrir auðlindina? Ég vænti þess að forsætisráðherra svari mjög skýrt og gefi út skýr skilaboð til atvinnugreinarinnar en líka til samfélagsins alls.

Það sem kom ekki fram í máli hennar er sú staðreynd að það var hæstv. matvælaráðherra sem óskaði eftir úttekt Ríkisendurskoðunar á þessum málaflokki, óskaði eftir því að slík stjórnsýsluúttekt næði yfir alla stjórnsýslu málaflokksins, allt frá undirbúningi löggjafar og setningu afleiddra reglna til eftirlits með starfsemi fyrirtækja í greininni

Á meðan beðið var eftir þessari stjórnsýsluúttekt var dregið úr útgáfu nýrra leyfa. Hv. þingmaður spyr um mín skilaboð í þessum málum. Ég vil segja það að ég er gríðarlega ánægð með það að hæstv. matvælaráðherra hafi farið af stað í þessa vegferð

Ég sé ekki betur, þó að ég hafi ekki setið fundinn í morgun, að þetta verði gríðarlega mikilvægt og gagnlegt plagg inn í stefnumótunarvinnuna sem stendur yfir á sviði fiskeldis og sýnir okkur auðvitað þann lærdóm að þegar atvinnugreinar byggjast upp með miklum hraða, eins og fiskeldið hefur gert, þá situr oft regluverkið og stjórnsýslan

Hún er undirstaðan fyrir frekari vinnu og nú reynir á að það verði einmitt brugðist við með skynsamlegum hætti til allrar framtíðar.

dag. Það þarf að vera strax skýrt hvernig ramma við ætlum að móta í kringum atvinnugrein sem býður upp á mikil tækifæri en þarf líka að gera mjög skýrar kröfur til.

þannig að þessi atvinnugrein sé ekki bara út frá forsendum efnahags heldur líka samfélags og umhverfisins. En það eru auðvitað ýmsar athugasemdir gerðar í þessari skýrslu og það geta fleiri tekið þær til sín en hæstv. ríkisstjórn.

það er svigrúm til úrbóta, svo sannarlega. Ég er alveg handviss um að hæstv. matvælaráðherra tekur þetta alvarlega og mun vinna úr þessu og ég vonast til þess að um það geti verið þverpólitísk sátt hérna í þinginu því að ég held að það skipti máli að við séum meðvituð um að þessi löggjöf,

Þegar framkvæmd laga sem varðar fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu, börn, hefur það í för með sér að réttlætiskennd jafn margra er misboðið, þá er ástæða til að hlusta. Þegar UNICEF og Rauði krossinn biðja okkur að hlusta er ástæða til að hlusta, hlusta og velta því fyrir sér hvort við séum að framfylgja lögum sem eiga að byggjast á mannúð með þeim hætti sem við eigum að gera þannig að þau uppfylli skyldur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem við höfum undirgengist. Það er

Að sama skapi varar Rauði krossinn við því að leiða í lög ákvæði til að þröngva flóttafólki á götuna í von um að þau fari sjálfviljug úr landi. Úr umsögn Rauða krossins, með leyfi forseta: „Er hér raunar lagt til að börn missi rétt til efnismeðferðar ef foreldrar þess eða umsjónarmenn teljast vera valdir af töfum. Hingað til hafa börn verið talin eiga sjálfstæðan rétt til efnislegrar meðferðar.“ Fjölmörg fleiri dæmi eru um skerðingar á mannréttindum í frumvarpinu þar sem ekki er búið að láta meta samræmi við stjórnarskrá né mannréttindasáttmála Evrópu. Nú er hins vegar augljóst að forsætisráðherra er ekki á sömu skoðun og árið 2017 þegar kemur að mikilvægi þess að tryggja að mannréttindi séu virt. En mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra: Hvað hefur breyst? Hvers vegna er hún hætt að hlusta?

m.a. vegna þeirra áherslna, sem hafa ekki breyst af hálfu Vinstri grænna, sem varða grundvallaratriði í útlendingamálum og eiga raunar samhljóm með ýmsu af því sem var rætt hér á þinginu síðast þegar þessi mál voru til umfjöllunar og varðar t.d. þau atriði sem tengjast sérstökum tengslum útlendinga við landið og upptöku efnismeðferðar. Þá hefur einnig verið fjallað sérstaklega um hagsmunamat barna sem er eitt af því sem hefur verið töluvert lengi til skoðunar af hálfu dómsmálaráðuneytisins og unnin var um það sérstök skýrsla en líka Þegar hv. þingmaður fer hér yfir hvort eitthvað hafi breyst þá er það svo sannarlega ekki svo. Það hafa einmitt verið gerðar breytingar á málinu frá því að það var kynnt upphaflega og þangað til það var lagt fram í þá átt sem ég hef ávallt talað fyrir, sem snýst um það að við höfum vissulega útlendingalöggjöf,

Forseti. Árið 2017 átti að hlusta á Rauða krossinn og UNICEF. Við erum ekki að ræða gamalt frumvarp núna, við erum að ræða frumvarp sem er til umræðu í þingsal núna í 2. umr.

hvað er þá ráðherra mannréttinda að gera til þess að búa ráðuneytið undir það að taka afleiðingunum af þessari lagasetningu? Eða í rauninni, með öðrum orðum: Hvernig ætlar ráðherra að axla ábyrgð ef aðvaranir umsagnaraðila raungerast?

ríkja. Þetta er því ekki einhver einsleitur heimur þegar að þessu kemur. Evrópuríki hafa ákveðið að koma sér saman um tiltekið kerfi og síðan útfæra ríkin það í raun og veru hvert með sínum hætti. Ég vil ítreka að þar gengu Íslendingar í raun og veru skemur en mjög mörg nágrannaríki okkar. Það hefur verið viljinn á Alþingi að við séum með tiltölulega frjálslynda löggjöf og það er í anda þess sem mér finnst sjálfri en um leið er líka mikilvægt að við tökum tillit til þeirra sjónarmiða sem hafa birst hvað varðar framkvæmd laganna. Annað mál sem mér finnst kannski ekki nægjanlega rætt er hvernig við síðan fylgjum þessari móttöku eftir því að við getum auðvitað ekki rætt útlendingamálin (Forseti hringir.) eingöngu út frá þeim lögum og reglum sem við setjum um hverjum við tökum á móti, við þurfum líka að ræða það hér í þessum sal hvernig við tökum á móti Og það skiptir verulegu máli að ræða þau mál. Virðulegur forseti. Ég beini fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Í síðustu viku birtist á heimasíðu Hagstofunnar, undir liðnum tilraunatölfræði, frétt þar sem teknar voru saman upplýsingar um tölu látinna á Íslandi, dauðsföll hér á landi. Morgunblaðið sagði frá þessari frétt og Ríkisútvarpið sömuleiðis. Þarna kemur fram að umfram dauðsföllin séu 390 á síðasta ári miðað við meðaltal áranna 2017–2021,

Hvað veldur? Hver er orsökin? Það eru fleiri þjóðir að skoða þetta. Við sjáum það núna að það eru að koma óvenju svæsnar sýkingar, holskefla af alls konar sýkingum sem við höfum verið að fylgjast með. Það eru auðvitað uppi, ég veit ekki hvort rétt er að segja tilgátur, en það þarf að skoða hvaða áhrif það hafði að stoppa samfélagið eins og við gerðum og annars staðar í heiminum. Þetta verðum við allt að setja í samhengi áður en við getum fullyrt um einhvers konar niðurstöður. Ég þarf að eiga þetta samtal og spyrja sömu spurninga á okkar næsta fundi, við eigum fasta fundi, ég og sóttvarnalæknir, en ég hef ekki náð að taka þetta mál sérstaklega upp við sóttvarnalækni. En allt það sem hv. þingmaður kemur inn á veit ég að er í skoðun og mun verða skoðað. En það þarf líka að skoða það í samhengi við allt þetta tímabil sem við erum að fara í gegnum

hvort hann sjái fyrir sér að þetta verði sett í einhvern formlegri farveg en óformleg samtöl þeirra embættismanna sem undir ráðherrann heyra.

auðvitað eitthvað sem er nauðsynlegt að draga fram og ná utan um, ekki bara til að forðast að stjórnvöld geri viðlíka mistök aftur heldur held ég að það samfélag sem lenti hér í því að vera meira og minna undir takmörkunum yfir langt tímabil eins og raunin varð eigi það skilið að fá þetta greint með fullnægjandi hætti.

Ég vil bara segja það hér og er þess fullviss af þeim samtölum sem ég hef átt að þetta verði að sjálfsögðu rannsakað og við munum læra af því hvernig við fórum í gegnum þetta tímabil.

hvaða ráðstöfunum var beitt og hvaða afleiðingar þær fólu í sér, m.a. þetta sem hv. þingmaður er hér að fara yfir. Ég held að fræðasamfélagið og vísindasamfélagið verði að taka þátt í því með okkur.

fá greitt úr ríkissjóði fyrir þjónustuna en fá auk þess greitt beint frá sjúklingum talsverðar upphæðir fyrir hverja komu? Fólk getur ekki treyst á að greiðsluþátttökukerfið okkar virki sem þó er ákveðið með lögum og er ætlað að verja fólk fyrir frekari greiðslum. Þau sem þurfa á heilbrigðisþjónustunni að halda fá rukkanir með þeim skýringum einum að samningar sérgreinalækna við ríkið hafi verið lausir í fjögur ár. Ég get nefnt fjölmörg dæmi um þetta til skýringar. Eitt er um rannsókn þar sem einstaklingur hefði átt að greiða mánaðarlegt hámark samkvæmt greiðsluþátttökukerfinu, 31.159 kr., en er rukkaður um 50.150 kr., annað um einstakling sem átti samkvæmt greiðsluþátttökukerfinu að greiða 5.192 kr. fyrir komuna, eftir að hafa áður greitt mánaðarlegt hámark, en var rukkaður um 11.442 kr. kr. Tilvikum fjölgar þar sem fólk frestar því að fara til læknis vegna þess að það hefur ekki efni á því. Slíkt ófremdarástand er að mínu mati og okkar í Samfylkingunni algerlega óþolandi. Við tökum hvorki afstöðu með ríkinu né sérgreinalæknum í deilunni en við tökum hins vegar skýra afstöðu með fólkinu sem ber kostnaðinn af samningsleysinu. Aukakostnaður er mismikill eftir læknum en sjúklingarnir hafa ekkert val. Lögin um sjúkratryggingar og greiðsluþátttöku hafa það að markmiði að heilbrigðisþjónustan hér á landi sé aðgengileg öllum, óháð efnahag. Ekkert í lögunum kemur í veg fyrir að farið sé á svig við það markmið líkt og nú er gert. Hvað getur hæstv. heilbrigðisráðherra sagt okkur um þessa afleitu stöðu? Er ráðherrann úrræðalaus?

Þetta er brýnt mál. Ég vil í fyrsta lagi segja það hér að ég hef gert þetta að algjöru forgangsmáli, að ná samningum við sérfræðilækna, svo það sé sagt hátt og skýrt hér úr þessum ræðustól. Það er orðið brýnt og það verður brýnna með hverjum deginum að ná samningum við sjálfstætt starfandi sérfræðilækna af þeim ástæðum sem hv. þingmaður fór hér yfir, þegar gliðnar svo mikið í milli, og við leggjum jafn mikla áherslu á aðgengi og jafnt aðgengi eins og raun ber vitni og jöfnuð eins og þessi ríkisstjórn hefur gert. Það er rétt að þegar samningar eru ekki í gildi þá er farið eftir gjaldskrá og við skulum ekki gleyma því að það er endurgreiðslureglugerð í gildi en það gliðnar í milli og sérstaklega við þær kringumstæður sem við búum við í dag. Þannig er þjónustuveitendum heimilt að leggja aukagjöld á heilbrigðisþjónustu, eins og hv. þingmaður lýsti hér réttilega, þegar ekki eru í gildi samningar um annað. Við vorum, ég og hv. þingmaður, ekki fyrir löngu síðan á fundi með Öryrkjabandalaginu og fulltrúum. Þar var fulltrúi frá Sjúkratryggingum og þar var fulltrúi sjálfstætt starfandi lækna og þar fórum við bara mjög opinskátt yfir stöðuna og viljann til að ná saman þannig að þar voru allir á þeim fundi og lýstu yfir þeim vilja. Ég bind enn vonir við að þess sé ekki langt Sjúkratryggingar og sérfræðilæknar nái saman góðum samningi, sérstaklega fyrir fólkið í landinu, sjúklingana sem þurfa á þjónustunni að halda.

til lengri tíma vegna þess að svo margir fresta því að fara til læknis vegna þess að þeir hafa ekki efni á því. Ég er fyrsti flutningsmaður að frumvarpi sem fjallar um hvernig verja má fólk fyrir slíkum gjöldum utan greiðsluþátttökukerfisins. Þar er tekið fram að ef endurgreiðsla fæst úr ríkissjóði fyrir einkarekna heilbrigðisþjónustu, líkt og nú er, þá sé veitendum þjónustu óheimilt að krefja fólk um frekara gjald og einnig að renni samningur um veitingu þjónustunnar út og árangurslausar viðræður um endurnýjun samnings hafa staðið lengur en í níu mánuði skuli ágreiningur lagður í gerð á grundvelli laga um samningsbundna gerðardóma. Ég spyr hæstv. heilbrigðisráðherra hvort hann sé ekki sammála því að það sé nauðsynlegt að gera þessar breytingar á lögum um sjúkratryggingar til þess að markmiðið um heilbrigðisþjónustu óháð efnahag nái fram að ganga. Þurfum við ekki, löggjafinn, að verja fólk

Þannig að jú, bæði í þeim tilgangi að stefnan um jafnt aðgengi óháð efnahag gangi eftir og að lögin séu algerlega skýr um það

Verðbólgan geisar og bæði ríkisstjórnin og Seðlabankinn hafa farið þvert gegn yfirlýstum markmiðum og ýtt undir verðbólguna með aðgerðum sínum. Ef við byrjum á ríkisstjórninni eru vísitöluhækkanir skatta og gjalda sem urðu um áramótin og eru taldar líklegar til að valda stýrivaxtahækkunum á miðvikudaginn til komnar vegna hækkana sem ríkisstjórnin sjálf hefur valdið. Að ríkisstjórnin skuli valda þjóðinni slíkum skaða á tímum sem þessum með óhóflegum krónutöluhækkunum á opinberum gjaldskrám er fyrir neðan allar hellur. En burt séð frá því þarf ríkisstjórnin að eiga samtal við Seðlabankann um rökin fyrir því að þessar hækkanir valdi vaxtahækkunum því þau rök ganga einfaldlega Þessi aukna verðbólga vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar er einskiptishækkun. Sú hækkun er þegar orðin og mun ekki valda frekari hækkun á verðbólgu héðan af. Vaxtahækkun vegna þessara hækkana mun því ekki slá á eitt eða neitt á nokkurn hátt. En það sem er enn verra er að allar aðgerðir Seðlabankans eru verðbólguhvetjandi og ganga þannig þvert gegn yfirlýstum markmiðum sínum ásamt því að auka byrðar heimilanna svo hrikalega að mörg þeirra munu aldrei bera þess bætur. Fyrirtækin í landinu skulda nefnilega 5.500 milljarða. Hver einasta prósentuhækkun stýrivaxta kostar þau 55 milljarða og Seðlabankinn hefur sexfaldað vexti á rúmu ári. Þetta er ekki flókið og ríkisstjórnin hefur svakalega mikinn skilning á þessu lögmáli þegar rætt er um bankaskatt. En þegar kemur að því að láta fjármálafyrirtækin græða á meðan heimilin blæða virðast

Ég spyr því hvort ríkisstjórninni og Seðlabankanum sé virkilega alvara að ná niður verðbólgu eða er tilgangurinn sá að hlaða undir fjármálafyrirtækin og gera eins mörg heimili og hægt er að þrælum þeirra? Því þannig er raunveruleikinn sem blasir við öllum sem vilja sjá.

Það er rétt að þegar við samþykktum hér fjárlög og tekjubandorm þá hækkuðum við krónutölugjöldin sem lögð eru á áfengi, tóbak, bifreiðar og olíu í tengslum við það, enda hefðu þau annars rýrnað langt umfram það sem eðlilegt gæti talist. Um þetta var rætt hér við afgreiðslu fjárlaga og tekjubandorms og mátti öllum í sjálfu sér vera ljóst. Það að einfalda heimsmyndina þannig að þá verðbólgu sem hér geisar og annars staðar megi eingöngu rekja til krónutöluhækkana ríkisstjórnarinnar er auðvitað einföldun sem stenst enga skoðun ekki síst þegar bent er á að ríkisstjórnin hefur síðan gripið til ýmissa mótvægisaðgerða, bæði hefur tekjuskattur á hina tekjulægstu lækkað sem og verið gripið til sérstakra mótvægisaðgerða til að verja tekjulægstu hópana fyrir áhrifum verðbólgunnar. Hv. þingmaður nefnir það hins vegar hér að það sé rétt að ríkisstjórnin ræði við Seðlabankann. Þá vil ég bara segja það að Seðlabankinn er auðvitað að lögum sjálfstæð stofnun. Það er ekki svo að ríkisstjórn, hvorki forsætisráðherra né aðrir ráðherrar, hafi afskipti af vaxtaákvörðunum Seðlabankans. Þar er það einfaldlega peningamálanefndin sem tekur ákvörðun og kynnir hana út frá stöðunni. Það sem ég vil hins vegar segja almennt um þessi mál er að hér hafa náðst kjarasamningar við mikinn meiri hluta launafólks á almennum vinnumarkaði og hér hafa verið samþykkt fjárlög sem ég tel að endurspegli vilja til þess að opinber fjármál spili saman við peningastefnu og vinnumarkað.

Hvaða tilgangi skila þá vaxtahækkanir? Er Pútín að fara að breyta einhverju? Er orkuverð í Evrópu að fara að lækka þegar við hækkum álögur og vexti á íslensk heimili? Ég segi bara nei við því.

Herra forseti. Ég vil taka það fram að ég sagði ekki hér áðan að verðbólgan kæmi öll að utan heldur að hún væri á breiðum grunni og krónutöluhækkanirnar væru ekki eina ástæðan.

Vextirnir eru hins vegar helsta stýritæki bankans þegar kemur að stjórn peningamála og þar er Seðlabankinn í sambærilegri stöðu og allir seðlabankar í Evrópu sem eru að eiga við ekkert ósvipaða stöðu í verðbólguþróun.

Virðulegur forseti. Það sem mig langar að gera að umræðuefni mínu hér í dag er Katla jarðvangur. Hann er fyrsti jarðvangur Íslands stofnaður í nóvember 2010. Árið 2011 fékk hann aðild að samtökum evrópskra jarðvanga og alþjóðlegu neti jarðvanga eftir staðfestingu á innleiðingu hans innan UNESCO árið 2015. Katla jarðvangur nær yfir 9.500 km² landsvæði og þekur rúmlega 9% af flatarmáli landsins, frá Hvolsvelli í vestri að Skeiðarársandi í austri. Nyrsti hluti jarðvangsins teygir sig langt inn á Vatnajökul en langar strendur á svörtum sandi afmarka svo jarðvanginn í suðri. Þéttbýliskjarnar í Kötlu jarðvangi eru Hvolsvöllur, Vík í Mýrdal og Kirkjubæjarklaustur. Jarðvangurinn skipar stóran sess sem hluti af ferðaþjónustu á svæðinu og er mikil virðing borin fyrir honum. En eitthvað kostar að halda úti verkefni sem þessu. Framlag sveitarfélaganna sem standa að jarðvangnum er árið 2023 rúmlega 18 milljónir, en ekki hafa fengist vilyrði fyrir fjármögnun frá ríkinu fyrir starfsemi jarðvangsins sem er verulegt áhyggjuefni og ég tel að grípa þurfi til ráðstafana vegna þess. Það skiptir máli að aðilar standi saman að því að treysta grundvöll fyrir starfsemi jarðvangsins, bæði sveitarfélög og ríki, með samstilltu átaki ásamt því að nýta vel þau tækifæri sem gæðavottun UNESCO veitir svæðinu. Það er gríðarlega mikilvægt að við fáum festu í fjármögnun jarðvangsins fyrir næstu úttekt sem fer fram árið 2024–2025. Mínar spurningar til hæstv. ráðherra eru því eftirfarandi:

ég mun í þessu eins og öðru ræða við fulltrúa sveitarfélaganna um þessi mál. Ég hef átt mjög gott samstarf við sveitarfélögin almennt um landið og ekki síst á Suðurlandi og ég held að það séu miklir möguleikar þegar kemur að samstarfi okkar á milli, þegar kemur að íslenskri náttúru, skulum við bara segja.

UNESCO-vottunin skiptir okkur máli ef við horfum bara á heildarsamhengið. Það var sárt að sjá bókun sveitarstjórnar Mýrdalshrepps sem telur forsendur fyrir áframhaldandi starfsemi Kötlu brostnar í ljósi þess að fyrirséð er að einu tekjur hans verði framlög aðildarsveitarfélaganna. Sveitarstjórnin telur að ef ekki komi til aðrar tekjur þá sé óhjákvæmilegt að huga að slitum jarðvangsins. Ég vona að við náum að snúa því við. Ég bind miklar vonir við að hæstv. ráðherra taki þetta mál föstum tökum og leiti einhverra leiða til að ná áframhaldi samstarfi við þau sveitarfélög sem standa að jarðvangnum. Ég held að þetta skipti okkur mjög miklu máli.

að hv. þingmenn verða að gæta þess að nýta ekki þann möguleika til að halda áfram efnislegri umfjöllun um mál sem áður hafa verið til umræðu. Virðulegi forseti. Það er eitt að ráðherrar svari almennt ekki í óundirbúnum fyrirspurnum og jafnvel bara undirbúnum fyrirspurnum. Við erum orðin alvön því. En þegar þeir fara

ég hefði skipað sem ráðherra á sínum tíma starfshóp með hagsmunaaðilum sem Ríkisendurskoðun gerir athugasemd við þannig að við eigum ekki að nálgast þetta nema með auðmýkt, sagði Það var ráðherra Framsóknarflokksins í lok nóvember sem skipaði þennan starfshóp.

að fara neitt í grafgötur með það, ég hafði rangar upplýsingar, fór með rangt mál og ég bið þingmanninn afsökunar. Það er alveg hárrétt að þessi starfshópur var skipaður í lok árs 2016. Þá var hv. þingmaður ekki hér til að hafa eftirlit með þessum málum þannig að það er engin leið að setja þetta yfir á hana.

Það er orðinn svolítið hvimleiður ávani hjá hæstv. forseta að vera sífellt og endalaust að setja ofan í við það sem hv. þingmenn, þjóðkjörnir þingmenn þessa lands, leyfa sér að segja í pontu. Þetta er orðin einhver viðtekin venja; í hvert skipti sem fulltrúi stjórnarandstöðunnar stígur í pontu þá fær hann einhvers konar ávirðingar í lokin þar sem gert er lítið úr orðum viðkomandi þingmanns. Ég verð að biðja hæstv. forseta um að láta af þessum ósið af því að þetta setur þingið niður. Hér á Alþingi Íslendinga sitja 63 þjóðkjörnir einstaklingar sem allir hafa sitt málfrelsi og eiga að fá að koma hingað upp til að tjá skoðanir sínar á hinu og þessu sem á sér stað hér eða sem varðar fundarstjórn forseta.

það sérstaklega að ekki sé haldið áfram efnislegum umræðum um mál sem áður hafa verið til umræðu, t.d. í óundirbúnum fyrirspurnum þar sem ræðutími er takmarkaður og þess háttar. En ég segi fyrir mitt leyti að hafi ég talað ógætilega eða gengið of langt að þessu leyti í athugasemdum mínum hér á þá biðst ég afsökunar á því. Það er auðvitað rétt að þingmenn hafa rétt til þess að bera af sér sakir og þingmenn hafa rétt til að tjá sig um fundarstjórn forseta en að sjálfsögðu er þó gert ráð fyrir því að það sé gert í þeim tilgangi

þetta snýst einhvern veginn um að ráðherrar geti bara talað úr sér loftið í þrjár mínútur án þess að svara neinni spurningu. Ég spurði forsætisráðherra hvernig hún ætlaði að axla ábyrgð.

það er mjög mikilvægt að við fáum umræðu og svör við fyrirspurnum. Ég tók til að mynda eftir því fyrstu fyrirspurninni sem ég sendi inn sem varaþingmaður að hún var í fimm liðum og ég fékk svör við tveimur þeirra. Svörin við

Til þess að við getum sinnt því hlutverki sem okkur er ætlað á Alþingi hljótum við að verða að fá svör við fyrirspurnum. Það þurfa ekki endilega að vera svör sem okkur líkar en

orðrétt að það eigi að taka mark á umsögnum umsagnaraðila á borð við Rauða krossinn og UNICEF. Því spyr ég: Hvað hefur breyst núna þegar hæstv. forsætisráðherra situr í þeim stól sem hún situr í? Hvers vegna tökum við ekki mark á umsagnaraðilum lengur? Skiptir það bara ekki máli?

Gæti það verið svo að við búum við framkvæmdarveldi, við ráðherraveldi sem er kannski alveg rosalega miklu stærra og öflugra heldur en vald okkar hérna í þessum sal til góðra verka eða jafnvel dómstólanna?

Ég er að fara hérna yfir ákveðinn bakgrunn í þessu máli sem er alveg nauðsynlegur til að fólk átti sig á hvað málið snýst um, hvaðan við erum að koma, hvert við erum að fara. Ég er að fara yfir greinargerð með frumvarpi til laga um mannréttindasáttmála Evrópu

Það er minnst á það hérna í upphafi greinargerðarinnar hvernig verið er að stíga skrefin inn í þetta nútímamannréttindaumhverfi.

Ráðherranefndin hefur bæði úrskurðar- og eftirlitshlutverki að gegna varðandi kærur vegna brota gegn mannréttindasáttmálanum. Svo sem nánar er rakið í kaflanum um mannréttindanefndina“ — sem er ekki lengur til staðar „hér að framan sendir hún skýrslu sína um hvort aðildarríki hafi brotið gegn sáttmálanum til ráðherranefndarinnar í samræmi við ákvæði 31. gr. samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis. Í tilvikum þeim, sem nánar eru rakin í kaflanum um mannréttindanefndina, úrskurðar ráðherranefndin skv. 32. gr. samningsins um hvort um brot sé að ræða.“

við höfum hlustað á áður. Við höfum tekið mark á þessum umsagnaraðilum áður; Rauða krossinum, UNICEF, Mannréttindaskrifstofu Íslands, öllum þessum aðilum sem láta sig mannréttindi varða hérna á Íslandi, því að það er mikilvægt. Þau benda okkur á það hvernig framkvæmd laga laga er ábótavant á Íslandi. Við erum með það í lögum að vernda ákveðin réttindi en það er ekki einu sinni farið eftir því. Það varðar t.d. atriði sem er verið að bæta við í þessum lögum, þ.e. að viðkomandi sé í sérstaklega viðkvæmri í sérstaklega viðkvæmri stöðu, að Útlendingastofnun, framkvæmdarvaldið, hefur brotið gegn þessu mati sínu sem á að fara fram um hvort viðkomandi sé í sérstaklega viðkvæmri stöðu. er verið að bæta við fleiri svoleiðis skilgreiningum sem er þá hægt að brjóta enn frekar gegn af því að einhverra hluta vegna þá gerast hlutirnir ekki alltaf eins og lögin eru sett.

Það staðfestist alltaf betur og betur það sem mig grunar í tengslum við þetta mál sem við erum að ræða hér, að þeir einstaklingar sem bera ábyrgð á því og bera ábyrgð á því að það mun fara í gegnum þetta þing, sem allt bendir til að það muni gera þrátt fyrir andmæli allra helstu mannréttindasamtaka á Íslandi,

„Frú forseti. Þegar framkvæmd laga sem varðar fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu, börn, hefur það í för með sér að réttlætiskennd jafn margra er misboðið, þá er ástæða til að hlusta. Þegar UNICEF og Rauði krossinn biðja okkur að hlusta er ástæða til að hlusta, hlusta og velta því fyrir sér hvort við séum að framfylgja lögum sem eiga að byggjast á mannúð með þeim hætti sem við eigum að gera þannig að þau uppfylli skyldur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem við höfum undirgengist. Það er nefnilega ástæða til að hlusta og velta því fyrir sér. Það er niðurstaðan sem fulltrúar sex flokka af sjö hér á Alþingi komust að, að það væri ástæða til að hlusta. Ég velti því fyrir mér hvort fulltrúar þess flokks sem ekki kýs að styðja þessa breytingu ættu ekki að hlusta. Ég segi já við þessari breytingu.“ Hérna er Hérna er ég að vísa í ræðu hæstv. forsætisráðherra þegar hér var verið að ræða breytingar á lögum sem áttu að laga framkvæmd núgildandi laga. frumvarp sem stendur til að samþykkja á þinginu sem við erum að ræða í dag er til að lögfesta framkvæmd núgildandi laga, ólögmæta framkvæmd núgildandi laga.

Tilgangur þess frumvarps sem við erum að ræða og ástæðan fyrir því að því hefur verið hafnað fjórum sinnum hér á þingi er sú að það snýst ekki um að gera neitt gagn. Það snýst um að lögfesta framkvæmd sem er ómannúðleg og ólögleg. Í stað þess að skjóta lagastoð undir þá framkvæmd væri nær að þessi ríkisstjórn myndi tryggja það að stjórnvöld fari samkvæmt lögum og bæti það sem þarf til að tryggja raunverulega skilvirkni, straumlínulaga kerfið ef þess þarf og annað slíkt. En það er ekki það sem er að gerast hér.

þar sem hún viðrar þá skoðun sína að það sé bara í besta lagi að vísa börnum á götuna, á ruslahaugana í Grikklandi þar sem þau eru ekki einu sinni með húsaskjól til þess að vernda þau fyrir barnaræningjum eða einhverju þaðan af verra, vegna þess að við getum ekki tekið á móti öllum. Er þetta stefna Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, hæstv. forsætisráðherra?

og það er alveg ljóst að það er ekki verið að hlusta. Ég veit ekki hvað ég á að gera til að fá fólk til þess að hlusta, til að fá hv. þingmenn, sem samþykkja þetta frumvarp, til þess að hlusta, til að gera sér grein fyrir því hvað er raunverulega verið að gera hérna. Árið 1938 fór Friðarvinafélagið þess á leit við stjórnvöld að íslensk stjórnvöld tækju á móti börnum gyðinga sem voru hætt komin á meginlandi Evrópu — árið 1938. Við getum ímyndað okkur hvað varð um þau síðar þar sem börn komu aldrei hingað til lands.

okkur hart fram, höfum gert allt sem í okkar valdi stendur til að reyna að gera sitjandi ríkisstjórn og meiri hlutanum hér á þingi grein fyrir því að þið eruð að brjóta mannréttindi, þið eruð að brjóta á flóttafólki, þið eruð að senda flóttafólki þau skilaboð að þau séu ekki velkomin, álítum þau blóðsugur svindlara og svikara og að þau eigi að vera einhvers staðar annars staðar. Það eru skilaboðin sem er verið að senda með þessu frumvarpi. Og við erum sökuð um að vera með pólitískar pílur, líkt og Katrín Thoroddsen árið 1938.

ekki í fyrsta skipti, ekki í annað skipti, ekki í þriðja skipti og ekki fjórða skipti heldur. Þetta frumvarp hefur verið lagt fram fimm sinnum og það eru einhver grundvallarákvæði sem hæstv. dómsmálaráðherra bara gersamlega neitar að víkja frá þegar kemur að framlagningu þessa frumvarps þrátt fyrir að umsagnaraðilar hafi lýst yfir andstöðu sinni gagnvart ákveðnum ákvæðum. Þetta eru umsagnaraðilar á borð við Barnaheill, landlækni, Hafnarfjarðarbæ, Íslandsdeild Amnesty International, Kvenréttindafélag Íslands,

Og listinn er ekki tæmandi. Virðulegi forseti. Ég veit ekki hver hæstv. dómsmálaráðherra heldur að hann sé að hunsa þessar umsagnir og þessar ábendingar sem hafa komið frá sérfræðingum í þessum málaflokki og frá lögfróðum aðilum. En

þá erum við kannski ekki endilega í stakk búin til þess að kljást við þær afleiðingar sem beiting þessara heimilda og lagaákvæða mun hafa í för með sér, því að ég er ekkert rosalega bjartsýn á að þetta muni standast alþjóðlegar skuldbindingar sem Ísland hefur skuldbundið sig til að framfylgja. Ég er ekki mjög bjartsýn á að þetta muni þetta muni standast mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, alveg eins og hefur komið fram í umsögnum umsagnaraðila. Það er gjörsamlega fáránlegt að loka eyrunum fyrir þessum athugasemdum sem eru að koma fram, bara út af því að þetta kemur frá stjórnarandstöðunni og þetta kemur frá mannréttindastofnunum.

hvað meira þarf ríkisstjórnin til þess að geta hlustað á þessar mótbárur sem hér hafa komið fram í pontu? Þetta er gjörsamlega fáránlegt. Það er talað um að það sé frekja í þingmönnum Pírata að vilja ræða málið hérna í þaula þegar þetta er frekja hjá ríkisstjórninni að taka ekki mark á þessum athugasemdum sem eru að koma fram. Þetta eru raunverulegar áhyggjur sem við höfum. Þetta varðar lýðræðið á Íslandi og þetta varðar réttarríkið. Það að ríkisstjórnin sé viljandi að lögfesta ákvæði, viljandi að þröngva lögum í gegn þvert á áhyggjur umsagnaraðila og annarra þingmanna hér, bara til að klára þetta mál af því að þetta er eitthvað á „to do“-listanum, afsakið slettuna, forseti, þetta er á (BLG:

kynna sér málið, alveg eins og þingmenn Pírata og stjórnarandstöðunnar eru búnir að gera, og skoða hvaðan þessar athugasemdir og ábendingar koma, skoða af hverju við höfum þessar áhyggjur,

Þetta er á skjön við 65. gr. stjórnarskrárinnar og önnur ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu. Þetta er grafalvarlegt mál, forseti, og ég mun halda áfram að koma hingað upp í pontu og ítreka mikilvægi þess að það verði tekið mark á þessum athugasemdum sem hafa borist.

með því að búa til flóknar sérreglur og undantekningar á ágætu regluverki sem samið var af þverpólitískri nefnd og sátt hefur ríkt um. Kostnaður við málsmeðferð eykst fyrir vikið. Ekkert bendir til þess að breytingarnar muni fækka umsóknum hér á landi eða með öðrum hætti leysa þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Breytingarnar munu fjölga einstaklingum sem eru hér árum saman án þess að fá niðurstöðu í máli sínu. Verið er að eyðileggja ákvæði sem sett voru sérstaklega til að leysa það vandamál. Kostnaður við uppihald og þjónustu eykst svo fyrir vikið. Breytingarnar skerða réttindi fólks á flótta, líka fólks sem er í raunverulegri neyð. Móttaka flóttafólks frá Úkraínu hefur sýnt að ekki þarf að gera neinar lagabreytingar til að auka skilvirkni kerfisins til muna. Vandinn við kerfið er ekki löggjöfin. Vandinn er framkvæmdin sem er mannfjandsamleg og skapar miklar tafir og tregðu í kerfinu. Tilgangur þessa frumvarps er að lögfesta ólögmæta framkvæmd stjórnvalda síðustu ára. Áskorunin sem við eigum að vera að ausa peningum í, frekar en að ausa þeim í þetta frumvarp, eru innviðirnir okkar og tækifæri fyrir nýtt fólk til aðlögunar í samfélaginu. Við eigum að fjárfesta í mannauðnum. Í stuttu máli munu breytingarnar, samkvæmt frumvarpinu, verða þessar: Þær munu afnema rétt fólks til að fá mál sitt endurupptekið ef ný gögn eða upplýsingar koma fram í málinu. Rétturinn er mjög þröngur nú þegar og er í almennum stjórnsýslulögum kveðið á um réttindi allra borgara til að fá mál sitt endurskoðað ef ný gögn eða upplýsingar gefa tilefni til. Þessi sérákvæði flækja reglur sem eru mjög skýrar og hafa gengið vel í öllum öðrum málaflokkum í áratugi. Ef mál hafa gengið eitthvað illa í meðförum Útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála er mun líklegra rekja til vanþekkingar eða skorts á þjálfun lögfræðinga þessara stofnana í meðferð stjórnsýslulaga. Tilgangurinn með þessu ákvæði er enda alls ekki að auka skilvirkni. Tilgangurinn er sá að útrýma öllum þeim málum sem eru að vinnast í endurupptökuferli sem gerist auðvitað bara af því að ný gögn og upplýsingar breyta forsendum málsins og leiða til annarrar niðurstöðu. Þetta þolir Útlendingastofnun ekki og vill stoppa það. Endurteknar umsóknir eru ekkert sérstakt vandamál hér á landi og óþarfi að fjölyrða um það. Þetta ákvæði frumvarpsins gengur mun lengra í því að skerða réttarvernd flóttafólks en að koma í veg fyrir endurteknar umsóknir. Það að svipta fólk þeirri lágmarksaðstoð sem það fær að 30 dögum liðnum eftir lokasynjun er annað sem hér hefur verið rætt. Undanþegin eru börn, foreldrar eða umsjónarmenn barna og ættingjar, barnshafandi konur, alvarlega veikir einstaklingar og fatlaðir einstaklingar með langvarandi stuðningsþarfir. Tilgangur ákvæðisins er að þrýsta á fólk til þess að það hypji sig sjálft úr landi, sem það gerir ekki og getur þá lent á götunni. Hver er afleiðingin af því?

Hægt er að fresta þjónustusviptingunni ef útlendingurinn sýnir að hann hefur gert allt sem í hans valdi stendur til að aðstoða við flutninginn á sjálfum sér. Dæmi eru um fólk sem hefur reynt um árabil að sýna stjórnvöldum fram á að það geti ekki útvegað sér ferðaskilríki, sé jafnvel ekki ríkisborgarar í því ríki sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að viðkomandi sé frá. Hvaða þjónusta er það sem er verið að svipta fólk?

áfallastreitu vegna þess sem það hefur orðið fyrir í sínu heimalandi, vegna alls sem tengist því að vera flóttamaður og þess sem hefur gengið á áður en fólk kemur hingað, hvort sem það er barn eða fullorðinn. Ég vona að við getum aldrei sett okkur í þau spor en það er mjög alvarlegt að við séum ekki að veita geðheilbrigðisþjónustu, ef hún er ekki inni í þessari neyðarheilbrigðisþjónustu sem mér finnst ólíklegt. heimila Útlendingastofnun að vísa fólki til annarra landa en heimaríkis sem það er ekki með neina heimild til komu eða dvalar í. Slíkar ákvarðanir eru óframkvæmanlegar því að ríki geta ekki bara droppað fólki þangað sem þeim dettur í hug. Breytingin er lögð til í samfloti við þjónustusviptinguna því að fólk þarf að fara sjálft enda þvingaðir flutningar ekki í boði nema fólk hafi heimild til komu eða dvalar í móttökuríkinu eða að móttökuríkið samþykki Það er verið að eyðileggja mikilvægar réttarbætur sem gerðar voru um árið, með lögum sem sett voru árið 2016, þar sem settir voru inn frestir fyrir stjórnvöld til að komast að niðurstöðu. Eftir breytingarnar er enginn þrýstingur á stjórnvöld að klára málin hratt og fólk öðlast engin réttindi þrátt fyrir að málsmeðferð stjórnvalda taki mörg ár. Kostnaður við málsmeðferð og uppihald fólks eykst til muna.

og hinsegin karlar sem koma makalausir í gegnum Flóttamannastofnunina og svo kemur maki í ljós í heimalandinu og óskað er eftir fjölskyldusameiningu fyrir viðkomandi. Stjórnvöld móðgast yfir þessu en þetta er ekki sérstakt vandamál. Það á bara að loka fyrir þetta því að stjórnvöld móðgast og finnst fólk vera að svindla með því að nefna makann ekki fyrr. fá tilvik en almenn regla sem brýtur á réttindum flóttafólks og er algjörlega tilgangslaus. Fólk er að vernda maka sinn í sínu heimalandi. veita einstaklingum með dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða atvinnuleyfi. Forseti. Það hafa borist margar umsagnir frá mismunandi aðilum og vil ég reifa nokkrar þeirra.

ótækt að tafir sem rekja megi til aðstandenda barns komi niður á rétti barns til efnismeðferðar. Þetta hafa Barnaheill m.a. að segja um frumvarpið.

Vart þurfi að fjölyrða um alvarlegar afleiðingar sem stöðvun heilbrigðisþjónustu, hvort heldur er vegna langvinnra sjúkdóma eða bráðra, getur haft í för með sér, ef ekki sé brugðist við því sem upp kemur.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

Hér er aftur talað um geðraskanir og mikilvægi þess að fólk fái úrlausn sinna mála ef það glímir við geðraskanir,

eru ábyggilega líklegri en aðrir til að glíma við geðröskun og þá sérstaklega í formi áfalla og vera með áfallastreituröskun. áfallastreituröskun er ómeðhöndluð, ef ekki er farið í meðferð við alvarlegri áfallastreituröskun, getur sú röskun haft mjög slæm áhrif, ekki bara á einstaklinginn heldur líka á fjölskyldu einstaklingsins sem er með þessa röskun og því er mjög mikilvægt að við tökum því alvarlega að fólk fái geðheilbrigðisþjónustu. Það er mjög mikilvægt upp á heilbrigði þjóðarinnar, fjölskyldunnar, að fólk geti dafnað og geti sótt sér þá þjónustu sem það á rétt á. Við græðum ekkert á því að þjónusta ekki fólk sem þarf þjónustu. Það eina sem getur gerst er að það kostar okkur meiri peninga og einstaklingum í samfélaginu líður verr. Það er enginn gróði fyrir neinn. Hafnarfjarðarbær sendi einnig inn sína umsögn. Þar segir, með leyfi forseta: „Frestun réttaráhrifa hefur gert það að verkum að Útlendingastofnun getur ekki tekið til skoðunar að endurupptaka mál þó svo talsmenn og/eða við bendum á virkilega slæmar kringumstæður hjá fjölskyldum vegna barnaverndarmála eða annarra kringumstæðna. Þannig sjáum við mál festast í kerfinu og engin sjáanlegur endir er á málsmeðferð. Teljum við því þurfa að skoða vel mál sem komin eru út fyrir málsmeðferð á stjórnsýslustigi enda getur ekki sú biðstaða sem fjölskyldur eru settar í, sér í lagi börn, staðist barnasáttmálann og önnur lög sem sett eru í þágu barna.“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

Mikilvægt sé að tryggja að einstaklingar fái notið mannréttinda sinna að fullu þegar fyrir liggur framkvæmdarhæf ákvörðun í málum þeirra, sérstaklega í ljósi þess að slík ákvörðun komi oft ekki til framkvæmda svo mánuðum skiptir. Sá sem bíði endursendingar njóti þá hvorki réttar til almennrar félagsþjónustu né hafi hér atvinnurétt.

Útlendingastofnunar á því hvort umsækjendur um alþjóðlega vernd teljast vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Þá hafi Útlendingastofnun ítrekað vanrækt skyldur sínar til að rannsaka hvort einstaklingur teljist í sérstaklega viðkvæmri stöðu og hafi tekið ákvarðanir í málum áður en mikilvæg heilbrigðisgögn hafa borist stofnuninni. Þrátt fyrir umrædda undantekningu á meginreglunni um niðurfellingu þjónustu sé líklegt í ljósi fyrri reynslu á mati Útlendingastofnunar að breytingin muni samt sem áður bitna harðast á einstaklingum í sérstaklega viðkvæmri stöðu.

Í 24. gr. stjórnsýslulaga um rétt til endurupptöku máls sé kveðið á um að lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar og ákvæði í sérlögum geti ekki gengið framar þeim réttindum sem borgurum eru tryggð með ákvæðum laganna.

Fjölmargar heimildir, svo sem skýrslur Evrópuráðsins og mannréttinda- og frjálsra félagasamtaka, gefi til kynna að raunverulegri stöðu flóttafólks í Grikklandi sé verulega ábótavant. Í nýlegum úrskurði komi beinlínis fram að það sé mat hennar að það sé ljóst af fyrirliggjandi gögnum að þeir einstaklingar sem hlotið hafa alþjóðlega vernd í Grikklandi lifi oft á jaðri samfélagsins og búi í sumum tilvikum við félagslega einangrun. Það stangist á við regluna um að ekki megi flytja umsækjanda um alþjóðlega vernd til viðtökuríkis ef veigamikil rök standi til þess að raunveruleg hætta sé

þeir einir geti verið grundvöllur fjölskyldusameiningar sem uppfylla skilyrði 37. og 39. gr. laganna. Þannig uppfylli einstaklingar sem hafa fengið alþjóðlega vernd á grundvelli 45. gr. ekki

Nú er ég að koma hingað aftur í umræðuna og þegar ég lít yfir þingsal og skoða mælendaskrá þá er nánast eins og ég hafi ekki farið. Það hefur ansi margt komið fram í umræðunni en ef ég rifja upp sumt af því sem fram hefur komið mætti halda að sumir hv. þingmenn telji að það sé einhvers konar kerfi fyrir flóttamenn þar sem megi finna upplýsingar um til hvaða landa til hvaða landa sé best að leita. Það er hæpið að sjá fyrir sér hvernig fólk í leit að vernd með takmarkaðan aðgang að tækni sé að standa í slíku. Á móti má benda á að undanfarið hefur ferðaþjónustan orðið sífellt mikilvægari. Stór hluti af því er ímynd landsins sem frjálslynds lands þar sem borin er virðing fyrir náttúru landsins og mannréttindum. Við stærum okkur líka gjarnan af því hvar við lendum í alþjóðlegum samanburði. Það taka nefnilega fleiri en Íslendingar eftir því og meðal áhrifavalda er oft mikið talað um land og þjóð. Það er rétt að velta fyrir sér þeirri ímyndaráhættu sem getur fylgt því ef ekki fer saman hljóð og mynd. Að sjálfsögðu eigum við Íslendingar að taka mannréttindi alvarlega. Vegna þess langar mig að ítreka mikilvægi þess að við hér á Alþingi göngum úr skugga um að þau mál sem hér er fjallað um standist stjórnarskrá. Leiki minnsti vafi á því eigum við auðvitað að staldra við. Ég kalla áfram eftir því að við fáum það á hreint hvort það mál sem við ræðum hér standist stjórnarskrá. Getum við í alvöru haldið áfram með málið meðan það liggur ekki fyrir? Ég einfaldlega skil ekki hvers vegna því er haldið til streitu að ekki megi hvika frá því, að ekki megi gefa stjórnarskránni það tækifæri að við tryggjum það að hér verði ekki leidd í lög lagasetning sem brýtur í bága við mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Við látum okkur, að því er virðist, nægja að samþykkja álit frá ráðuneyti um að þetta sé nú bara allt í lagi. Ég gef afar lítið fyrir það sem kemur beint frá stjórnsýslunni um að hér sé allt í fína lagi. Við þessu hefur verið varað og það ætti að kalla á viðbrögð. Við eigum að bregðast við og við eigum að tryggja að þau lög sem hér eru sett standist. Það er beinlínis okkar hlutverk sem þingmanna, umfram alla aðra hagsmuni, að standa vörð um stjórnarskrána. Það er nefnilega fleira undir hér en bara hagsmunir fólks í leit að vernd. Hér er það líka undir hvernig við komum fram á alþjóðavettvangi og skjótt skipast veður í lofti og ímynd Íslands sem ákjósanlegs áfangastaðar gæti hratt orðið allt önnur. Það yrði svo margfalt erfiðara að lagfæra hana en að viðhalda henni.

umsagnaraðila af því að nefndarálitið var tilbúið áður en margir umsagnaraðila fengu tækifæri til að koma fyrir nefndina. Það er líka ljóst að hér hefur ekki verið hlustað á mig eða aðra Pírata sem hafa tekið þátt í umræðunni því það er eins og við séum ekki að tala um sama frumvarpið. Þegar ég horfi yfir fundarsal Alþingis þá er hér afar svipað um að litast og þegar ég fór frá fyrir meira en viku, þegar ég fór úr sal fyrir meira en viku. Það blasir einfaldlega við mér að það er ekki hlustað. Það er ekki hlustað á þingmenn sem vara við þessu, það er ekki hlustað á umsagnaraðila. Hér fer einfaldlega ekki saman hljóð og mynd og við hljótum

Þetta fer síðan meiri hluti nefndarinnar yfir í nefndaráliti sínu og segir, með leyfi forseta: „Í umsögnum um málið hefur verið vísað til nokkurra ákvæða stjórnarskrárinnar og alþjóðasamninga vegna ólíkra greina frumvarpsins, en Ísland á aðild að ýmsum mannréttindasamningum sem gerðir hafa verið á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins“ — þar sem mannréttindasáttmáli Evrópu kemur fyrir

ég veit ekki, þetta djúpt í málið. Mér finnst það alla vega, miðað við hvernig það er algjört skilningsleysi á því um hvað málið fjallar, á hvaða réttindum þetta mál byggist, byggist, einfaldlega og greinilega vera tilefni til þess að fara yfir það hvaðan við erum að fá þessa mannréttindasamninga, af hvaða tilefni við erum að fá þá og hvert sé innihald þeirra. Til að reyna að koma meiri hluta þingsins í skilning um það byrjaði ég á að fara yfir helstu atriði allra umsagnanna, til að telja upp öll þau atriði sem þar er bent á að fari á skjön við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála.

því að einhverra hluta vegna er hann bara að loka augunum fyrir þessum umsögnum sérfræðiaðila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

Ég ætla að gera aftur hlé á tilvitnuninni hérna. Hér er akkúrat komið að kjarna málsins. Í b-lið 8. gr. er sem fyrr segir verið að auka heimildir Útlendingastofnunar til þess að vísa fólki eitthvert, þangað sem Útlendingastofnun finnst sanngjarnt og eðlilegt að fólk dveljist. Þetta er algerlega óháð því hvort viðkomandi hafi heimild til komu eða dvalar í viðkomandi ríki eða hvort gerðir hafa verið samningar við viðkomandi ríki um viðtöku. Þetta þýðir það að fólki verður synjað um dvalarleyfi en það er ekki hægt að flytja það þangað. Hvað gerist þá? Þá er fólk hér í þessu millibilsástandi sem kemur fram í mjög nýlegri skýrslu Rauða krossins um einstaklinga í umborinni dvöl. Sú skýrsla fjallar um nákvæmlega þennan hóp. Með b-lið 8. gr. er verið að auka á vandamál sem ég held við séum öll sammála um að sé vandamál, að hér eru einstaklingar sem búið er að synja um dvalarleyfi og ekki er hægt að flytja. Það er verið að auka á það vandamál. Útskýrið nú fyrir mér hvernig þetta á að auka skilvirkni og straumlínulaga kerfið og spara ríkissjóði fjármuni, því að það mun ekki gera það. Ég ætla að fá að endurtaka það sem kom fram í umsögn Rauða krossins vegna þess að þetta snýst ekki bara um mannréttindi þessa fólks. Sannarlega gerir það það, þetta snýst um mannréttindi þessa fólks, en það snýst líka um það hvernig samfélagi við viljum búa í.

og jafnvel heilbrigðisþjónustu, þó að það sé eitthvað umdeilt að hvaða marki hún verður felld niður eða að hversu miklu marki hún er nú þegar og það er mjög óljóst hvaða heilbrigðisþjónusta verður felld niður en það er alveg ljóst að hlutir eins og geðheilbrigðisþjónusta verður sannarlega felld niður.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

„Stoðdeild flóttafólks og umsækjenda um vernd í Hafnarfirði vill koma á framfæri athugasemdum vegna ákveðinna annmarka sem snúa að því þegar málsmeðferð er komin út fyrir stjórnsýslustig.

versta tilfellið er þar sem umsækjandi hóf mál sitt í byrjun árs 2020 og fékk niðurstöðu frá kærunefnd innan tímafrests en fyrirtaka máls fyrir dómi er enn ekki ljós. Þær tímasetningar sem fjölskyldan hefur fengið á fyrirtöku hjá dómstólum frestast ítrekað og ekki má rekja frestun til umsækjanda sjálfs. Í þessum fjölskyldum er oft um að ræða börn og sum þeirra eru í mjög erfiðri stöðu út frá stuðningi sem þau þurfa og biðstaðan spilar þar mikinn þátt í því hvort stuðningur og meðferðaráætlanir sérfræðinga, fjölskyldu- og barnamálasviðs og annarra skili árangri. Við sjáum oft að mál hafa verið endurupptekin hafa verið endurupptekin hjá Útlendingastofnun þegar umsækjendur hafa ekki farið með málið fyrir dómstóla. Frestun réttaráhrifa hefur gert það að verkum að Útlendingastofnun getur ekki tekið til skoðunar að endurupptaka mál þó svo talsmenn og/eða við bendum á virkilega slæmar kringumstæður hjá fjölskyldum vegna barnaverndarmála eða annarra kringumstæðna. Þannig sjáum við mál festast í kerfinu og enginn sjáanlegur endir er á málsmeðferð. Teljum við því þurfa að skoða vel mál sem komin eru út fyrir málsmeðferð á stjórnsýslustigi enda getur ekki sú biðstaða sem fjölskyldur eru settar í, sér í lagi börn, staðist barnasáttmálann og önnur lög sem sett eru í þágu barna.

sé ætlað að skýra óljóst orðalag greinarinnar svo lokafrestur sé skýr og miði við þann tíma þegar máli er lokið á stjórnsýslustigi. Í framkvæmd hafi lokafrestur verið túlkaður af kærunefnd útlendingamála þannig að miðað sé við þann tíma þegar viðkomandi hefur farið að landi brott en ekki þegar máli er endanlega lokið á stjórnsýslustigi. Viljum við benda á að í þessu samhengi þurfi einnig að huga að tímafresti þegar málsmeðferð er komin út fyrir stjórnsýslustig. Í framkvæmd dragast brottflutningar fólks á langinn vegna atriða sem ekki má rekja til umsækjanda sjálfs, svo sem vegna öflunar vegabréfa eða tilskilinna leyfa. Ekki sé eðlilegt að hafa umsækjendur og sér í lagi börn of lengi í slíkri biðstöðu og þyrfti að vera til staðar heimild til endurupptöku fari slíkur biðtími fram úr meðalhófi.“ Þetta er ein af þessum umsögnum sem ekki var tekið mark á. Hér erum við að tala um fólk í veikri stöðu, viðkvæmri stöðu. Við erum að tala um sérfræðinga sem hafa fyrir framan sig afleiðingarnar afleiðingarnar af því hvernig þessum málum er fyrir komið í dag og eru að fara fram á ákveðna hluti, eru að fara fram á ákveðnar breytingar. Þær breytingar er ekki að finna í frumvarpinu heldur einhverjar allt aðrar. Það leysir ekki vandamálið. Við þurfum að gera betur.

glataða frumvarpið í gegn, sem er mjög illa unnið, ætla ég að leyfa mér að segja, og ekki verið að taka mark á umsögnum umsagnaraðila. Ég ætla bara að fara í gegnum

Svo virðist sem ekki komi fram hvernig síðari stafliður eigi að hljóma. Það kunna að vera mistök. 2. Óljóst er að mati Barnaheilla hvort tímafrestir varðandi það hvort taka eigi mál til efnismeðferðar að loknum biðtíma, ef niðurstaða á stjórnsýslustigi liggur ekki fyrir innan 12 mánaða, eigi við um börn þar sem nú er kveðið á um það í reglugerð um útlendinga að ef ákvörðun liggur ekki fyrir innan 10 mánaða frá því að umsókn var gerð skuli taka mál barns til efnismeðferðar. Mikilvægt er að það verði skýrt í greinargerð með frumvarpinu hvort með 8. grein frumvarpsins sé ætlunin að þrengja rétt barna til efnismeðferðar ef dráttur verður á afgreiðslu umsóknar af hálfu útlendingayfirvalda.

Mikilvægt er að mati Barnaheilla að það sé skýrt að tafir á meðferð máls sem rekja megi til aðstandenda barns skuli aldrei túlka barni í óhag við málsmeðferð umsóknar þess, það skyldi aldrei koma niðri á barni ef aðstandandi þess er valdur að töfum því að barn getur ekki og á ekki að bera ábyrgð á þriðja aðila. Það er enn fremur mikilvægt að mati Barnaheilla að árétta að öll mál sem varða börn skal alltaf meta með hagsmuni barns að leiðarljósi og taka ákvörðun á grundvelli þess sem talið er barni fyrir bestu að loknu mati. Tímafrestir mega ekki leiða til þess að mat á hagsmunum barns verði illa unnið.“

kjarninn í þessari athugasemd vera að þetta frumvarp, þetta ákvæði sér í lagi, muni vega harkalega og íþyngjandi að hagsmunum barna. Ég ætla bara að taka undir þau sjónarmið. Það liggur alveg skýrt fyrir að við ákvörðun stjórnvalda, þegar kemur að því að úrskurða um réttindi og skyldur borgara, eigi ákvörðunin alltaf að taka mið af því sem er barni fyrir bestu.

sjónarmiða sem fram hafa komið í þessari umsögn og líka með tilliti til barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.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

í fyrsta örugga ríkinu sem það kemur til á flótta sínum. Hins vegar erum hérna við að tala um ríki sem fólk hefur jafnvel aldrei komið til, þ.e. svokallað „þriðja öruggt ríki“,

Engin slík krafa er gerð hér. Það var ágætlega orðað í ræðu um daginn, þó að því miður muni ég ekki nákvæmlega hver það var sem hafði svo orð á, að þarna sé verið að búa til einhvers konar alheims-Dyflinnarreglugerð.

sem hafa líka ýmsar aðrar reglur um meðferð hælisumsókna og annað. Dyflinnarreglugerðin slær líka varnagla í tengslum við fylgdarlaus börn á flótta, fjölskyldutengsl og annað slíkt og hefur tímafresti. Þessi alheims-Dyflinnarreglugerð, sem verið er að finna upp hérna bara algerlega út í bláinn fyrir Útlendingastofnun, hefur enga slíka varnagla. Það er ekki einu sinni gerð krafa um að ríki sem fólk er sent til sé aðili flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna og gerði Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna raunar athugasemd við það.

Ráðstafanir aðildarríkis af slíku tilefni ráðast af atvikum hverju sinni og geta í sumum tilvikum verið fólgnar í því einu að inna af hendi skaðabætur eftir ákvæðum dóms. Í öðrum tilvikum getur úrlausn leitt af sér breytingu laga til aðlögunar að ákvæðum sáttmálans til að ríkið geti talist fullnægja skuldbindingum sínum samkvæmt honum. Ráðherranefndin á að fylgjast með því að ríkið bregðist á viðeigandi hátt við niðurstöðum dóms. Ráðherranefndin hefur sett sérstakar reglur um það hvernig ákvæði um eftirlit skuli beitt. Reglur þær, sem nú gilda, eru frá 1976. Þegar niðurstaða dómstólsins hefur orðið sú að sáttmálinn hafi verið brotinn og dómstóllinn eftir atvikum ákvarðar kærandanum sanngjarnar bætur samkvæmt 50. gr. sáttmálans óskar nefndin eftir upplýsingum frá viðkomandi ríki um þær ráðstafanir sem það hefur gert í tilefni dómsins. Ráðherranefndin telur hlutverki sínu ekki lokið fyrr en hún hefur fjallað um þær upplýsingar sem ríkisstjórnin hefur gefið og hún er fullviss um að ríkið hafi greitt þeim bætur sem brotið var á þegar bætur hafa verið dæmdar í samræmi við 50. gr. sáttmálans. Nefndin afgreiðir málið með ályktun að lokum. Vanræki ríki að fara eftir dómi getur það leitt til þess að ríkinu verði vikið úr Evrópuráðinu á grundvelli 8. gr. stofnskrár þess, en önnur úrræði eru ekki fyrir hendi til að framfylgja dómi mannréttindadómstólsins.

um að aðildarríki hafi brotið gegn mannréttindasáttmála Evrópu, en þau mál hafa þá ekki verið lögð fyrir mannréttindadómstólinn. Í sex tilvikum var um að ræða kærur milli aðildarríkja að sáttmálanum innbyrðis, en í hinum tilvikunum áttu málin rætur að rekja til kæra frá einstaklingum eða samtökum þeirra.“ Þetta er ákveðin samtrygging ríkja þarna sem þarf þá í rauninni dálítið mörg ríki til þess að rjúfa

Það sem gerist síðan er: Hvernig geta ríkin fengið hvert annað til að sinna þessu í sínu heimalandi, af því að hvert ríki er náttúrlega sjálfstætt og ræður því hvernig það hagar málum í sínu heimalandi?

Og það er bara dálítið vandræðalegt fyrir utanríkisráðherra hvers ríkis fyrir sig að þurfa að standa frammi fyrir því gagnvart öllum hinum Evrópuþjóðunum að vera að brjóta á ákvæðum þessa sáttmála

Þær voru sendar til einstaklinga, til sveitarfélaga, til ýmissa aðila og það er líka athyglisvert að fresturinn var ekkert sérstaklega langur. Þetta var seint á síðasta ári og það virðast ekki mörg sveitarfélög hafa getað orðið við því að senda inn umsagnir. Maður hlýtur að staldra við þegar svo mikill fjöldi beiðna er sendur út, þá hljótum við að ætla að taka þetta alvarlega. Ef við erum að senda út mýmargar umsagnarbeiðnir þá hlýtur að vera á bak við það einhver ásetningur um að taka mark á því

Lausnirnar á því vandamáli sem er yfirlýst að þetta frumvarp eigi að leysa er að finna í umsögnunum en ekki í frumvarpinu.

þegar við stundum svona sýndarsamráð, svona samráð sem snýst ekkert um það að taka mark á því sem kemur fram, heldur samráð sem snýst bara um að láta líta út fyrir að við stundum samráð,

fyrir sveitarstjórnir að bregðast við á þeim tíma. Það er ekki víst að það séu fundir í nefndum eða í sveitarstjórn og kannski hreinlega ómögulegt, innan þess tímaramma sem er gefinn,

þá þungu stöðu sem það setur fólk í leit að vernd í þegar það dregst langt fram úr hófi að tryggja að

Ég veit ekki hvort þið munið eftir því en fyrir tæplega tveimur árum henti Útlendingastofnun nokkrum Palestínumönnum út á götuna og svipti þá húsnæði og aðgangi að heilbrigðisþjónustu. Þetta fór í fjölmiðla en Útlendingastofnun stóð samt sem áður við skoðun sína.

um kærunefnd útlendingamála á vef Stjórnarráðs Íslands, með leyfi forseta: „Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hóf störf 1. janúar 2015 í kjölfar lagabreytinga sem gerðar voru vorið 2014 á lögum um útlendinga nr. 96/2002. Með lagabreytingunni var almenn kæruleið vegna ákvarðana um útlendingamál færð frá dómsmálaráðherra til hinnar nýju kærunefndar. Við úrlausn mála hefur kærunefnd útlendingamála sömu valdheimildir og ráðherra sem úrskurðaraðili á æðra stjórnsýslustigi.“ Virðulegi forseti.

um útlendinga. Hér ætla ég að lesa úr núverandi lagabálki, nr. 80/2016, lög um útlendinga, „Útlendingastofnun, kærunefnd útlendingamála, lögregla, sýslumenn, Þjóðskrá Íslands og önnur stjórnvöld annast framkvæmd laga þessara.“

þetta væri ekki lögum samkvæmt, er ekki hægt að skjóta til æðra stjórnvalds og þar liggur málið bara. — Jú, jú, hendum þá bara í eitt stykki lagaákvæði í þessu ömurlega frumvarpi sem mun festa þessa aðgerð í sessi og veita henni lagastoð. Af hverju ekki?

og er ekki hægt að skjóta til æðra stjórnvalds, með því að veita þessu lagastoð. Þetta er svo fáránlegt lagaákvæði. Það eru margir búnir að vara við þessu en

„Mikilvægt er að einstaklingar á flótta geti sameinast fjölskyldum sínum, enda getur aðskilnaður þeirra við fjölskyldur sínar reynst þeim afar þungbær, haft neikvæð áhrif á möguleika þeirra til að aðlagast og gerast virkir þátttakendur í samfélaginu.“

það er mjög afdráttarlaust að þau leggjast alfarið gegn þessari breytingu. Mig langar aðeins að tala um fjölskyldusameiningu og mikilvægi þess að að það sé möguleiki fyrir þessa einstaklinga að sameinast fjölskyldum sínum og hvaða áhrif einangrun og það að vera mögulega einangraður í ókunnu landi getur haft á einstaklinga. Nú fyrir skemmstu fékk ég svar við fyrirspurn minni til dómsmálaráðherra þar sem ég fékk upplýsingar um fylgdarlaus börn eða einstaklinga sem koma til landsins og

sögðust vera börn. Það var metið sem svo að 66 af þessum 178 einstaklingum væru ekki börn heldur væru þau fullorðin í laganna skilningi. Fullorðinn, þá erum við að tala um einstakling sem er 18 ára eða eldri, 18 ára eða eldri, einn í ókunnugu landi, talar ekki tungumálið, er ekki með neinn til að vernda sig. sig. Hvað ætlum við að gera fyrir þennan einstakling? Samkvæmt þessu ætlum við að skoða hvort hann fái vernd. Ef hann fær ekki vernd, þá hvað? Þá fær hann 8.000 kr. á mánuði, fær ekki heilbrigðisþjónustu, lendir á götunni. Þarna ertu með ungan einstakling sem kemur og segist vera barn. Það eru teknar myndir af tönnunum, það eru teknar myndir af höndunum, af úlnliðnum og þá er ákveðið: Nei, veistu, þú þú ert örugglega 18 ára og nokkurra mánaða þannig að þú ert ekki barn hér. Og hvað gerist svo? Hvað gerist í kjölfarið á því? Þið

ímyndið ykkur nú að þessir einstaklingar, þessi ungmenni, ekki börn en ungmenni, séu síðan bara mætt

eins og ekki sé skilningur á því hvernig einstaklingurinn virkar, hvernig við björgum okkur. Við reynum að bjarga okkur ef líf okkar liggur við, ef öryggi okkar er undir.

sem voru taldir fullorðnir í laganna skilningi eftir að hafa farið í gegnum aldursgreiningu hjá Útlendingastofnun, hvernig hvernig erum við að græða á því að koma ekki vel fram við þessa einstaklinga og hjálpa þeim og styðja þá í þeirri viðkvæmu stöðu sem þeir standa frammi fyrir? Það þarf ekkert annað en að líta til landa í kringum okkur til að sjá hver neyðin er ef fólk er einhvern veginn úti í horni og treystir engum og trúir því heldur ekki að samfélagið þar sem það er vilji það besta fyrir það. Það er líka annað að trúa því að við berum virðingu fyrir þessum einstaklingum.

eiga þau að bera virðingu fyrir okkur? Þetta snýst um það. Þetta snýst um að bera virðingu fyrir mannslífinu, fyrir einstaklingum, sama hvaðan þeir koma,

frumvarpið þau ólíku áhrif sem slíkar lagabreytingar hafa á stöðu kynjanna.“ Í handbók Jafnréttisstofu segir að skoða þurfi hvort lögin muni koma til með að hafa „áhrif á líf fólks“ og hvort „munur sé á stöðu karla og kvenna í málaflokknum“. „Ekki er tekið tillit til sérstakrar stöðu kvenna eða annarra jaðarhópa.“ — Til dæmis þolenda mansals. „Ekki hefur verið haft sérstakt samráð við fagaðila við vinnslu þessa frumvarps, eins og bent var á í sameiginlegri áskorun 15 félagasamtaka á Íslandi þann 19. maí 2022.“ Kvenréttindafélag áréttar vanrækslu Útlendingastofnunar við að meta hvort umsækjendur

til umræðu um dagskrármálið. Ég velti fyrir mér hvort forseta sé kunnugt um hvort ráðherrar og mögulega fleiri þingmenn

valda því að hér eru þingmenn ekki til umræðu um afar mikilvægt mál sem brýnt er að við komumst til botns í í umræðunni.

og kannski sérstaklega núna eftir óundirbúna fyrirspurn í dag þar sem forsætisráðherra sagði, með leyfi forseta: „… við getum auðvitað ekki rætt útlendingamálin eingöngu út frá þeim lögum og reglum sem við setjum um hverjum við tökum á móti, við þurfum líka að ræða það hér í þessum sal hvernig við tökum á móti þeim. Og það skiptir verulegu máli að ræða þau mál.“ Ég kallaði inn í þarna að við værum nú að reyna nákvæmlega þetta. Þetta er nákvæmlega það sem við erum að ræða um og það sem forsætisráðherra sagði að við þyrftum að ræða í þessum sal. Samt er ekki forsætisráðherra eða nokkur úr flokki forsætisráðherra eða nokkur úr ríkisstjórninni að ræða nákvæmlega þetta. Það er mjög áhugavert.

Er þá ekki mikið tækifæri fyrir bæði ráðherra og þingmenn ríkisstjórnarinnar að koma hérna og ræða þetta við okkur,

Frú forseti. Við höfum nú oft rætt þann ósið ráðherra að svara engu í óundirbúnum fyrirspurnatímum, en óvíða kemur það jafn skýrt í ljós og þegar þau eru spurð út í þetta frumvarp sem við ræðum hér í dag. Þingmenn Pírata hafa nýtt óundirbúna fyrirspurnatíma til að spyrja félags- og vinnumarkaðsráðherra, mennta- og barnamálaráðherra og forsætisráðherra um þætti sem snúa að þeirra málaflokkum en engin svör fengið. Í framhaldinu höfum við kallað eftir viðveru þessara ráðherra hér í sal aftur og aftur og aftur, en þau þora ekki að mæta. Hæstv. barnamálaráðherra þorir ekki að mæta til að svara því hvernig hann réttlætir það að ganga freklega á rétt viðkvæmasta hóps barna sem fyrirfinnst, barna á flótta,

ræða afleiðingarnar fyrir hans ráðuneyti, að verið sé að svipta fólk þjónustu og setja það á sveit, ef svo má að orði komast.

Loks erum við búin að kalla eftir því að hæstv. ráðherra mannréttindamála, hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir, komi hingað og útskýri hvernig hennar ráðuneyti sé búið undir afleiðingarnar af þessu frumvarpi. Okkur er svarað annars vegar með því að þetta sé nú bara í höndum þingsins, þetta sé nú ekkert í höndum ráðherra. Það má ekki skilja það neitt öðruvísi en svo að þeim finnist þetta ekki koma þeim við, þeim finnist þetta bara hreinlega ekki koma þeim við. Og þá velti ég fyrir mér: Nú erum við búin að leita allra leiða sem við höfum á þessu þingi til þess að fara fram á þessa umræðu, fram á þetta samtal, fram á svör varðandi þetta mál. Við erum búin að fara í óundirbúnar fyrirspurnir. Við erum búin að senda inn skriflegar fyrirspurnir. (Forseti hringir.) Við erum búin að kalla eftir umræðu í þingsal. Enginn þessara þriggja ráðherra

Já, heyrðu, ég skal taka þátt í umræðunni. Ég skal taka klukkutíma hérna í ræðu og andsvör milli tvö og þrjú eða eitthvað svoleiðis á morgun, þannig að fólk geti mætt og til þess að taka þátt í þeirri orðræðu.

upp. Mér finnst þetta undarlegt. Komandi hérna inn sem varaþingmaður og ekki búin að vera hérna á fyrri stigum þessa máls finnst mér svo skrýtið að heyra að ráðherrarnir hafi ekki komið og kvatt sér hljóðs í þessu máli, talað um það, sagt: Bíddu, já, þetta er gott vegna þess að … Eða hvað? Er þetta ekki nógu mikilvægt? Er þetta of mikilvægt? Eiga þeir þá ekki að vera hérna? Hvernig er þetta allt saman?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

við framkvæmd ákvæða málsmeðferðareglna í málum um alþjóðlega vernd eiga í samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, m.a. um framkvæmd og túlkun laga um útlendinga.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

stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna sem ætlað er að tryggja að ríki sem hafa fullgilt flóttamannasamninginn hagi löggjöf sinni og framkvæmd í samræmi við samninginn. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er ekki þekkt fyrir að vera róttæk stofnun. Hún er þekkt fyrir að setja alger lágmarksviðmið og hefur um tíðina kannski fyrst og fremst verið gagnrýnd fyrir að ganga ekki nógu langt. Þrátt fyrir það sér Flóttamannastofnunin ástæðu til þess að gera alvarlegar athugasemdir við þetta frumvarp og ekki nóg með það heldur kom stofnunin með mjög skýrar og einfaldar tillögur að breytingum á frumvarpinu til að tryggja að það sé í samræmi við flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna.

Ég spyr mig til hvers í ósköpunum það var samþykkt hér inn í lögin árið 2016 að við framkvæmd flóttamannasamningsins á Íslandi skuli haft samráð við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna þegar það samráð er eingöngu til málamynda. Raunar virðist sem meira og minna allt samráð sem haft hefur verið um þetta frumvarp, sem hv. formanni allsherjar- og menntamálanefndar er tíðrætt um að hafi verið svo gríðarlega mikið, margir aðilar komið fyrir nefndina og margir aðilar skilað umsögnum — en það er ekkert hlustað. Er það raunverulegt samráð eða er það málamyndasamráð? Þá vil ég aftur minnast á orð hæstv. forsætisráðherra sem komu fram hér undir liðnum óundirbúnum fyrirspurnum í dag þar sem hún var spurð út í það hvernig og hvort hún væri búin að undirbúa sitt ráðuneyti mannréttinda fyrir þær aðstæður ef aðvaranir

Forseti. Ég er enn að fjalla um greinargerð frumvarps um mannréttindasáttmála Evrópu af því að hann er grundvöllurinn að því sem við erum að fjalla um hérna.

Þjóðréttarsamningur er yfirleitt skilgreindur á þann veg að hann sé samningur milli tveggja eða fleiri ríkja eða milli ríkis og alþjóðastofnunar sem er ætlað að leiða af sér réttindi og skyldur innbyrðis milli samningsaðilanna, ríkjanna eða stofnananna án þess að hann þurfi að hafa bein áhrif á réttarstöðu þegna viðkomandi ríkja. Þjóðréttarsamningur skuldbindur yfirleitt ríki sem á aðild að honum gagnvart viðsemjanda sínum til að efna hann eftir því sem leiðir af efni samningsins. Með nokkurri einföldun má þannig segja að mannréttindasáttmáli Evrópu feli í sér skuldbindingar milli aðildarríkjanna innbyrðis um að þau muni virða, innan yfirráðasvæða sinna, þau mannréttindi sem þar er kveðið á um. um. Til að tryggja þetta frekar hafa aðildarríkin enn fremur skuldbundið sig að þjóðarétti til að hlíta úrskurðum ráðherranefndar Evrópuráðsins og dómum Mannréttindadómstóls Evrópu. Í mannréttindasáttmálanum segir ekki berum orðum hvað aðildarríki eigi að gera til að efna skuldbindingar sínar um verndun þargreindra mannréttinda, en ganga má að því vísu að aðildarríkin hafi með fullgildingu sáttmálans tekið á sig skuldbindingar um að sjá til þess að gildandi réttarreglur á yfirráðasvæði þeirra, landsréttur þeirra, sé í samræmi við þennan þjóðréttarsamning. Mannréttindasáttmálinn byggir í raun á því að það sé lagt á vald hvers aðildarríkis hvernig þetta verður framkvæmt og það ráðist af stjórnskipunarreglum þess og réttarskipan að öðru leyti. Í þeim ríkjum sem fullgilt hafa mannréttindasáttmála Evrópu hafa verið farnar ólíkar leiðir til að efna þjóðréttarskuldbindingar sem þau hafa tekið á sig með þessum hætti. Þetta stafar ekki síst af því að reglur þessara ríkja eru ólíkar um það hvert sambandið er milli þjóðréttarsamninga sem þau gangast undir og landsréttar þeirra. Í sumum ríkjum er byggt á því að reglur þjóðréttarsamninga þeirra verði sjálfkrafa hluti af landsrétti þeirra en sú skipan er yfirleitt tengd við kenningar um svokallað eineðli þjóðaréttar og landsréttar. Í öðrum aðildarríkjum að mannréttindasáttmálanum er hins vegar gengið út frá því að þjóðaréttur og landsréttur séu tvö aðskilin réttarkerfi þar sem þjóðarétturinn gildir milli ríkja innbyrðis en landsrétturinn innan yfirráðasvæðis hvers ríkis um sig. Þar sem þessi viðhorf eru ríkjandi er byggt á kenningum um svokallað tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar en af því leiðir að reglur þjóðaréttar verða ekki hluti af landsrétti nema þær séu lögfestar sérstaklega samkvæmt stjórnskipunarreglum viðkomandi ríkis. Skipan í anda kenninga um eineðli þjóðaréttar og landsréttar er ríkjandi víðast á meginlandi Evrópu. Þannig hefur mannréttindasáttmálinn orðið hluti af landsrétti, t.d. í Frakklandi, Hollandi, Belgíu, Þýskalandi, Austurríki, Ítalíu, Grikklandi, Tyrklandi og Kýpur. Eftir stjórnskipunarlögum Austurríkis telst sáttmálinn njóta sömu stöðu gagnvart almennum lögum og stjórnarskrá ríkisins. Í nokkrum öðrum ríkjum, t.d. Frakklandi, Belgíu og Hollandi, gengur sáttmálinn fyrir almennum lögum án þess þó að teljast hluti stjórnskipunarlaga.

hvers einstaklings hjá þeim þjóðum sem hafa fullgilt þennan samning. Eins og ég sagði í fyrri ræðu þá gildir hann í raun ekki til að veita

umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um frumvarp til laga um útlendinga, með leyfi forseta: „Landssamtökin Þroskahjálp þakka fyrir að hafa fengið frumvarpið til umsagnar og vilja koma eftirfarandi á framfæri við allsherjar- og menntamálanefnd og Alþingi varðandi það. Samtökin hafa áður skilað umsögnum um frumvörp um breytingar á lögum um útlendinga og fagna því að tekið hefur verið tillit til fyrri umsagna samtakanna um breytingar á frumvarpinu á þann hátt að ekki verði heimilt að svipta alvarlega veikt og fatlað fólk og fjölskyldur þess þjónustu á meðan það dvelst á landinu, þótt umsókn þess um alþjóðlega vernd hafi verið synjað. Samtökin benda þó á að svo virðist sem mjög þröng skilyrði séu sett fyrir því að umsækjendur teljist falla undir að vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu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 Þá hefur Útlendingastofnun ítrekað vanrækt þá rannsóknarskyldu sem á henni hvílir að ganga úr skugga um hvaða þýðingu fötlun eða alvarleg veikindi hafa í þeim aðstæðum sem viðkomandi er sendur í eftir synjun um vernd á Íslandi. Íslenska ríkið fullgilti samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks árið 2016 og skuldbatt sig þar með til að framfylgja öllum ákvæðum hans og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja það, sbr. 4. gr. samningsins. Sú lögskýringarregla er viðurkennd í íslenskum rétti að skýra beri lög í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar frá 19. desember 2000 í máli nr. 125/2000. Með vísan til framangreinds telja Landssamtökin Þroskahjálp ljóst að við meðferð og ákvarðanir varðandi umsóknir fatlaðs fólks um alþjóðlega vernd hér á landi sé skylt að taka mikið tillit til skuldbindinga sem hvíla á á íslenska ríkinu samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að lögfesta eigi samninginn. Þá hefur ríkisstjórn Íslands samþykkt að gerð skuli landsáætlun um innleiðingu á samningnum. 5. gr. samningsins hefur yfirskriftina „Jafnrétti og bann við mismunun” og hljóðar svo: 1. Aðildarríkin viðurkenna að allar manneskjur eru jafnar fyrir og samkvæmt lögum og eiga rétt á jafnri vernd og jöfnum ávinningi af lögum án nokkurrar mismununar. Aðildarríkin skulu banna hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar og tryggja fötluðu fólki jafna og árangursríka réttarvernd gegn mismunun af hvaða ástæðu sem er. Aðildarríkin skulu, í því skyni að efla jafnrétti og uppræta mismunun, gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að fötluðu fólki standi viðeigandi aðlögun til boða. Eigi ber að líta á sértækar aðgerðir, sem eru nauðsynlegar til þess að flýta fyrir eða ná fram raunverulegu jafnrétti fyrir fatlað fólk, sem mismunun í skilningi samnings þessa.“

þar sem þeirra er þörf í sérstöku tilviki, til þess að tryggt sé að fatlað fólk fái notið eða geti nýtt sér, til jafns við aðra, öll mannréttindi og grundvallarfrelsi.““ Þessi umsögn er lengri en svo að ég muni ná að gera henni fyllilega skil í einni ræðu sem er einungis fimm mínútur. Í ljósi þess hve skammur ræðutími er þá óska ég eftir því að fá að fara aftur á mælendaskrá, með kærri þökk.

Frumvarp hæstv. dómsmálaráðherra til laga, um breytingu á lögum um útlendinga, er nú til umræðu í fimmta sinn. Frumvarpið hefur ítrekað verið lagt fram án þess að það hafi náð fram að ganga en nú skal það hafast, segja stjórnarþingmennirnir — núna þegar flóttafólk í heiminum hefur aldrei verið fleira, fjölgaði um 10 milljónir á liðnu ári, núna þegar stríð hefur geisað í Úkraínu í 11 mánuði og núna þegar neyð fólks vegna loftslagsbreytinga er í uppsiglingu. Á þessum tímapunkti telja hv. þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs að kominn sé rétti tíminn til að láta undan og samþykkja skerðingu á réttindum fólks á flótta. Nú sé kominn tími til að leggjast flöt og samþykkja mál sem mun leiða til þess að þvingaðar endursendingar á börnum til Grikklands raungerast, mál sem mun leiða til þess að fólk sem ekki getur snúið aftur til heimaríkis síns verður svipt grundvallarréttindum á borð við húsnæði, heilbrigðisþjónustu og lágmarksframfærslu. Já, þau segja það einmitt að núna sé rétti tíminn til að setja fólk í neyð á götuna, ekki bara í Grikklandi heldur líka hér á Íslandi. Flóttafólk á götum bæjarins er samkvæmt þessu hluti af framtíðarsýn Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, allt í nafni skilvirkni sem enginn skilur reyndar í hverju er fólgin. Hvernig er það skilvirkni að svipta fólk grundvallarréttindum á borð við heilbrigðisþjónustu og húsnæði? Geta hv. þingmenn stjórnarflokkanna svarað þessari spurningu: Í hverju felst skilvirknin sem á að ná fram með frumvarpinu? Eitt af því sem lagt er til er að fólk sem synjað hefur verið um vernd verði svipt allri þjónustu 30 dögum eftir lokasynjun.

Við stjórnarmyndun núverandi ríkisstjórnar var tekin sú ákvörðun að flytja ábyrgð á þjónustu við fólk á flótta yfir til félags- og vinnumarkaðsráðherra, ráðherra Vinstri grænna. Við bundum við það töluverðar vonir. Allt átti það að vera til bóta fyrir fólk á flótta. Markmiðið var að bæta þjónustuna. En hvað gerðist? Róið er að því öllum árum að koma í gegn breytingum á lögum um útlendinga sem fela í sér kaflaskil til hins verra í meðferð íslenskra stjórnvalda á fólki á flótta. Í nafni skilvirkni á að vísa fólki á götuna, svipta það réttindum til grunnheilbrigðisþjónustu og þeim rúmlega 10.000 kr. sem það fær á viku til framfærslu. Rauði krossinn á Íslandi gaf nýverið út skýrslu um aðstæður fólks sem fengið hefur synjun á umsókn sinni um vernd en ekki er mögulegt að senda til heimaríkis. Hópurinn er fámennur, innan við 70 einstaklingar, en fólkið sem skýrslan fjallar um hefur verið hér allt frá árinu 2017 en kemst ekki heim, heim, m.a. vegna þess að það getur ekki útvegað sér vegabréf. Nær útilokað er fyrir flest þeirra sem tilheyra þessum fámenna hópi að fá atvinnuleyfi þar sem íslensk stjórnvöld gera kröfu um að fólk leggi fram gilt vegabréf áður en bráðabirgðaatvinnuleyfi er gefið út. Þarna vantar augljóslega umrædda skilvirkni eða bara skynsemi, frú forseti. Fólki sem hvorki kemst lönd né strönd árum saman, vegna þess að það getur ekki útvegað sér vegabréf, er bannað að vinna á Íslandi af því að það getur ekki framvísað vegabréfi. Er tekið á þessu í skilvirknisfrumvarpinu sem við ræðum hér? Samkvæmt frumvarpinu á að vísa þessu fólki úr þjónustu, svipta það réttindum til heilbrigðisþjónustu og taka af því þessar 10.000 kr. sem það fær á viku til að draga fram lífið. Væri nú ekki ráð að fara aðrar skilvirkari og mannúðlegri leiðir, t.d. að veita fólki bráðabirgða atvinnu- og dvalarleyfi, spara þar með íslenska ríkinu útgjöld og leyfa fólkinu að lifa lífinu með reisn? Frú forseti. Núna skal það hafast að koma margþvældu og ómögulegu máli í gegnum þingið þrátt fyrir að allar þær fjölmörgu umsagnir sem borist hafa um málið,

Umsagnir hafa m.a. borist frá stofnunum og félagasamtökum á borð við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, UNICEF, Barnaheillum, Læknafélagi Íslands og Rauða krossinum á Íslandi sem öll hafa yfirburðaþekkingu á málefnum flóttafólks. Í umsögnum þeirra er varað við afleiðingum frumvarpsins, ekki bara afleiðingum þess á líf og öryggi flóttafólks heldur koma líka fram fyrirvarar þess efnis að ólíklegt sé að frumvarpið muni ná markmiðum sínum um að auka skilvirkni. Varað er við því að ákvæðið gangi gegn stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. Flóttamannastofnun fjallar um að ákvæði frumvarpsins, um svokallað fyrsta griðland eða öruggt þriðja ríki, í andstöðu við tilmæli stofnunarinnar. Frú forseti. Í ljósi skilvirkni er full ástæða til að staldra við ákvæði í b-lið 8. gr. frumvarpsins um fyrsta griðland eða svokallað öruggt þriðja ríki.

Í stuttu máli gengur reglan um öruggt þriðja ríki út á að veita íslenskum stjórnvöldum heimild til að synja fólki á flótta um efnislega meðferð umsóknar sinnar og vísa því til ríkis sem eðlilegt og sanngjarnt geti talist að það dvelji Ekki er gerð krafa um að fólk hafi áður dvalið í hinu örugga þriðja ríki. Ekki er gerð krafa um að fólk hafi heimild til að fara og/eða dvelja í ríkinu. Það stendur sem sagt til að samþykkja lög á Alþingi Íslendinga sem fela í sér brottvísanir á fólki til ríkja sem hafa engar skyldur til að taka við fólkinu, ríkja sem fólk hefur hvorki heimild til að fara til né heimild til að dvelja í. Það er alveg ljóst að þessar tillögur eru vanhugsaðar og óframkvæmanlegar. Á þetta hafa Rauði krossinn og Flóttamannastofnun bent. Á þetta hafa fulltrúar minni hlutans ítrekað bent í hv. allsherjar- og menntamálanefnd. En hvers vegna hlusta hv. stjórnarþingmenn ekki á þessi varnaðarorð? Af hverju er engin efnisleg umræða hér í þessum þingsal um þetta? Af hverju koma þingmenn stjórnarflokkanna ekki hingað upp og útskýra fyrir okkur hvernig þetta á að ganga upp, í hverju skilvirknin á að vera fólgin? Það er ekki nóg að koma hér upp og endurtaka frasa um skilvirkni þegar margsinnis er búið að hrekja það í umsögnum og hér í þingsal að skilvirknin muni aukast með frumvarpinu. Að lokum, forseti, vil ég segja að það veldur mér vonbrigðum þegar stjórnarliðar reyna að afvegaleiða umræðuna með því að tala um alla innflytjendur og þá sem leita hér eftir alþjóðlegri vernd í sama orðinu. Það er mikilvægt að blanda ekki saman í umræðunni móttöku þeirra sem hingað leita eftir alþjóðlegri vernd, líkt og frumvarpið sem við ræðum hér er um, og hinna sem hingað koma eftir að auglýst hefur verið eftir þeirra starfskröftum. Í umræðum um hælisleitendur og móttöku þeirra á dögunum, í Silfrinu á RÚV, velti stjórnarþingmaður upp þeirri spurningu hvort raunveruleikinn á Suðurnesjum, þar sem 30% íbúanna væru af erlendum uppruna, væri sá raunveruleiki sem við vildum í öll sveitarfélög. Skilja mátti á hv. þingmanni að íbúar af erlendum uppruna sköpuðu þar mikil vandamál og því þyrftum við að takmarka móttöku flóttamanna og forða öðrum sveitarfélögum frá slíkum örlögum. Íslenskt samfélag er að stórum hluta borið uppi af erlendum ríkisborgurum eða Íslendingum af erlendum uppruna. Samfélagið á Suðurnesjum væri ekki jafn gott og það er ef við nytum ekki krafta þeirra fjölmörgu og harðduglegu erlendu íbúa sem þar búa og starfa. Og stóra atvinnugreinin, ferðaþjónustan, þyrfti að gefa eftir um allt land að ekki væri hægt að flytja farþega til og frá landinu ef starfskrafta þessa fólks nyti ekki við. Jafnframt þyrfti að draga úr byggingarframkvæmdum og fækka störfum í fiskvinnslu ef fólkið hefði ekki svarað kalli og komið hingað til starfa. 20% íbúa í Reykjavík eru með erlent ríkisfang og meira en helmingur íbúa Mýrdalshrepps, svo að dæmi séu tekin. Er það skoðun fleiri hv. þingmanna stjórnarflokkanna að þar sem fólk af erlendum uppruna starfi hér á landi og haldi uppi hagvexti og hagsæld getum við ekki tekið á móti fólki á flótta, það sé of flókið? Vitanlega þarf fólk af erlendum uppruna að fá tækifæri og stuðning við að aðlagast íslensku samfélagi en það er við ríkisstjórnina að sakast að fjármagna ekki heilbrigðis-, mennta- og velferðarkerfið með þeim hætti að þau geti þjónað öllum íbúum landsins. Samfylkingin hefur allt frá stofnun flokksins talað fyrir opnu samfélagi. Við munum halda því áfram. Það þýðir ekki að við lokum augunum fyrir því að ört stækkandi þjóð kallar á aukna innviðauppbyggingu. Við þurfum nauðsynlega að efla bráðaþjónustuna, skólakerfið og leggja áherslu á að skapa hér samfélag jöfnuðar þar sem öll sem hér lifa og starfa fái raunveruleg tækifæri til að styrkja stöðu sína og lifa mannsæmandi lífi. Virðulegur forseti. Ég leyfi mér enn að trúa því að flestir hv. þingmenn geti ekki samþykkt þetta frumvarp vegna þess að það skerðir ekki bara réttindi eins viðkvæmasta hóps samfélagsins og vísar á götuna heldur nær það engan veginn þeim markmiðum sem hæstv. dómsmálaráðherra hefur lagt alla áherslu á að þurfi að ná.

afar áhugaverða og upplýsandi ræðu. Það er einmitt mjög gott að rifja upp að þetta er ekki nýtt frumvarp heldur erum við að sjá það í fimmta skipti.

sem er skilvirkni sem er án mannúðar, án tillits til þarfa einstaklinga, án tillits til þess hvaða afleiðingar þetta getur haft fyrir börn og og fjölskyldur og fyrir fólk í leit að vernd hér, hvort þessi róbotíska nálgun, þessi róbotíska skilvirkni sé ekki fulldýru verði keypt. Að það sé gert með því að fórna þeirri mannúð, þeirri mannlegu nálgun, sem ætti einmitt að vera leiðarljósið í

mikilvægt að við tökum á móti fólki sem fellur undir skilgreininguna um fólk á flótta, að við stöndum við alþjóðlegar skuldbindingar. Líkt og fram hefur komið í mörgum umsögnum þá er þetta frumvarp ekki að ná því. Og í umsögnunum, þar sem að baki eru stofnanir og félagasamtök sem hafa góða þekkingu á málinu og mun meiri og betri þekkingu en sú sem hér stendur,

þótt það gerist þá er frumvarpið slæmt og betra væri fyrir íslenskt samfélag að leiða saman þverpólitíska nefnd, leiða saman fólk sem er að takast á um þessi þessi málefni og finna málefnum útlendinga góða lausn, því að við horfum á heiminn eins og hann er og við vitum

ræður þá er ekki að sjá miðað við umsagnir að þessi skilvirkni geti yfir höfuð náðst. Mig langar þá að víkja að því sem er hitt vandamálið við þetta þetta stórfurðulega frumvarp, þ.e. allan skort á samráði, hvort ekki hefði farið betur að tryggja aðkomu umsagnaraðila og tryggja aðkomu þingmanna að því að móta þetta frumvarp, því að það er svo sannarlega þörf á breytingum í þessum málaflokki.

og ég undrast það að hv. þingmenn meiri hlutans hafi ekki tekið meiri þátt í umræðunni um þetta mikilvæga frumvarp. Ég sakna þess að þau skuli ekki koma og sannfæra okkur um hvað þetta er mikið þjóðþrifamál af því að við sjáum það ekki. Við þurfum leiðsögn frá hv. stjórnarþingmönnum í þessum efnum.

Það er annars vegar í tengslum við lokaákvæðið í frumvarpinu, sem er samhljóða frumvarpi sem sú er hér stendur hefur lagt fram eitt og sér varðandi atvinnuleyfi,

ekki svo mikið. Ein umsögn hefur þó staðið sérstaklega í mér. Það er umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands, sem er nú mjög fagleg og hlutlaus stofnun.

allvanalegir. Mig langar til að freista þess að spyrja hv. þingmann sem hefur meiri þingreynslu en ég: Hver í ósköpunum getur verið ástæða þess að þingmenn þverneiti

Ég gæti spurt á móti: Voru hv. stjórnarþingmenn ekki með rök á reiðum höndum til að sannfæra stjórnarandstöðuþingmenn um að þetta væri ónauðsynlegt vegna þess að þeir vissu það og settu fram rök fyrir því að frumvarpið stæðist stjórnarskrá? Það skiptir engu máli hver þingreynslan er í þessum efnum

þannig að ég veit ekki hver eru rökin eru, frú forseti, en það væri fínt að fá þau fram í umræðu hér í þingsal.

en verð að hryggja hv. þingmann með því að umræðan sem fór þar fram var í skötulíki, eins og það er kallað. Það lá svo á af hálfu meiri hlutans að koma málinu úr nefnd að í raun fóru engar umræður fram. Það var ekki einu sinni búið að fara almennilega yfir allar umsagnir þegar málið var afgreitt úr nefndinni. Þýðing á t.d. enskri umsögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna barst eftir að búið var að afgreiða málið úr nefndinni. Okkur var lofað að fram færi umræða um það hér í þingsal.

Frú forseti. Þetta eru ekki góð vinnubrögð. Það getur vel verið að það sé ekki vaninn en í svona sérstöku máli þar sem ágreiningur er svona mikill og þar sem vitað er að stálin stinn myndu mætast í umræðunni í þingsal þá hefði auðvitað verið klókt

Þá hefðu hv. þingmenn stjórnarandstöðunnar ekki þetta á þau endalaust, að þau séu fúska og ganga í berhögg við stjórnarskrána í ákefð sinni við að koma þessu útlendingamáli í gegn.

voru nokkrir stjórnarþingmenn sem skrifuðu greinar í blöðin um hversu rosalega mikilvægt væri að ná þessu frumvarpi í gegn núna. Maður las það svona á milli línanna að bara algerlega óháð því hvert innihald þess væri þá þyrfti að ná því í gegn og þá væri búið að ná einhverjum árangri. Í hverju?

Mér líður bara þannig. Ég get ímyndað mér að meiri hlutanum líði eins og við séum eitthvað rosalega ósanngjörn og séum einhvern veginn að skálda eitthvað upp um efni frumvarpsins sem er ekki samkvæmt þeirra meirihlutaáliti. En við erum bara að reyna að segja: Sjáið þið umsagnirnar, þær eru ekki fáar og þær eru ekki frá aðilum sem eru ekki marktækir. Og eftir stöndum við bara með þetta reiptog:

vanda okkur í útlendingamálum og við þurfum að setjast niður og marka stefnu og semja frumvörp og ákveða hvernig við ætlum að taka á þeim vanda sem blasir við. Við viljum opna faðminn og taka á móti flóttamönnum frá Úkraínu. Viljum við opna faðminn og taka á móti flóttamönnum sem þurfa að flýja heimili sín vegna loftslagsbreytinga, sem er næstum því öruggt að muni gerast? Hvernig ætlum við að taka á málum þegar fólk leitar hingað í neyð? Við þurfum að setjast niður og búa til þjóðarsátt um það því að það er hættulegt fyrir samfélög að hafa útlendingamál í ágreiningi. En þetta frumvarp sem við erum að ræða hér mun ekki renna stoðum undir sátt um útlendingamál í samfélaginu. Þess vegna er þetta svolítið — ekki bara svolítið, þetta er verulega alvarlegt mál og við höfum auðvitað horft á það og hlustað á hvað það er auðvelt að þyrla upp ryki og stefna einum einum hópi í samfélaginu, sem stendur höllum fæti, á móti öðrum í sömu stöðu. Við höfum horft á það í löndunum í kringum okkur hvaða slæmu afleiðingar slíkar deilur hafa haft í för með sér þegar einn hópur vill setja annan til hliðar, eins og sumir vilja gera með fólk sem hér er og

Ég held að allir hljóti að skilja af hverju, dæmin eru þannig í þessum útlendingamálum, eins og umsagnaraðilar reifa,

Frú forseti. Eins og við höfum farið yfir hér síðustu daga, og ég í ræðu minni núna áðan, þá hafa verið gerðar mjög alvarlegar athugasemdir við þetta frumvarp. Landlæknir talar um

hæstv. ráðherrar sem koma að málaflokknum og hv. stjórnarþingmenn setjist niður með fulltrúum stjórnarandstöðunnar

aðeins eitt skref aftur á bak og segja: Heyrðu, kannski erum við ekki alveg á réttri leið hérna. Eigum við ekki að reyna að finna flötinn á málinu? Við vitum kannski að það verða ekki allir sáttir. En finnum einhverja leið út úr þessum vanda sem við erum sannarlega komin í hér á þinginu með þetta frumvarp.

sem ég tek heils hugar undir. Þetta er náttúrlega bara galið. Hvar var ég áðan? Jú, ég var að hneykslast á því að það væri ekki verið að taka mark á

„Í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að ákvarðanir Útlendingastofnunar um synjun á efnislegri meðferð á grundvelli 36. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 (útl.) sæti sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski sérstaklega að svo verði ekki.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 Miðað við ofangreint mun ákvæðið leiða til verulegrar skerðingar á réttarvernd umsækjenda um alþjóðlega vernd. Mikilvægt er að aukin skilvirkni komi ekki niður á réttaröryggi umsækjenda. Íslandsdeild Amnesty International leggur því eindregið til að fallið verði frá þeirri breytingu sem 2. gr. frumvarpsins felur í sér.

endanlega synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd njóti áfram réttinda samkvæmt greininni þar til hann hafi yfirgefið landið en þó að hámarki í 30 daga frá birtingu endanlegrar ákvörðunar. Að þeim tímafresti loknum falli réttindin niður. Þau réttindi sem fjallað er um í 33. gr. eru grundvallarmannréttindi og snúa að grunnþörfum fyrir fæði, húsnæði og nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu auk þess sem börnum á grunnskólaaldri er tryggður réttur til menntunar. Með því að heimila skerðingu á slíkri grunnþjónustu er hætt við því að alvarleg vandamál skapist og velferð fólks sé stefnt í hættu. Mikilvægt er að tryggja að einstaklingar fái notið mannréttinda sinna að fullu þegar fyrir liggur framkvæmdarhæf ákvörðun í málum þeirra sérstaklega í ljósi þess að slík ákvörðun kemur oft ekki til framkvæmda svo mánuðum skiptir. Sá sem bíður endursendingar nýtur þá hvorki réttar til almennrar félagsþjónustu né hefur hér atvinnurétt nema að ströngum skilyrðum uppfylltum. Tillögð skerðing eða niðurfelling á þjónustu er varðar grunnvelferð fólks felur í sér alvarleg vandamál þar sem fólki er ekki tryggð lágmarksframfærsla né réttur til húsnæðis á nokkurn hátt. Þá verður að leggja áherslu á mikilvægi þess að fólk njóti grunnheilbrigðisþjónustu á meðan það dvelur hér á landi. Þau réttindi sem hér um ræðir eru meðal annars tryggð í samningi Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, sem Ísland er aðili að og hefur fullgilt, auk barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem hefur verið lögfestur á Íslandi. Í greininni segir að ekki sé heimilt að fella niður réttindi alvarlega veikra og fatlaðra einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir.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 Þá hefur Útlendingastofnun ítrekað vanrækt skyldu sína um að rannsaka hvort einstaklingur teljist í sérstaklega viðkvæmri stöðu og hefur tekið ákvarðanir í málum áður en mikilvæg heilbrigðisgögn hafa borist stofnuninni. Þrátt fyrir umrædda undantekningu á meginreglunni um niðurfellingu þjónustu er líklegt í ljósi fyrri reynslu á mati Útlendingastofnunar að breytingin muni samt sem áður bitna harðast á einstaklingum í sérstaklega viðkvæmri stöðu.

sérstaklega þegar við setjum þau bara á götuna. Hins vegar vitum við sem störfum í þessum málaflokki að þannig virkar þetta ekki. Ég ætla að halda aðeins áfram að lesa upp úr umsögn Rauða krossins um þessa grein í frumvarpinu. Rauði krossinn sinnti, eins og þekkt er,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

og ef hans eigið ríki getur ekki veitt honum vernd gegn þeim ofsóknum og viðkomandi getur ekki verið öruggur einhvers staðar annars staðar í ríkinu. Allt þetta er kannað þegar umsókn um vernd er skoðuð.

aðeins skökku við. Og svo leyfir stofnunin sér að kalla þetta fyrsta griðland. En þetta er náttúrlega ekki fyrsta griðland heldur það sem kallað er öruggt þriðja ríki og þetta eru ekki einu sinni ríki sem eru á lista Útlendingastofnunar sjálfrar yfir örugg þriðju ríki. Ég held aðeins áfram, með leyfi forseta: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 Í framkvæmd hefur einnig verið lögð rík áhersla á að umsækjandi eigi félagslegt bakland á því svæði þar sem honum er ætlað að setjast að. Engin slík sjónarmið eru rakin í frumvarpinu.“

kristallast þarna þegar maður skoðar þessa umsögn Rauða krossins er að þessi ákvæði eru fullkomlega óútpæld. Þetta er algerlega óúthugsað. Eina hugsunin þarna er: Getum við ekki sent fólk bara eitthvert annað?

Ég var að ræða um umsögn Kvenréttindafélags Íslands síðast og ætla að halda áfram á sömu nótum. Þar segir m.a. að þrátt fyrir að barnshafandi konur eigi samkvæmt breytingum á frumvarpinu að njóta áframhaldandi heilbrigðisþjónustu er ekkert tekið fram um önnur réttindi þeirra og séu þær því í jafn mikilli hættu og aðrir að lenda á götunni. Þetta er mjög alvarlegt sem Kvenréttindafélagið er að benda á hér, að það sé ekki tekið fram að önnur réttindi verði ekki skert hjá þeim barnshafandi konum sem hingað leita.

á götunni á dimmum og köldum vetrarmánuðum á Íslandi. Mannvonskan

Þroskahjálp sendi einnig inn umsögn og segir þar, með leyfi forseta: „Samtökin benda þó á að svo virðist sem mjög þröng skilyrði séu sett fyrir því að umsækjendur teljist falla undir að vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu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 Þá hefur Útlendingastofnun ítrekað vanrækt þá rannsóknarskyldu sem á henni hvílir að ganga úr skugga um hvaða þýðingu fötlun eða alvarleg veikindi hafa í þeim aðstæðum sem viðkomandi er sendur í í eftir synjun um vernd á Íslandi.“ Þá segir Þroskahjálp einnig að íslenska ríkið hafi fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks skýra beri lög í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist. Af þessu leiðir að Útlendingastofnun er skylt að taka mikið tillit til ákvæða samningsins. Þroskahjálp fordæmir þá meðferð sem beitt var við brottvísun fatlaðs flóttamanns til Grikklands þann 4. nóvember síðastliðinn og bendir á að endurskoða þurfi kerfið frá grunni með aðkomu fagaðila. Þroskahjálp kallaði eftir samráði við lagasetningu til samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þau harma að það hafi ekki fengist. Samtökin ítreka mikilvægi rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins. Upp hafa komið tilvik þar sem umsækjandi um alþjóðlega vernd býr við „ósýnilega“ fötlun sem kemur ekki í ljós fyrr en eftir að Útlendingastofnun hefur tekið ákvörðun.

Virðulegi forseti. Mig langaði að inna eftir því hvort einhver viðbrögð hafi borist frá hæstv. ráðherrum ríkisstjórnarinnar um það hvort þeir sjái sér fært að taka þátt í umræðunni, sérstaklega í ljósi þess að hér voru greidd atkvæði um að lengja fundartíma þannig að ljóst er að umræðan er mikilvæg og lögð áhersla á að hér fari fram umræða um málið, hvort það sé ekki rétt að þeir nýti sér þennan möguleika til að eiga við okkur samtal og umræður um þetta frumvarp sem

held þá áfram þar sem frá var horfið: „Undanfarið ár hafa Landssamtökin Þroskahjálp fengið til umsagnar og skoðunar æ fleiri mál sem varða fatlaða umsækjendur um alþjóðlega vernd og fjölskyldur þeirra. Fullt tilefni er til að ætla að meðferð slíkra mála sé oft ekki í samræmi við þær skyldur sem leiða af samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks og íslenskum lögum. Á meðal þeirra atriða sem ekki eru uppfyllt í mörgum tilvikum í umræddum málum er sú afdráttarlausa og augljósa skylda, sem leiðir af rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar, að greina og túlka gögn og/eða vísbendingar um fötlun með atbeina sérfræðinga á því sviði, veita viðeigandi aðlögun við málsmeðferð og taka tillit til sérlega viðkvæmrar stöðu sem leiðir af fötlun þeirra einstaklinga sem í hlut eiga. Hvernig staðið var að brottvísun fatlaðs flóttamanns til Grikklands þann 4. nóvember sl. gefur því miður ekki tilefni til bjartsýni um að meðhöndlun umsókna fatlaðs fólks um alþjóðlega vernd hafi tekið breytingum til hins betra síðan Landssamtökin Þroskahjálp skiluðu síðast umsögn um breytingar á útlendingalögum. Þvert á móti hafa komið fram enn frekari vísbendingar um að meðferð umsókna og framkvæmd brottvísunar fatlaðs fólks af landinu, eftir að því hefur verið synjað um vernd, þarfnist gagngerrar endurskoðunar,

og við annað ákvörðunartökuferli varðandi málefni fatlaðs fólks, skulu aðildarríkin hafa náið samráð við fatlað fólk og tryggja virka þátttöku þess, þar á meðal fatlaðra barna, með milligöngu samtaka sem koma fram fyrir þess hönd.“ Það eru samtökunum veruleg vonbrigði að breytingartillaga sú sem hér er til umfjöllunar skuli ekki fela í sér ákvæði um hvernig betur verði staðið að meðferð mála fatlaðra umsækjenda um alþjóðlega vernd til að mæta þeim skyldum sem á stjórnvöldum hvíla samkvæmt samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks og íslenskum lögum, ekki síst rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar. Í ljósi þeirra miklu hagsmuna sem eru í húfi fyrir viðkomandi umsækjendur vilja samtökin því ítreka eftirfarandi: Upp geta komið og upp hafa komið tilvik þar sem umsækjandi um alþjóðlega vernd býr við „ósýnilega” fötlun, s.s. þroskahömlun og/eða einhverfu sem ekki upplýsist um fyrr en eftir að ákvörðun hefur verið tekin og/eða úrskurður hefur verið kveðinn upp í máli viðkomandi. Komi fram gögn sem benda til fötlunar hvílir sú rannsóknarskylda á stjórnvaldi að kanna hvort þau eiga við rök að styðjast og ef svo er, hvaða áhrif það hefur á niðurstöðu í málinu. Gera verður kröfu um að framlögð gögn og vísbendingar sem gætu bent til fötlunar séu metin af viðurkenndum aðila sem hefur þekkingu og forsendur til að lesa úr og leggja mat á slík gögn og hvaða þýðingu þau hafa. Í ljósi þeirra mikilsverðu hagsmuna sem eru í húfi er mikilvægt að tryggt sé að fötluðum umsækjendum sé veitt viðeigandi aðlögun …“ — Ég sé það, frú forseti, að mér mun engan veginn nægja þessi skammi ræðutími sem mér er skammtaður til að klára yfirferð yfir þessa umsögn

Ég ætla bara að byrja þar sem ég lét staðar numið í fyrri ræðu. Þar var ég að tala um 2. og 6. gr. frumvarpsins og umsögn Amnesty International hvað varðar þau tvö ákvæði.

Er verið að gæta meðalhófs við beitingu þessara heimilda? Ég held ekki. Ég held í alvörunni ekki. Þetta er rosalega íþyngjandi aðgerð sem er sett á fót

Því spyr ég líka: Er þetta í samræmi við réttmætisreglu stjórnsýslulaga, að ákvarðanir séu teknar á málefnalegum grundvelli? Mér finnst þetta ekki málefnalegur grundvöllur. Hver er grundvöllurinn hjá t.d. Útlendingastofnun að svipta

Það er greinilega mjög ljóst að þetta frumvarp er vanhugsað, enda er það svo að 6. gr. er bara rosalega íþyngjandi og, eins og ég sagði í ræðu minni áðan, það er bara verið að lögfesta einhverja ólögmæta framkvæmd sem kærunefnd útlendingamála hefur úrskurðað nú þegar að sé ólögmæt

Ásetningurinn á bak við setningu þessa lagaákvæðis, þá sérstaklega 6. gr. frumvarpsins, er bara mannvonska. Þetta er til að hrekja burt flóttafólk og ekkert annað. Þetta er ekki gert til að auka skilvirkni í kerfinu.

Það er bara mjög skammur tími fyrir umsækjanda um alþjóðlega vernd til að redda sér lögfræðingi, redda sér gögnum, redda sér skriflegri greinargerð og koma öllum sínum óskum og rökum á framfæri.

Frú forseti. Held ég áfram með söguna endalausu sem er upptalningin á því hvað er hræðilegt við þetta frumvarp. Það er nefnilega svo margt að stundum veit ég ekki hvar ég á að byrja og sannarlega veit ég ekki enn þá hvar ég á að enda. Ég ætla aðeins að rifja upp það sem ég var að tala um hérna rétt áðan. Ég var að fara yfir athugasemdir Rauða krossins á Íslandi við þá ótrúlega gölnu hugmynd sem sett er fram í b-lið 8. gr. frumvarpsins sem veitir Útlendingastofnun heimild til að vísa fólki þangað sem Útlendingastofnun finnst sanngjarnt og eðlilegt að fólk dveljist og vísa umsókninni sem sagt frá. Það er ekki skoðað hvort þú sért flóttamaður heldur er bara sagt: Nei, heyrðu, mér finnst bara að þú eigir að vera í Kólumbíu. Mér finnst það sanngjarnt og eðlilegt.

auk þess sem það virðist vera búið að koma því á hreint að það er röng hugtakanotkun í frumvarpinu þar sem talað er um fyrsta griðland. En þetta er ekki fyrsta griðland vegna þess að oft er um að ræða ríki sem umsækjandi hefur aldrei komið til. Þarna er um að ræða nokkuð sem er kallað öruggt þriðja ríki, sem er kaldhæðnislegt vegna þess að í ákvæðinu er ekki gerð krafa um að ríkið, sem Útlendingastofnun gæti þótt sanngjarnt og eðlilegt að viðkomandi yrði vísað til, sé á lista stofnunarinnar yfir örugg ríki, sem væri nógu slæmt. Ég ætla aðeins að halda áfram að reyna að færa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

Það er ekki verið að skoða hvort viðkomandi geti mögulega verið öruggur á einhverju svæði innan Sýrlands heldur er verið að senda viðkomandi til ríkis sem getur mögulega verið minna öruggt

við sem höfum starfað í málaflokknum í talsverðan tíma vitum betur og ég get alveg farið yfir dæmi um það máli mínu til stuðnings hér síðar í þessari umræðu. Ég held áfram í umsögn Rauða krossins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

að halda áfram að gera hér skil umsögn Þroskahjálpar. Með leyfi forseta, held ég áfram lestrinum, þar sem frá var horfið: „Í ljósi þeirra mikilsverðu hagsmuna sem eru í húfi er mikilvægt að tryggt sé að fötluðum umsækjendum sé veitt viðeigandi aðlögun, t.d. með tilliti til framkvæmdar viðtala, stuðnings og þjónustu. Samtökin telja augljóst að þetta ákvæði samningsins hafi ekki verið uppfyllt þegar fatlaður maður var fluttur til Grikklands tveimur vikum áður en synjun Útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála yrði tekin fyrir hjá íslenskum dómstólum. Vegna fötlunar þessa einstaklings telja Landssamtökin Þroskahjálp útilokað að mögulegt sé að veita honum viðeigandi aðlögun án þess að hann sé viðstaddur í dómssal og fái nauðsynlegan og viðeigandi stuðning til að taka þátt í málinu, sem varðar óumdeilanlega afar mikilsverða hagsmuni hans. Í þessu samhengi vísa samtökin sérstaklega til 13. gr. samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks sem hefur yfirskriftina Aðgangur að réttinum og hljóðar svo: Aðildarríkin skulu tryggja fötluðu fólki árangursríkan aðgang að réttinum til jafns við aðra, meðal annars með aðlögun málsmeðferðar og aðlögun með tilliti til aldurs í því skyni að greiða fyrir árangursríkri þátttöku þess, beinni eða óbeinni, þar á meðal sem vitni, í allri málsmeðferð, þ.m.t. á rannsóknarstigi eða öðrum fyrri stigum máls. Í því skyni að tryggja fötluðu fólki árangursríkan aðgang að réttinum skulu aðildarríkin efla viðeigandi þjálfun fyrir þau sem starfa á sviði réttarvörslu, þar á meðal lögreglu og starfsfólk fangelsa.“ Þá krefjast samtökin þess að hlutaðeigandi stjórnvöld tryggi, eins og nokkur kostur er, að umsækjendum um alþjóðlega vernd verði ekki vísað úr landi án þess að rannsakað hafi verið með viðeigandi og vönduðum hætti hvort þeir séu fatlaðir eða kunni að vera fatlaðir í skilningi fjölþjóðlegra mannréttindasamninga og geti því átt rétt til verndar samkvæmt þeim samningum og/eða íslenskum lögum eða til dvalarleyfis af mannúðarástæðum. Að mati samtakanna er það augljós og skýr skylda stjórnvalda samkvæmt rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar sem er algjör grundvallarregla í íslensku stjórnkerfi og réttarríkinu. Einnig krefjast samtökin þess að í þeim tilvikum sem fötluðum umsækjendum um alþjóðlega vernd er synjað um vernd eða efnismeðferð að þær aðstæður sem viðkomandi verður sendur í verði kannaðar til hlítar og gengið úr skugga um að mannréttindi þau sem eru varin í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, séu uppfyllt þar að fullu. Þá ber íslenskum stjórnvöldum að sjá til þess að framkvæmd brottvísunar í tilvikum fatlaðs fólks uppfylli kröfur um mannúðlega meðferð, mannvirðingu og mannréttindi fatlaðs fólks. Landssamtökin Þroskahjálp lýsa miklum vilja og áhuga til samráðs varðandi það mál sem hér er til umsagnar til að tryggja réttindi fatlaðs fólks og vísa í því sambandi til samráðsskyldu stjórnvalda sem er áréttuð sérstaklega

varðandi málefni fatlaðs fólks, skulu aðildarríkin hafa náið samráð við fatlað fólk og tryggja virka þátttöku þess, þar á meðal fatlaðra barna, með milligöngu samtaka sem koma fram fyrir þess hönd.““ Nú er mér ljóst eina ferðina enn að ég mun ekki ná að klára að gera þessari umsögn skil í þessari ræðu og óska því eftir því að fá að fara aftur á mælendaskrá.

Það eru takmarkanir á þessu. Í dag er þetta ekki óheft, enda má einungis leggja til grundvallar málefnaleg sjónarmið við ákvarðanatöku og hér er um að ræða stjórnvaldsákvörðun. Ég las upp

öðrum bærum stjórnvöldum. Þetta er ekki tæmandi talning á því hverjir geta tekið ákvarðanir í málefnum umsækjenda um alþjóðlega vernd en þetta eru samt mjög rúmar heimildir sem er verið að veita með lögfestingu þessara laga.

grundvallarreglum í stjórnsýslurétti sem stjórnvöldum ber að fara eftir, eins og til að mynda réttmætisreglunni og jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar, sem er nota bene lögfest, ég man ekki hvar, mig langar að segja 11. gr. stjórnsýslulaga, ég er samt ekki alveg viss en ég ætla að segja það.

Löggjafinn fær bara að firra sig algerlega ábyrgð á því að setja ömurleg lög sem virka ekki í framkvæmd og eru andstæð meginreglum stjórnsýsluréttar og stjórnarskránni. Og hver á að moka upp skítinn eftir að eftir að löggjafinn er búinn að setja einhver gölluð lög sem virka varla í framkvæmd? Ég veit það ekki. Dómstólar? Mun þetta einhvern tímann fara fyrir dómstóla? Ég vona það alla vega því að þá getum við fengið skorið úr þessu í eitt skipti fyrir öll og fengið það bara staðfest að þessar

er eitt álit frá umboðsmanni Alþingis frá 1989, en þar sótti maður um leyfi til þess að selja bjór á veitingastaðnum sínum og honum var neitað um leyfisveitingu á þeim grundvelli að bjórtegundirnar sem hann vildi flytja inn væru ekki þekktar. Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að stjórnvöld hefðu byggt á ómálefnalegum sjónarmiðum þar sem áratugalangt bann við sölu á bjór hefði verið í gildi á Íslandi og því erfitt að segja hvaða bjórtegundir teldust vera þekktar

að reyna að halda áfram með ræðuna mína með sem stystum inngangi, en þar sem maður þarf alltaf að vera að rifja upp hvað maður var að tala um svo það sé nú eitthvert samhengi í máli manns þá

Ég var að lesa upp úr umsögn Rauða krossins um þetta ákvæði sem telur þetta með öllu ótækt og ætla aðeins að halda áfram með það sem Rauði krossinn hefur um þetta að segja, með leyfi forseta: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

held áfram með skýringar Rauða krossins, með leyfi forseta: „Í umfjölluninni bendir stofnunin á að ástæður þess að fólk yfirgefur fyrsta griðland geti verið margvíslegar,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

Að þessu sögðu kveðst Flóttamannastofnun hafa ríkar áhyggjur af b-lið ákvæðisins. Stofnunin bendir á að hugtakið [fullnægjandi vernd] [fullnægjandi vernd] í b-lið ákvæðisins sé ekki skilgreint. Þar sé aðeins vísað til meginreglunnar um [bann við endursendingu þangað sem líf fólks og/eða frelsi er í hættu] og bendir stofnunin, sem fyrr segir, á að samkvæmt flóttamannasamningnum eigi flóttamenn að njóta ríkari réttinda en felast í þeirri meginreglu. mati Flóttamannastofnunarinnar verði sú vernd sem sé til staðar í þriðja ríkinu að vera virk (e. effective) og aðgengileg (e. available). Flóttamannastofnun lagði því til að hugtakinu yrði breytt úr [fullnægjandi vernd] í [virk vernd] með sama hætti og það hugtak birtist í flóttamannasamningnum. Þá segir að geta móttökuríkisins til að veita virka vernd í raun skuli tekin til skoðunar sérstaklega ef móttökuríkið er þegar með mikinn fjölda flóttamanna. Að lokum listar Flóttamannastofnun upp atriði sem stofnunin telur nauðsynleg til að ganga úr skugga um við mat á hvort einstaklingur nýtur virkrar verndar í móttökuríki.“ Tilvitnun lýkur í bili. Ég geri hér hlé. Ég mun hér á eftir líka fjalla um umsögn Flóttamannastofnunar sjálfrar við ákvæðið. Hún er sem betur fer til í íslenskri þýðingu þannig að ég mun ekki þurfa að þýða úr ensku hérna í beinni uppi í pontu,

„Þá harma samtökin að ríkisstjórnin skuli ekki hafa orðið við ákalli um samráð við gerð frumvarps til breytinga á lögum um útlendinga, sem eftirfarandi samtök og stofnanir sendu henni 7. september sl.: Geðhjálp, Hjálparstarf kirkjunnar, Íslandsdeild Amnesty International, Kvenréttindafélag Íslands, Landssamtökin Þroskahjálp, Mannréttindaskrifstofa Íslands, Rauði krossinn á Íslandi, Samtökin ´78, Siðmennt, Solaris, hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi, UNICEF á Íslandi, UN Women á Íslandi, þjóðkirkjan, Öryrkjabandalag Íslands, ÖBÍ. Landssamtökin Þroskahjálp óska eindregið eftir að fá að koma á fund allsherjar- og menntamálanefndar til að gera nefndinni betur grein fyrir áherslum sínum og sjónarmiðum varðandi frumvarpið sem hér er til umsagnar.“ Undir þetta rita

Við að lesa þessa umsögn þá blasir við að hér er á ferðinni fólk sem brennur fyrir þeim málum sem fjallað er um. Það brennur fyrir því að þessum málum sem þau eru að sinna verði fundinn sá farvegur sem nauðsynlegur er, enda ber umsögnin þess merki að þau sjá afleiðingarnar af því að gera þetta ekki rétt. Þau eru að benda á lausnirnar. Þau eru að benda á lausnirnar sem skila þessari skilvirkni

þegar þetta er unnið? Nei, einu viðbrögðin sem ég hef orðið var við við

Þarna er slík lítilsvirðing í gangi fyrir viðfangsefninu að manni misbýður. Mér er hreinlega misboðið að að lesa umsögn með afar ítarlegum vísunum í samninga, í skuldbindingar, í lög og í raunverulegar afleiðingar og raunveruleg vandamál sem fólkið, sem þarf á endanum að takast á við afleiðingarnar af því sem verða verði þetta frumvarp samþykkt, leggur fram og það er engu skeytt um það. Það er engu skeytt um hvað það hefur í för með sér. Þess í stað kemur þessi vélræna nálgun á skilvirkni, að það þurfi nú að vera auðveldara að koma fatlaða fólkinu úr landi. Og miðað við það sem kemur fram í þessari umsögn get get ég ekki séð að það sé sú skilvirkni sem mér hugnast heldur akkúrat skilvirkni sem kostar gríðarlegar fórnir í mannúð og það er ekki ásættanlegt.

í umsögnina frá Þroskahjálp og átti þar eftir að nefna að samtökin segja að það séu vonbrigði að frumvarpið feli ekki í sér ákvæði um hvernig betur verði staðið að meðferð mála fatlaðra umsækjenda um alþjóðlega vernd til að mæta þeim skyldum sem á stjórnvöldum hvíla.

öfugum enda þegar að þessu kemur, t.d. með því að reyna að finna út hvernig best sé að fá einhvers konar sérstaka bifreið eða eitthvað til að flytja

stangist á við grundvallarmannréttindi, líkt og fram kemur í fjölmörgum mannréttindasamningum sem Ísland hefur staðfest. Það er gegnumgangandi þegar umsagnir eru skoðaðar að það er mikið ósætti varðandi

bera hag alls konar einstaklinga fyrir brjósti; barna, kvenna, fólks sem er veikt, fatlaðra. Það eru ótrúlegar athugasemdir sem ekki er verið að bregðast við.

afla sér nýrra gagna og undirbúa gögn vegna kæru, undirbúa greinargerðir vegna kæru. Það getur oft tekið tíma að afla gagna erlendis frá og fá leiðbeiningar lögfræðings til að undirbúa kæru. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkur leggst gegn þessari breytingu. Varðandi þjónustuskerðingu eftir 30 daga. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar er mótfallin því að öll þjónusta falli niður. Einnig fellur öll þjónusta niður um leið ef umsækjandi er frá EES-ríki eða frá öruggu upprunaríki að mati Útlendingastofnunar. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkur leggur áherslu á að það þurfi að skoða aðstæður hvers fyrir sig vel með tilliti til aðstæðna í upprunaríki og því sé ekki hægt að alhæfa með þessum hætti að umsókn sé bersýnilega tilhæfulaus.

til þess að vísa fólki þangað sem stofnuninni finnst sanngjarnt og eðlilegt að umsækjandi dvelji og sæki um vernd. Það sem er áhugavert í þessari umsögn Rauða krossins, sem ég ætlaði nú að lesa beint upp úr hér áðan, en vandinn er sá að tilvitnanir í m.a. hugtakasafn Flóttamannastofnunar og síðan Evróputilskipanir sem vísað er til í greinargerðinni

sem kallað er fyrsta griðland í frumvarpinu, ekkert verið að tala um fyrsta griðland, þar er verið að tala um svokallað þriðja öruggt ríki. Það sem Flóttamannastofnun hefur bent á

og segir hana ekki fullnægjandi til að tryggja vernd flóttafólks á grundvelli flóttamannasamningsins. Í ofanálag þá er það ákvæði sem er lagt til í þessu frumvarpi sem við erum að ræða hér ekki í samræmi við Evróputilskipunina. Þannig að við erum með flóttamannasamninginn, hann segir eitthvað. Evróputilskipunin uppfyllir ekki öll þau skilyrði og ákvæðið sem við ætlum að setja hérna inn uppfyllir ekki einu sinni skilyrði Evróputilskipunarinnar sem uppfyllir ekki flóttamannasamninginn. Það er það sem við erum að tala um hérna. Hvernig?

Þannig er Evróputilskipunin ekki í samræmi við flóttamannasamninginn. Í ofanálag þá gerir þessi Evróputilskipun kröfu um að búið sé að ganga úr skugga um það að viðkomandi einstaklingur fái aðgengi að því ríki sem á að vísa honum til. Það er ekki gert í lagaákvæðinu sem við erum að tala um hér. Lagaákvæðið sem við ætlum okkur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

Ég var að tala um réttmætisreglu stjórnsýsluréttar í síðustu ræðu minni hér og setti hana í samhengi við 6. gr. frumvarpsins um hvort ákvörðun um að svipta umsækjendur um alþjóðlega vernd grunnþjónustu væri tekin út frá málefnalegum sjónarmiðum. Svarið er nei, ákvörðunin er tekin út frá gjörsamlega fáránlegum sjónarmiðum og forsendum og getur ekki talist vera málefnaleg. Ég var hér að reifa álit umboðsmanns Alþingis til að setja þetta í svona mannlegt samhengi, en ég held að það væri bara næs, bara

Komist var að þeirri niðurstöðu að nafnið Neptúnus félli ekki vel að íslenskri tungu og að einstaklingnum gæti verið strítt með gælunafninu Nebbi. Umboðsmaður Alþingis taldi ekki málefnalegt að byggja niðurstöðu á því gælunafni sem einstaklingurinn gæti hlotið þar sem aðeins væri hægt að athuga hvort nafnið félli vel að íslenskri tungu. Aftur á móti taldi hann að sá annmarki væri ekki svo mikill og féllst hann því á niðurstöður nefndarinnar.

Hann kemst að þeirri niðurstöðu að þessi ákvörðun sé ekki tekin á grundvelli málefnalegra sjónarmiða af því að í alvörunni talað, hvernig geta stjórnvöld rökstutt þá ákvörðun að svipta fólk, fólk, lifandi fólk, fólk í viðkvæmri stöðu nota bene, grunnþjónustu sem það á nú þegar rétt á samkvæmt núgildandi lögum? Ég næ ekki að sjá rökstuðninginn fyrir mér. Á grundvelli hvaða málefnalegu sjónarmiða var þetta tekið? Ég veit það ekki. Ég skil það ekki þannig, það verður þá bara enn ein rassskellingin í boði stjórnvalda gagnvart þessari lagasetningu sem er gjörsamlega agaleg og er búið að gera athugasemdir við hér í ræðustól og líka af hálfu annarra aðila. Næst langar mig að tala um samspil réttmætisreglunnar, jafnræðisreglunnar og lögmætisreglunnar í stjórnsýslurétti, sem varðar auðvitað bara þetta mál. Þessar þrjár reglur eru nátengdar og stundum er erfitt að gera sér grein fyrir á hvaða réttargrundvelli skuli byggja. Réttmætisreglan og jafnræðisreglan eiga stundum samleið en það er bannað að mismuna borgurum á grundvelli kynþáttar, kyns, kynhneigðar, stjórnmálaskoðana

eins tiltekins hóps á grunnþjónustu og grundvallarmannréttindum telst samræmast, ekki bara réttmætisreglunni heldur líka jafnræðisreglunni, sem ég er búin að koma inn á hér. Ef réttmætisreglan og lögmætisreglan skarast þá er almennt réttast að leysa álitaefni á grundvelli lögmætisreglunnar. Ég get síðan farið í gegnum lögmætisregluna hérna á eftir, en hún er líka rosalega mikilvæg þegar kemur að því að líta til mögulegrar beitingar á þessum lagaákvæðum sem við erum hér að rökræða og tala um. um. Bara svona til að setja þetta í samhengi þá ætla ég að nefna hæstaréttardóm frá árinu 1940, en þar fékk einstaklingur byggingarleyfi með því skilyrði að hann myndi láta lóðarspildu af hendi endurgjaldslaust. Þessi einstaklingur lét spilduna af hendi og byggði á lóðinni en krafðist síðan endurgjalds fyrir lóðarspilduna.

að þetta setji málin bara frekar mikið í samhengi, hvernig möguleg niðurstaða á beitingu þessara laga verður ef þetta fer fyrir dómstóla og dómstóla og æðra vald. Það er náttúrlega búið að vara við þessum afleiðingum margoft hér uppi í pontu og ég vona og vænti vænti ekki neins annars frá stjórnarliðum en að það sé hlustað á okkur og þessar kröfur og þessar athugasemdir sem við erum að gera við þessi lagaákvæði því að þetta eru bara grafalvarleg réttindi sem er verið að skerða. — Virðulegi forseti. Ég óska þess að verða sett aftur á mælendaskrá.

þarsíðustu viku en ekki í síðustu viku, þá þykir mér ekki úr vegi að ítreka þær spurningar sem ég lagði fram í þarsíðustu viku til stjórnarþingmanna en hef ekki enn fengið nein viðbrögð eða svör við, þ.e. í hverju telja þau þessa skilvirkni sem þessu frumvarpi er ætlað að tryggja felast og hvernig er hægt að ná henni fram? Og ekki síður: Hvað munu þessar breytingar innifela sem búið er að boða að verði gerðar á frumvarpinu? á frumvarpinu? Munu þær innifela einhver viðbrögð við umsögnunum sem við höfum verið að fara yfir, við umsögnum sem eru afar málefnalegar, lausnamiðaðar og gagnlegar, að því er virðist, en eru að engu hafðar? Á meðan ég veit ekki í hverju þær felast og hef ekki fengið svör við þessu

„Mannréttindastofnun Háskóla Íslands (MHÍ) hefur borist til umsagnar frumvarp dómsmálaráðherra til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016 (alþjóðleg vernd). Umsögn MHÍ er eftirfarandi: Almennt MHÍ gerir tvennskonar almennar athugasemdir við framsetningu frumvarpsins auk þess sem gerðar eru athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins. Í fyrsta lagi kemur fram í kafla 4 í almennum athugasemdum með frumvarpinu: „Frumvarpið gefur ekki tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá.“

Óhjákvæmilegt er að löggjafinn taki skýra afstöðu, að undangengnu efnislegu mati, til þess hvort skilyrðum stjórnarskrárákvæða sé fullnægt.

silungsveiði sé, líkt og í frumvarpi því sem hér er til umsagnar, tekið fram að ekki hafi þótt tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá. Um þetta segir Hæstiréttur:

og 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu að þessu leyti þótt ríkt tilefni væri til …““ Ég sé það að mér nægir ekki þessi ræðutími til að gera þessari umsögn skil og óska því eftir að fá að fara aftur á mælendaskrá.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

Ég var hér að tala um umsögn Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar. Það sem ég vildi tala

njóti enn þeirrar réttarverndar að fá umsókn sína tekna til efnismeðferðar frestist brottflutningur þeirra umfram 12 mánuði frá komu þeirra til landsins.“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

Einnig segja þau að jafnréttismat frumvarpsins sé ófullnægjandi, að ekki sé tekið tillit til t.d. fatlaðs fólks eða hinsegin fólks.

Mannréttindaskrifstofa Íslands áréttar skort á samráði og vísar til yfirlýsingar 15 samtaka. Sjálfkrafa kæra til kærunefndar útlendingamála, sbr. 2. gr. Mannréttindaskrifstofa Íslands telur að þetta ætti að vera valkvætt takmarkar tíma til að glöggva sig á efni ákvörðunar Útlendingastofnunar og til að afla nauðsynlegra gagna og er til þess fallið að valda réttindamissi. Mannréttindaskrifstofa Íslands vísar til meginreglna stjórnsýslulaga, svo sem andmælaréttar og rannsóknarreglu, og réttinn til réttlátrar málsmeðferðar. Einnig gagnrýnir Mannréttindaskrifstofa Íslands að þjónusta falli brott eftir 30 daga. Þetta eru grundvallarmannréttindi, svo sem réttur til heilsu og mannsæmandi lífs. Réttindi þessi eru tryggð í samningi Sameinuðu þjóðanna

Íslensk stjórnvöld mega ekki fara gegn þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem þau hafa undirgengist. „Verður að telja óásættanlegt að svipta fólk þjónustu, skilja það eftir heimilislaust, án framfærslu og viðunandi heilbrigðisþjónustu. Býður það upp á mansal, ofbeldi og aðra hagnýtingu á aðstæðum viðkomandi.“

Frú forseti. Það er gjarnan talið lögum um útlendinga til tekna að þau hafa verið unnin í þverpólitísku samráði og byggi á mikilli sátt sem myndaðist bæði í því starfi og hér í þingsal. Hér fyrir helgi fór ég aðeins yfir þá sögu, hvernig hún þróaðist síðan í framhaldi af gildistöku laganna. Mig langar aðeins að rifja það upp áður en ég held áfram umfjöllun minni hér í dag. Það er kannski ekki úr vegi að hverfa aðeins aftur til umræðunnar um heildarendurskoðunina fyrst vegna þess að á lokametrum umfjöllunar um

þannig að á meðan megnið af lögunum tók gildi 1. janúar 2017 þá voru tvær greinar sem skyldu taka gildi strax við samþykkt laganna, það var hálfu ári fyrr, í júní 2016. Þarna er annars vegar um að ræða 114. gr., sem fjallar um skyldu til að tilkynna sig eða dveljast á tilteknum stað,

Þessari tillögu greiddu ekki atkvæði sín þingflokkur Pírata og þingflokkur Vinstri grænna

bara til að rifja upp fyrir okkur þá tíð sem ég held að hafi nú eiginlega runnið sitt skeið á enda fljótlega eftir gildistöku þessara laga þegar þingflokkur Sjálfstæðisflokksins gat rúmað svo fjölbreyttar skoðanir að sum í þeim hópi gátu litið útlendingalögin líkum augum og meiri hluti þingheims. Svo kom að því að afgreiða lögin í heild sinni og þá voru nú ekki allir þingmenn á græna takkanum. Það voru tveir Sjálfstæðismenn sem fundu sig ekki í því að styðja þetta mál, sátu hjá.

tær græn, það var alveg meiningarmunur, kannski eðlilega af því að þetta er málaflokkur sem er þannig að þótt við reynum kannski að ná sátt um hann á þann hátt að við gerum einstaklingana sem

hversu mikla þjónustu við viljum veita fólki, hversu lengi sú þjónusta á að gilda. Það sýnir sig náttúrlega í því frumvarpi sem við fjöllum um hér í dag að munurinn þarna getur verið gríðarlegur, eins og t.d. það að hluta þingheims virðist þykja ásættanlegt að svipta umsækjendur um alþjóðlega vernd allri grunnþjónustu 30 dögum eftir synjun um umsókn. Hluta þingheims finnst ásættanlegt að sá litli en vaxandi hópur fólks, sem er búinn að fá endanlega synjun en ekki er hægt að vísa úr landi, lendi t.d. í því að börn þeirra fæðist ríkisfangslaus í landi sem hefur einsett sér að berjast gegn ríkisfangsleysi á heimsvísu.

Það sem ég er að reyna að koma frá mér er að það má kannski brjóta á mannréttindum flóttafólks. Er það kannski málið? Er það viðhorfið gagnvart flóttafólki að það geti verið einhvers konar tilraunadýr, athuga hvað þau geta komist langt með það að brjóta á mannréttindum fólks? Því þetta myndi aldrei gerast ef það væri um íslenska ríkisborgara að ræða. Ég skal veðja að svo er ekki. En þrátt fyrir ábendingar og áhyggjur sem hefur verið komið á framfæri, ekki bara af hálfu þingmanna heldur líka af hálfu sérfræðinga,

af því að viðhorfið sem ég er að fá frá ríkisstjórninni þegar kemur að setningu þessa lagaákvæðis er bara: Hverjum er ekki drullusama um flóttafólk og hælisleitendur?

Þetta er bara viðhorfið sem ég er að fá frá stjórnvöldum. Með setningu þessara laga getur opnast gluggi fyrir stjórnvöld til að misbeita valdi sínu, þ.e. þau eru að velja leið til að leysa úr máli. En misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls hefur aðallega þýðingu við ákvörðun stjórnvalda um efni matskenndra stjórnvaldsákvarðana. Þetta er kannski ekki beint matskennd stjórnvaldsákvörðun, það að ákveða að svipta einhvern grunnþjónustu, en hún er vissulega ekki málefnaleg heldur. Hún er ekki tekin á grundvelli málefnalegra sjónarmiða og þar með ekki í samræmi við réttmætisregluna. Það sem leiðir af þessari reglu er að það er óheimilt að byggja ákvörðun á meðferð máls á tilteknum sjónarmiðum en það getur haft áhrif á það hvert efni ákvörðunar í málinu verður. Þannig má segja að regla eins og réttmætisreglan fáist við ómálefnaleg sjónarmið, sem er náttúrlega bara bagalegt og á ekki að standast lög. Ég er náttúrlega búin að vera eins og biluð plata hérna uppi í pontu Alþingis, að tala um málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttar og meginregluna og hina og þessa meginreglu. En sannleikurinn er sá að ég mun halda áfram að gera það þangað til einhver hlustar, þangað til þetta verður tekið aftur inn í nefnd og rætt efnislega, öll þessi atriði sem við erum búin að koma inn á hér í dag og í gær og síðustu daga. Það er tilefni til að fjalla efnislega um þetta, annars værum við ekki að eyða svona miklu púðri í að lýsa yfir áhyggjum þegar kemur að þessu, virðulegi forseti. Þetta er gjörsamlega galið. Mér finnst bara fráleitt að eitthvað svona fái að standa í lögum.

svona hljómar ríkisstjórnin. Þau neita, gjörsamlega harðneita að taka til greina okkar ábendingar og áhyggjur okkar, af því að þær eru réttmætar. Þessar áhyggjur eru réttmætar. Orðin okkar og ræðurnar okkar sem hafa komið fram í málflutningi okkar hér upp í pontu — þetta er ekkert gert til að vera með vesen, til að taka þátt í málþófi eða hvað sem fólk vill kalla þetta, þetta eru raunverulegar og réttmætar áhyggjur.

Frú forseti. Á sama tíma og ég fagna umhyggju forseta að veita okkur hérna aukinn ræðutíma og lengja þingfund til að við getum örugglega rætt til hlítar þetta gríðarlega mikilvæga málefni sem hér er til umfjöllunar, þá lýsi ég furðu yfir því að sömu aðilar og greiða atkvæði með slíkri ráðstöfun hafi ekki áhuga á að taka þátt í þeirri umræðu. Á sama tíma langar mig að benda forseta á að hér áðan var annar forseti í stólnum og við leituðumst eftir því að kannað yrði hvort hæstv. ráðherra myndi sjá sér fært að taka þátt í umræðunni. Ég vil kanna hvort slíkri bón hafi verið svarað.

sem við báðum um 9. desember, þegar í ljós kom að hann hafði sent ráðuneyti sitt á fund nefndarinnar til að fjalla um þann hluta sem ráðuneytið taldi eiga heima hjá

Já, Píratar tóku þingið í gíslingu og það var bara enginn áhugi á að hlusta á ræður þeirra þingmanna sem tóku svona oft til máls og því ætlum við bara að firra okkur ábyrgð. Þetta virkar víst ekki svona.

koma til baka að utan. Ef það er tilfellið þá verðum við bara að halda áfram. En ég ítreka að ég er að velta fyrir mér hvar aðrir hv. þingmenn séu miðað við

bara skýrt og skorinort að þeir tveir sem við höfum kallað hvað mest eftir séu báðir staddir erlendis. Það breytir því samt ekki að í dag er 6. febrúar og viðveru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

Í öðru lagi er í athugasemdum með frumvarpinu tekið fram að breytingartillögur séu „í samræmi við löggjöf og framkvæmd annar staðar á Norðurlöndum“ (um 6. gr.), „umgjörð annarra Evrópuríkja“ (um meginefni frumvarpsins), „að fyrirmynd annarra Evrópuríkja“ (um endurtekna umsókn). Þessi tilgreining fyrirmynda frumvarpsins er með öllu ófullnægjandi í ljósi þess að útfærsla og framkvæmd reglna á réttarsviðinu er að ýmsu leyti fjölbreytt á milli ríkja. Ef vísa á til fyrirmynda frá öðrum ríkjum er rétt að tilvísun fylgi þar sem útskýrt er til hvaða ríkja er vísað og hvort öll Evrópuríki eða öll Norðurlönd hafi samræmt viðkomandi reglu eða framkvæmd. Ef Norðurlönd hafa innleitt framkvæmd sem er önnur en í öðrum Evrópuríkjum er rétt að tekin sé afstaða til þess hvers vegna frumvarpshöfundar telja aðra leiðina ákjósanlegri en hina. Án slíkra útskýringa eru óljósar tilvísanir til erlendra laga ekki gagnlegar við mat á efni frumvarpsins. […] Í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að skv. 7. gr. laganna sæti ákvörðun Útlendingastofnunar um synjun á efnismeðferð á grundvelli 36. gr. sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski þess sérstaklega að kæra ekki og skuli greinargerð vegna kæru berast kærunefnd innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar.

Fram hefur komið að Útlendingastofnun áskilur sér a.m.k. 10 daga frest til að afhenda öll gögn. Tímafrekt getur einnig verið að afla gagna annars staðar frá. Það gefur umsækjanda því afar skamman frest til að vinna greinargerð sína, svo skamman að illmögulegt getur verið fyrir umsækjanda að gera fullnægjandi greinargerð og í sumum tilfellum ómögulegt vegna skorts á gögnum.

til að endurskoða þetta ákvæði til að tryggja að grundvallarmannréttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd séu tryggð.“ Ég er ekki nærri því búinn að ná að fara yfir þessa umsögn

og að haldið hafi verið áfram með vinnslu frumvarpsins þrátt fyrir slíkar athugasemdir. Það er óverjandi.

Forseti. Ég ætla að halda áfram að reifa samantektir úr umsögnum sem hafa borist um þetta frumvarp til

svo sem réttur til heilsu og mannsæmandi lífs. Réttindi þessi eru tryggð í samningi Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, sem Ísland er aðili að og hefur fullgilt. Íslensk stjórnvöld mega ekki fara gegn þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem þau hafa undirgengist. „Verður að telja óásættanlegt að svipta fólk þjónustu, skilja það eftir heimilislaust, án framfærslu og viðunandi heilbrigðisþjónustu. Býður það upp á mansal,

Við erum með þessu að búa þannig að fólki að það er í miklu meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi, verða fyrir mansali,

Fólk í neyð sem sér ekki hvar það á að búa, er ekki með vernd og er ekki öruggt í sínu heimalandi eða annars staðar, það er ekkert svo einfalt að það fari bara bara aftur út af því að við ætlum að svelta það eða skerða allt sem er manneskjulegt við það að vera í samfélagi. Við ætlum að taka það af þeim, koma fram við þau eins og — við myndum ekki einu sinni koma svona fram við dýr. Af hverju myndum við koma svona fram við fólk á flótta?

er best að gera þetta. Er það faglega rétt að gera þetta? Er þetta eitthvað sem mun hjálpa þessum einstaklingum eða samfélaginu í heild sinni eða mun þetta skapa meiri neyð?

þegar ég fjallaði um breytingartillögu sem kom hér á lokametrum við afgreiðslu þess frumvarps sem varð að lögum nr. 80/2016, um útlendinga, vegna þess að tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins

var ekki í fullu samræmi við það sem sátt hafði náðst um hér í þingsal heldur vildu tillöguflytjendur, sem voru úr Sjálfstæðisflokki og Framsókn, taka íþyngjandi ákvæði laganna og flýta gildistöku þeirra umfram öll önnur ákvæði laganna, að 114. og 115. gr., sem snúast annars vegar um skyldu til að tilkynna sig eða dveljast á tilteknum stað og um handtöku og gæsluvarðhald, skyldu taka gildi strax við samþykkt laganna á meðan restin af lögunum myndi taka gildi hálfu ári síðar. Ég leit bara yfir grófa samantekt á atkvæðunum og sá þar tvö gul, þ.e. tvær hjásetur Sjálfstæðisflokksins, og svo þegar ég fór að skoða samhengið betur þá áttaði ég mig á því að þetta voru fýlupokarnir tveir sem sátu hjá við allt málið vegna þess að opna landið of mikið fyrir útlendingum. Þannig að hjáseta þeirra við þessa breytingartillögu var bara hluti af heildarhjásetu þeirra við allt frumvarpið en ekki til marks um einhvers konar ást þeirra á mannúð eins og ég

taktík sem Sjálfstæðisflokkurinn beitti síðar — ég kem kannski ekki að því í þessari ræðu heldur á eftir þegar ég rifja meira að vera hluti af einhverju heildarsamkomulagi en slíta sig svo frá og reyna að koma einhverjum öðrum breytingum að, þannig að sáttin hefur kannski alltaf verið krafa sem hefur staðið upp á

að eðlilegra væri að kæra frestaði réttaráhrifum brottvísunar í öllum tilvikum. Það væri hin eðlilega meginregla til að fólk ætti raunverulegan kost á því að sækja réttlæti í þessum málum.

hjásetur voru aftur hjá öllum þingflokki Pírata og öllum þingflokki Vinstri grænna, auk þess sem Samfylking og Viðreisn voru að hluta til í hjásetu. Hér sáum við teiknast upp ákveðnar blokkir. Það eru ákveðnir flokkar sem fylgjast kannski að þegar kemur að því að setja spurningarmerki við breytingar sem stíga í áttina frá réttindum fólks á flótta, sérstaklega. Í þessum tveimur dæmum, þ.e. breytingartillögurnar við heildarendurskoðunina og bráðabirgðaákvæði sem var samþykkt stuttu fyrir gildistöku,

Ég er búin að tala um 6. gr. frumvarpsins í síðustu þremur, fjórum ræðum mínum. Nú ætla ég að víkja að 2. gr. frumvarpsins, sem mér finnst einnig bagaleg út frá lagalegum forsendum. Þá langar mig að vísa í umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands

Greinargerð vegna slíkrar kæru, eða tilkynning um að hún verði ekki lögð fram, berist kærunefnd útlendingamála innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar Útlendingastofnunar en teljist að öðrum kosti niður fallin. MRSÍ er hugsi yfir þessu ákvæði, að mati skrifstofunnar ætti að vera valkvætt hvort kæra eigi til kærunefndar útlendingamála eða ekki og telur fátítt að stjórnvaldsákvarðanir sæti sjálfkrafa kæru til æðra stjórnsýslustigs.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 MRSÍ gerir einnig athugasemd við að ef greinargerð berst ekki til kærunefndar innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar Útlendingastofnunar teljist kæra niður fallin. Þess ber að gæta að stór hluti umsækjenda um alþjóðlega vernd þarf aðstoð við kæru, t.d. er fólk almennt ekki með sérþekkingu á útlendingalögum, ákvæðum flóttamannasáttmálans og annarri alþjóðlegri löggjöf er máli getur skipt varðandi umsókn þeirra. Því má ætla að þessi stutti tími til greinargerðar muni eflaust valda einhverjum umsækjendum réttindamissi. Í þessu sambandi vísar MRSÍ til meginreglna stjórnsýslulaga svo sem andmælaréttar og rannsóknarreglu og þeirra sjónarmiða er fram koma í 6. gr. laga nr. 62/1994, um Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) er kveður á um rétt til réttlátrarmálsmeðferðar fyrir dómi.

þetta er bara endurtekning á öllum þeim sjónarmiðum sem við höfum verið að hamra á hér uppi í pontu. Þetta er ekki bara skoðun minni hlutans, þetta er ekki smámál sem hér er um að ræða heldur eru allir sérfræðingar í þessum málaflokki á þeirri skoðun þessi lagaákvæði gætu brotið á grundvallarréttindum fólks er varða réttláta málsmeðferð. Og líka bara almennar málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttar sem eiga auðvitað heima hér undir og ber að fara eftir þeim frekar en einhverjum sérreglum sem eru settar í lög um útlendinga frá árinu 2017. Það er bara gjörsamlega fáránlegt. fáránlegt. Þessi lög, núgildandi lagabálkur — það má færa rök fyrir því að þetta séu nýmæli. Jú, þeim hefur verið beitt í framkvæmd alveg nokkrum sinnum auðvitað. En þessi lög eru samt ekki búin að mótast fullkomlega í framkvæmd, þeim hefur ekki verið beitt það oft og það reglulega að það sé hægt að segja að þessi lög séu fullmótuð. Og áður en að við náum að fullmóta þessi lög lög og festa framkvæmdina í sessi þá förum við bara og umbyltum lagabálkinum og lögfestum fleiri ný lög sem eru bara gersamlega fáránleg og sérfræðingar hafa varað við. Við neitum bara að taka mark á þessu.

Með leyfi forseta, langar mig að halda áfram þar sem frá var horfið síðast. „Um 6. gr. frumvarpsins Í ákvæðinu er lagt til brottfall þjónustu við þá umsækjendur um alþjóðlega vernd sem hafa fengið endanlega synjun í máli sínu á stjórnsýslustigi. Gerð er alvarleg athugasemd við frumvarpið að þessu leyti þar þessu leyti þar sem ekki virðist hafa verið tekin afstaða til þess hvernig ákvæðið samrýmist mannréttindaskyldum ríkisins á grundvelli stjórnarskrár og alþjóðasamninga. Ekki er ljóst af lestri frumvarpsins hvort hin breytta regla geti leitt til þess að einstaklingar falli utan allrar þjónustu og framfærsluaðstoðar, t.d. á vegum sveitarfélaga. Ef frumvarpið leiðir til slíkrar niðurstöðu er óútskýrt hvernig slíkt gæti samrýmst ákvæðum stjórnarskrár, einkum 65., 68. og 76. gr. Í þessu samhengi vísast til ákvörðunar félagsmálanefndar Evrópu frá 2014

er vísað sérstaklega til 13. gr. félagsmálasáttmálans. Þess má geta að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur fjallað um svipað mál (Hunde g. Hollandi

að eftir niðurstöðu félagsmálanefndarinnar (ásamt öðru) hefðu hollensk stjórnvöld bætt neyðarúrræði sem boðin voru þessum hópi útlendinga.

Löggjafinn þarf að taka afstöðu til þess hvort sú aðstoð sem boðin er fullnægi að minnsta kosti lágmarkskröfum um mannsæmandi lífsafkomu. Í þessu sambandi er mikilvægt að 6. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir ákveðnum sérreglum um viðkvæma hópa og einnig er gert ráð fyrir að heimilt sé að fresta niðurfellingu réttinda vegna „sanngirnissjónarmiða“. Sú frestunarheimild á þó ekki við í öllum tilvikum, t.d. ef umsækjandi kom frá ríki sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg upprunaríki.“ Nú er ég að átta mig á því að ég mun ekki ná að ljúka því að gera þessari umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands skil og óska því að fá að fara aftur á mælendaskrá.

Rétturinn til fjölskyldulífs er varinn af 71. gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE).“ Hann má aðeins takmarka ef uppfyllt eru eftirfarandi skilyrði: þarf að eiga sér stoð í lögum. Markmið takmörkunarinnar skal vera lögmætt og loks þarf hún að þykja nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. Myndi þetta þykja nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi? Ég myndi ekki telja það. Þar að auki má takmörkun réttinda ekki ganga lengra en nauðsynlegt er. Þá er vísað til meðalhófsreglunnar. Mannréttindaskrifstofa Íslands telur að þessi skilyrði séu ekki uppfyllt. Þau telja sem sagt að það að takmarka fjölskyldusameiningu sé ekki nauðsynlegt og að ekki sé verið að fylgja meðalhófsreglunni ef

þetta eru rosalega fáir einstaklingar sem þarna er verið að tala um. Það eina sem þetta gerir er að auka á,

neyð og eymd fólks sem kemur hingað á flótta. Það er ótrúlegt að það sé ekki tekið að það sé ekki tekið tillit til þessa. Það er verið að gagnrýna þessa 13. gr. um takmörkun á fjölskyldusameiningu hjá mörgum umsagnaraðilum, skiljanlega, og maður spyr sig: Af hverju? Hver eru rökin fyrir því? En Mannréttindaskrifstofa Íslands gagnrýnir að ekki hafi farið fram jafnréttismat með tilliti til kvenna, hinsegin fólks, fatlaðs fólks, fólks af mismunandi uppruna, litarhætti, kyngervi, kynvitund, enda er jaðarsettum hópum hættara við ofbeldi.

Hvað snýst þetta um? Þetta snýst um örfáa einstaklinga sem á að standa í vegi fyrir að geti sameinast maka sínum og að því er virðist bara vegna þess að íslensk stjórnvöld fara í einhverja fýlu vegna þess að þeim líður eins og fólk hafi sagt þeim ósatt. Við erum hérna að tala um ákvæði sem nær til svokallaðra kvótaflóttamanna. Það er sem sagt fólk sem íslenska ríkið býður sérstaklega að koma til landsins. Þá fer einhver embættismaður á vegum Íslands í flóttamannabúðir erlendis, velur þar fólk út frá ákveðnum, fyrir fram tilgreindum forsendum. Íslenska ríkið hefur einbeitt sér að tveimur hópum, annars vegar einstæðum mæðrum, oftast ekkjum, þar sem eiginmennirnir hafa

Þar eru stjórnvöld bara bókstaflega með — ja, ekki bókstaflega skotleyfi en það er bara hluti af lagabókstaf landsins að ofsækja hinsegin fólk. Hvaða fjölskyldusameining er það þá sem á að standa í vegi fyrir? Jú, það er t.d. ef ekkjan kemst að því eftir að hún er komin til Íslands í öryggi með börnin sín að hún er ekki ekkja. Maðurinn sem hún hélt að hefði verið ráðinn af dögum dögum var svo heppinn að hann var bara í gíslingu í sex ár, pyndaður, milli lífs og dauða allan tímann, en svo slapp hann einhvern veginn. Hann fer náttúrlega að leita uppi fjölskylduna, kemst að því að fjölskyldan er komin í skjól á Íslandi og vill sameinast henni.

Hinn hópurinn, hinsegin fólkið, er fólk sem er vant því að treysta ekki stjórnvöldum. Það getur ekki sagt hverjum sem er að það sé hinsegin.

bara skjólið sem Ísland býður þér, flytur hingað, festir rætur, kynnist fólki, byggir upp traust á kerfinu og loksins þegar þú ert nógu örugg til að líða vel með að deila þessum upplýsingum þá segirðu einhverjum: Heyrðu, hér á ég reyndar maka, búin að eiga árum saman en þurfti að fara leynt með það. Nú treysti ég mér til að segja að það. Get ég fengið hann til mín? Þá hugsar íslenska kerfið: Nei heyrðu, hér er einhver sem sagði mér ósatt.

embættismannakerfið verið jafn hjartalaust og sagt við ekkjuna sem endurheimtir manninn úr helju eða við hinsegin manneskjuna sem þorir loksins að benda á makann og segja: Þetta er manneskjan sem ég elska

Þetta er örlítill hópur. Þetta eru örfáir einstaklingar sem þetta gæti mögulega snert, breytir engu fyrir íslenska ríkið að hleypa þessu fólki inn. Breytir öllu fyrir makana sem elska þau. — Ógeðslegt ákvæði.

grasrótarhreyfingar sem er samansett af ungum einstaklingum. Ég held að það sé rosalega mikilvægt og ferskt að fá þeirra sýn á þetta því að eins og ég segi, mín kynslóð og kynslóðirnar á eftir minni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

Við erum kynslóðin sem þarf að moka upp skítinn eftir núverandi ráðamenn. Það verður ekki fallegt verk, það verður ekki skemmtilegt verk en við neyðumst til að gera það. Og ekki nóg með að við þurfum að bjarga heiminum frá loftslagsvánni sem er að fara eyða heiminum ef við höldum áfram á þessari braut, heldur þurfum við líka að snúa við einhverjum ömurlegum lögum sem margir eru búnir að vara við. Við þurfum að fara í gegnum heilt kostnaðarsamt ferli eftir að lögin eru búin að fara fyrir dómstóla, sem kostar sitt líka og hvaðan kemur peningurinn? Jú, úr ríkissjóði. Nei, við þurfum þá að eyða tíma Alþingis hér aftur til þess að snúa þessum lögum við. Við þurfum að kalla til umsagnaraðila, við þurfum að kalla til gesti á fundi allsherjar- og menntamálanefndar. Við þurfum að fara með þetta í gegnum þrjár umræður á Alþingi og hver veit nema einhver annar flokkur á þeim tíma muni vilja taka svo rosalega mikið til máls að það muni tefja málið? Virðulegi forseti. Ég held praktískasta lausnin hér væri bara að taka þetta frumvarp til baka og ræða þessa efnislegu annmarka sem við erum búin að vera dugleg við að benda á hér.

Með leyfi forseta held ég áfram að lesa þar sem frá var horfið. „Í þessu sambandi er mikilvægt að 6. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir ákveðnum sérreglum um viðkvæma hópa og einnig er gert ráð fyrir að heimilt sé að fresta niðurfellingu réttinda vegna „sanngirnissjónarmiða“. Sú frestunarheimild á þó ekki við í öllum tilvikum, t.d. ef umsækjandi kom frá ríki sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg upprunaríki. Þá segir í frumvarpinu að „grundvallarforsenda“ við beitingu undanþáguheimildarinnar sé að umsækjandi hafi „sannanlega sýnt samstarfsvilja við að fara aflandi brott“. Ummæli í athugasemdum við 6. gr. virðast miða að því að í framkvæmd verði um afar þrönga undanþágu að ræða. Má hér benda á að í fyrrgreindu máli gegn Hollandi tók félagsmálanefnd Evrópu berum orðum fram að ekki teldist heimilt að gera skilyrði neyðaraðstoðar að útlendingur sýni samstarfsvilja í sinni eigin brottvísun. MHÍ telur því að lágmarki að ákvæði 6. gr. frumvarpsins þarfnist nánari skoðunar út frá því sjónarmiði hvort lágmarkskröfum þeirra mannréttindaákvæða sem nefnd hafa verið verði fullnægt.“ Undir þetta skrifar formaður stjórnar Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands.

möguleika heldur fordæmi fyrir því að sams konar lagasetning rúmast ekki og var ekki samþykkt af Hæstarétti. Ég kemst alltaf meira og meira á þá skoðun, frú forseti, að við getum eiginlega ekki verið að fjalla um sama frumvarpið þetta getur ekki verið frumvarp til að auka skilvirkni ef það er ljóst að stór hætta er á því að þegar á reyni fyrir dómstólum landsins, og þá á endanum í Hæstarétti, verði þessir annmarkar sem eru á lagasetningunni til þess að til þess að fella brott þessar ákvarðanir. Þá er skaðinn skeður. Þá erum við búin að beita fólk harðræði og tíminn er dýrmætur fyrir fólk í leit að vernd.

hvað varðar rétt til aðgangs að dómstólum, réttláta málsmeðferð og rétt til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns. Óhjákvæmilegt er að löggjafinn taki skýra afstöðu, að undangengnu efnislegu mati, til þess hvort skilyrðum stjórnarskrárákvæða sé fullnægt. Mannréttindastofnun Háskóla Íslands hnýtir einnig í að í frumvarpinu segir að það sé í samræmi við löggjöf og framkvæmd annars staðar

„Þar gagnrýnir Hæstiréttur að í frumvarpi til breytinga á lögum um lax- og silungsveiði sé, líkt og í frumvarpi því sem hér er til umsagnar, tekið fram að ekki hafi þótt tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá. Um þetta segir Hæstiréttur: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

umgjörð annarra Evrópuríkja, að fyrirmynd annarra Evrópuríkja o.s.frv. Þessi samanburður er ekki rökstuddur með tilvísunum í löggjöf viðkomandi ríkja og er því með öllu óljós. Það er heldur ekki tekin afstaða til þess hvers vegna frumvarpshöfundar telja aðra leiðina ákjósanlegri en hina.

Frú forseti. Aftur að sagnfræðilegu yfirliti yfir breytingar á útlendingalögum sem ég var aðeins að tæpa á hér áðan.

meðferð þingsins þá kom á síðustu metrunum fram breytingartillaga frá Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki sem Píratar og Vinstri græn gátu ekki stutt þar sem hún var ekki í samræmi við það samkomulag sem var um frumvarpið. Síðan rétt fyrir jól 2016 kemur inn bráðabirgðaákvæði um að kæra fresti ekki réttaráhrifum brottvísunar í bersýnilega tilhæfulausum umsóknum frá öruggum ríkjum. Aftur sátu fulltrúar Pírata og Vinstri grænna hér í sal hjá í þetta skiptið vegna þess að þarna var raunverulegt skref aftur á bak varðandi réttindi fólks á flótta. Þarna var verið að hafa af þeim möguleikann á raunverulegri lausn sinna mála. Það er erfitt að sækja réttlætið þegar það er búið að sparka þér úr landi.

láta sér nægja að sitja hjá þar sem frumvarpinu fylgdi jafnframt ívilnandi leiðrétting

En svo fór að syrta í álinn með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 81/2017, lagt fram af Katrínu Jakobsdóttur og formönnum allra flokka nema Sjálfstæðisflokksins sem hluti af samkomulagi um þinglok eftir að ríkisstjórnin féll og boðað var til kosninga. Þá vorum við sammála um það að ná utan um hóp barna á flótta sem höfðu verið mjög lengi í landinu. Málsmeðferðartíminn var orðinn það langur að það var varla réttlætanlegt annað en að taka mál þeirra til efnismeðferðar og úr varð að allir flokkar hér í sal studdu þetta frumvarp nema Sjálfstæðisflokkurinn. ákveðnir pólar sem teiknast upp; fólkið sem styður ekki íþyngjandi breytingar og Sjálfstæðisflokkurinn sem styður ekki ívilnandi breytingar. Ég held áfram aðeins eftir.

samráðsleysi og sýndarsamráð sem mér sýnist hafa verið viðhaft við vinnslu þessa frumvarps. Að mörgu leyti þykir mér sýndarsamráð vera verra en ekkert þar sem sýndarsamráð veitir veitir ákveðna tálsýn varðandi það að tekið sé mark á því sem sett er fram. Og þar sem ekki virðist hafa verið mikill vilji til að nýta það sem kemur fram í þessum umsögnum

presta, innflytjenda og flóttafólks um þetta frumvarp. „Undirrituð eru prestar innflytjenda og flóttafólks og vinna að málefnum fólks á flótta á vettvangi söfnuða Þjóðkirkjunnar. Við höfum áður veitt umsögn um framangreint frumvarp, eða þann 31. maí, 2022. Eftirfarandi er umsögn okkar um þær breytingar sem hafa orðið á frumvarpinu frá því í maí síðastliðnum. Við teljum enn að margt í frumvarpinu sé ekki til þess fallið að bæta umgjörðina utan um þennan málaflokk með sjálfsögð mannréttindi allra manneskja að leiðarljósi. Frumvarpið uppfyllir ekki þörfina á að bæta hvernig við mætum þessu fólki né hvernig milda megi áföll þeirra. Almennar athugasemdir. Í fyrsta lagi vilja undirrituð vilja lýsa yfir því að við styðjum eindregið framkomna umsögn Rauða krossins á Íslandi um frumvarpið. Hér að neðan er að finna athugasemdir okkar við frumvarpið. Við undirrituð erum ekki lögfræðimenntuð en þekkjum málaflokkinn vel þar sem starf okkar felst í stórum hluta í þjónustu við þann hóp sem sækir um alþjóðlega vernd hér á landi. Ein af meginskyldum okkar sem prestar innflytjenda er að vera málsvari fyrir þann hóp sem til okkar leitar. Í þessari umsögn beinum við athyglinni að 6. grein frumvarpsins. Um 6. gr. Undirrituð telja að breytingartillaga 6. gr., sem felur það í sér að réttur umsækjenda um alþjóðlega vernd verði felldur niður 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar í máli hans á stjómsýslustigi, muni hafa afar neikvæð áhrif á þá einstaklinga sem falla undir ákvæðið. Ef breytingin nær fram að ganga þá þýðir það að grundvallarþjónusta er varðar heilsu, öryggi og velferð verður tekin frá viðkomandi einstaklingum sem þurfa þá að leita skjóls á götunni, hafi þau ekki yfirgefið landið sjálfviljug.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 Þær manneskjur sem hingað koma í leit að alþjóðlegri vernd hafa yfirleitt lítið eða ekkert tengslanet hér á landi. Þau sem njóta ekki lengur stuðnings stjórnvalda, eru því líklegri til þess að finna sig í óæskilegum aðstæðum til þess eins að sjá fyrir sér.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 Við teljum afar mikilvægt að hlúa áfram að þessum hópi til þess að það hann komist ekki í slíkar örvæntingafullar aðstæður að það skapi ný vandamál sem hefðu afar neikvæð áhrif á þessa einstaklinga og samfélagið allt. Sem myndi fylgja ýmis beinn og óbeinn kostnaður við að bregðast við. Það er fyrirsjáanlegt að niðurfelling grunnþjónustu þvingar fólk í erfiða stöðu sem aftur skapar álag á önnur félagsleg kerfi eins og til dæmis sveitarfélög og ýmis hjálparsamtök, þangað sem fólk leitar í neyð. Það er reynsla okkar í samskiptum við þann hóp fólks sem hingað er kominn í leit að alþjóðlegri vernd, að þetta fólk á sér þá ósk heitasta að fá tækifæri til að framfleyta sér og að verða virkir þegnar í samfélaginu.“ Eins og svo oft áður, frú forseti, er ég ekki búinn að ná að fara yfir þessa umsögn og óska þess því að fá að fara aftur á mælendaskrá.

Ég ætla að halda áfram yfirferð minni á umsögnum og samantekt úr þeim. Ég var komin að Mannréttindastofnun Háskóla Íslands og vegna þess að tíminn rann út hjá mér áðan þá langar mig aðeins að lesa aftur

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands hnýtir einnig í að í frumvarpinu segir að það sé í samræmi við löggjöf og framkvæmd annars staðar á Norðurlöndunum, umgjörð annarra Evrópuríkja, að fyrirmynd annarra Evrópuríkja o.s.frv. Þessi samanburður er ekki rökstuddur með tilvísunum í löggjöf viðkomandi ríkja og er því með öllu óljós. er heldur ekki tekin „afstaða til þess hvers vegna frumvarpshöfundar telja aðra leiðina ákjósanlegri en hina. Án slíkra útskýringa eru óljósar tilvísanir til erlendra laga ekki gagnlegar við mat á efni frumvarpsins“. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég persónulega rek mig á það að það er ekki rökstutt hvers vegna hlutirnir eru gerðir eða hvers vegna á að gera þá eins og lagt er til.

Hvaða rannsóknir liggja að baki? Eða eins og þarna segir: Hvaða Evrópuríki? Hvað er það? Af hverju er það betra en eitthvað annað? Er til önnur leið? Var búið að skoða það? Hverjar voru niðurstöðurnar? Erum við með önnur ríki þar sem það var gert? Ef það var gert? Ef maður spáir í hvernig vísindi eru og hvernig maður ákveður hvaða leiðir eru farnar í bara öllu öllu þá vill maður vera með mörg sjónarhorn, maður vill vera með margar aðferðir og maður vill stilla þeim öllum upp hlið við hlið og skoða þær. Það væri réttasta leiðin. Og síðan rökstyðja af hverju þessi leið var valin og hverjir eru gallarnir og hverjir eru kostirnir

einungis óljósar tilvísanir til erlendra laga, og því sé það ekki gagnlegt fyrir þau til að meta efni frumvarpsins. Það vantar upplýsingar. Það vantar eitthvað á bak við þetta. Af hverju erum við að gera þetta? Af hverju er þetta gert svona? Það þarf að rökstyðja svona hluti miklu, miklu betur. Það þarf í alvörunni að skoða allar mögulegar leiðir og hver kostnaðurinn er fyrir samfélagið, t.d. það að skerða þjónustu, framfærslu, húsnæði, allt þetta eftir 30 daga. Hverjar eru mögulegar afleiðingar? Við þurfum að horfast í augu við það sem mögulega á að gera og það sem lagt er til vegna þess að annars erum við ekki undirbúin fyrir allan kostnaðinn, alla neyðina, alla eymdina sem gæti orðið í kjölfarið ef þetta er ekki gert vel. Og hver ber þá ábyrgð?

greiddi atkvæði gegn því að skjóta skjólshúsi yfir börn á flótta, sem við hin á þingi töldum kannski góða leið til að ljúka því sem varð ansi endasleppt og lágreist kjörtímabil, kjörtímabil ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar sem náði ekki nema 364 dögum. Þar af var ríkisstjórnin við völd í innan við tíu mánuði

bráðabirgðaákvæði með mjög stíf sólarlagsákvæði þannig að þetta gilti bara um einstaklinga sem voru hér á landi á því augnabliki sem lögin voru samþykkt. skipti samt miklu máli fyrir tugi barna sem fengu með þessu efnislega meðferð og bagalegt, það er nú kannski orðið til að lýsa því, að einn flokkur hafi ákveðið að skilja sig með svo afgerandi hætti frá okkur hinum og í því ljósi enn óskiljanlegra þegar þeim flokki var stuttu að dvelja áfram heilt kjörtímabil í dómsmálaráðuneytinu í boði þess flokks sem bar fram þetta mál sem Sjálfstæðisflokkurinn snerist gegn. Vinstri græn áttu fyrsta flutningsmann að þessu frumvarpi og

bara verið gerð ein teljandi efnisleg breyting á frumvarpinu þrátt fyrir mikið ákall um lagfæringar á ýmsu.

varð síðan að lögum nr. 149/2018 og snerist um skilvirkni. Blessuð skilvirknin sem alltaf er í togstreitu við mannúðina í markmiðsákvæðum laganna. Og þetta eina frumvarp með efnislegri breytingu í

Herra forseti. Ég hef verið hér í síðustu ræðum að gera grein fyrir umsögnum, sérstaklega í ljósi þess að þær virðast hafa verið afar lítið veganesti inn í þá vinnu sem fór fram um þetta frumvarp og langar mig, með leyfi forseta, að halda áfram að gera umsögn presta innflytjenda og flóttafólks skil hér. Ég held áfram þar sem frá var horfið: „Margvíslegar ástæður geta valdið því að fólk yfirgefi ekki landið sjálfviljugt eftir að endanleg synjun liggur fyrir í máli þeirra, sem dæmi eru einstaklingar sem hafa fengið alþjóðlega vernd á Grikklandi, Ítalíu og Ungverjalandi og er synjað um vernd hér á þeim forsendum, en telja sig ekki örugg í þeim ríkjum. Við viljum einnig ítreka afstöðu okkar sem fram kom í fyrri umsögn um þetta frumvarp, að í þeim tilfellum þar sem fólk hefur fengið alþjóðlega vernd í ofangreindum löndum er um að ræða afar takmarkaða vernd. Það er staðreynd að í þessum ríkjum hefur fólk á flótta litla sem enga möguleika á mannsæmandi lífi, þar sem það getur sótt vinnu og séð fyrir sér, hefur aðgang að heilsugæslu sem og öðrum atriðum sem kveðið er um í mannréttindaákvæðum, og getur því að okkar mati ekki talist „vernd“ í því landi heldur er það fólk raunverulega enn á flótta þótt að það sé „tæknilega“ með landvistarleyfi. Við hvetjum stjórnvöld til að rjúfa ekki ábyrgð sína á velferð fólks sem hefur fengið endanlega synjun meðan þau dvelja enn hér á landi. Afleiðingarnar eru annars ófyrirséðar en um leið dýrkeyptar fyrir fólk sem fór ekki sjálfviljugt frá sínu heimalandi, heldur var það að flýja óþolandi og óbærilegar aðstæður. Okkur þykir ljóst að verði þessi 6. gr. samþykkt óbreytt þá muni íslenska ríkið gerast sekt um brjóta gegn þeim mannréttindasáttmálum sem stjórnvöld hafa fullgilt og heitið að virða. Við ítrekum stuðning okkar við greinargóða umsögn Rauða krossins um frumvarpið að öðru leyti. Guð blessi Alþingi Íslendinga og mikilvæg störf þess.“ Undir þetta rita prestar innflytjenda og flóttafólks. Virðulegi forseti. Það er eins með þessa umsögn og svo margar aðrar, hér er á ferðinni fólk sem talar af reynslu. Þetta er fólkið á gólfinu. Þetta er fólkið sem sér í hverju vandamálin felast og vandamálin sem þau sjá og benda á verða ekki leyst með þessu frumvarpi né heldur er þar að finna þær lausnir sem lagðar eru til í umsögnum almennt um frumvarpið. Ég Ég hef kallað eftir því að fá á hreint í hverju skilvirknin felst sem þessu frumvarpi er ætlað að koma á, skilvirkni á einu sviði getur auðveldlega komið niður á skilvirkni í öðru. Þess vegna er skilvirkni án þess að því fylgi í hverju hún felst í hvaða þætti málaflokksins hún á að koma — þá er hugtakið gagnslaust. viljum svo á annað borð auka skilvirkni á þann hátt að gera meira úr því sem lagt er í málaflokkinn þá leysir þetta frumvarp ekkert vandamál né kemur á þeirri skilvirkni.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

Ég er hér að fara yfir umsagnir eða samantekt á umsóknum. Ég var komin að Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.

ríkisins á grundvelli stjórnarskrár og alþjóðasamninga. Ekki er ljóst af lestri frumvarpsins hvort hin breytta regla geti leitt til þess að einstaklingar falli utan allrar þjónustu og framfærsluaðstoðar, t.d. á vegum sveitarfélaga. Ef frumvarpið leiðir til slíkrar niðurstöðu er óútskýrt hvernig slíkt gæti samrýmst ákvæðum stjórnarskrár,

einnig bundið af félagsmálasáttmála Evrópu, en það er einmitt sérstaklega vísað til hans í lögskýringargögnum að baki 76. gr. stjórnarskrár.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 er að útlendingur hafi sannarlega sýnt samstarfsvilja við að fara af landi brott. Því er vert að nefna að í fyrrgreindu máli gegn Hollandi tók félagsmálanefnd það fram

Það er bara gaman og gott að sjá að ég er ekki eina manneskjan sem er að gera athugasemdir við þetta ákvæði enda hafa margir aðrir þingmenn komið hingað upp í pontu og gert sömu athugasemd.

„Í 6. gr. frumvarpsins er lögð til sú breyting að réttur til þjónustu umsækjenda um alþjóðlega vernd falli á brott 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar í máli en þó megi ekki fella niður réttindi barna, foreldra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 Þau réttindi sem hér um ræðir og fjallað er um í 33. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 eru grundvallarmannréttindi, svo sem réttur til heilsu og mannsæmandi lífs. Réttindi þessi eru tryggð í samningi Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, sem Ísland er aðili að og hefur fullgilt. Íslensk stjórnvöld hafa vissum skyldum að gegna við fólk sem statt er hér á landi og verða að gæta þess að þau fari ekki gegn þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem þau hafa undirgengist. Þá hljóta mannúðarsjónarmið að vega þungt í þeim tilvikum sem 1. og 6. gr. frumvarpsins taka til, alls kyns ástæður kunna að liggja að baki því að ekki er unnt að senda einstaklinga úr landi og hljóta þeir að eiga að njóta vafans, einnig þó talið sé að um skort á samstarfsvilja sé að ræða. Verður að telja óásættanlegt að svipta fólk þjónustu, skilja það eftir heimilislaust, án framfærslu og viðunandi heilbrigðisþjónustu. Býður það upp á mansal, ofbeldi og aðra hagnýtingu á aðstæðum viðkomandi. MRSÍ tekur ekki undir þær breytingar sem mælt er fyrir um í b-lið, 1. mgr. 1. gr. og 6. gr. frumvarpsins og færi að mati skrifstofunnar mun betur á því að veita þessum einstaklingum aðstoð til að geta séð fyrir sér sjálfir.

í bága við meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar af því að það verður að grípa til svo ótrúlega íþyngjandi aðgerða; það er verið að svipta fólk þjónustu, skilja það eftir heimilislaust, án framfærslu og viðunandi heilbrigðisþjónustu. Virðulegi forseti. Þetta er eiginlega bara skilgreiningin á íþyngjandi aðgerðum gagnvart fólki í viðkvæmri stöðu. Og ekki bara gagnvart fólki í viðkvæmri stöðu; ég er í mjög góðri stöðu en ef einhver myndi beita þessum aðgerðum á mig þá veit ég ekki hvað myndi gerast.

að fella niður þetta ákvæði af því að ég sé ekki hvernig þetta samræmist jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar, réttmætisreglunni og meðalhófsreglunni. En eins þá sé ég ekki hvernig það er hægt að gæta meðalhófs við beitingu þessara laga. Þetta er rosalega íþyngjandi heimild sem fæst með þessu lagaákvæði. Það eru rosalega íþyngjandi aðgerðir sem stjórnvöld geta gripið til í skjóli þessa lagaákvæðis

Herra forseti. Hérna í fyrri umræðum í kvöld um fundarstjórn höfum við verið að velta fyrir okkur hvort einhver hæstv. ráðherra muni sjá sér fært að taka þátt í umræðunni og höfum fengið þær fregnir að í það minnsta tveir ráðherrar séu staddir erlendis og geti því ómögulega tekið þátt. En gaman væri að heyra hvað sé að frétta af hinum. Jafnframt langar mig að lýsa yfir áhyggjum af því ef ef fundur mun standa langt fram eftir nóttu, að möguleikar þeirra sem heima sitja til að fá nægan nætursvefn gæti verið í hættu ef fólk ætlaði sér að fylgjast með þessari fræðandi og góðu umræðu sem hér fer fram. Ég velti fyrir mér hvort það það sé kannski eitthvað sem þurfi mögulega að hafa í huga, að fólk fái örugglega nægan nætursvefn. Herra forseti. Þetta er nú kunnugleg sena: Hér stöndum við og erum búin að ræða frumvarp til laga um útlendinga, eingöngu Píratar, með einni undantekningu í dag,

að sjá stjórnarliða og þau sem eru samþykk frumvarpinu mæta og taka þátt í umræðunni. Ég myndi raunar fagna því vegna þess að ég gef mér, miðað við það sem ég hef kynnt mér um þetta frumvarp, hér séu slíkir annmarkar á að það sé brýnt að við leysum úr því og fáum umræðuna og þá verði bent á hvar við höfum rangt fyrir okkur ef svo ber undir.

Svo þurfti líka að koma inn einhverjum breytingum til að tryggja virkni Schengen-upplýsingakerfisins á Íslandi. En síðan voru nokkrar

Í fyrsta lagi var þar um að ræða auknar heimildir formanns og varaformanns kærunefndar útlendingamála til þess að úrskurða einir

sú vinna yrði eftir sem áður í höndum kærunefndarinnar sem stofnunar og endanlegir ákvörðunaraðilar myndu kannski ekki skipta öllu máli þannig séð. En Rauði krossinn taldi mjög ljóst að þetta myndi leiða til óvandaðri málsmeðferðar og jafnvel opna fyrir það að formaður og varaformaður gætu úrskurðað einir í málum þrátt fyrir að

Með þessari breytingu var hluti þess hóps undanþeginn frá þeirri vönduðu málsmeðferð sem lagt var upp með í kringum kæruferlið.

það sem heitir í greinargerð með frumvarpinu að gera ferli við boðun umsækjanda um vernd í viðtal skilvirkara. Og þegar ráðuneytið notar skilvirkni í fyrstu setningu í greinargerð þá verður maður smá stressaður. En þá snerist það um að boðunarferlið var tvöfalt þannig þannig umsækjandi var boðaður í viðtal og ef hann brást ekki við þeirri boðun þá var boðunin ítrekuð og ef hann brást ekki við þeirri boðun þá var

Eftir því sem ég fer yfir fleiri umsagnir þeim mun furðulegra þykir mér að ekki hafði verið litið meira til þeirra við vinnslu þessa frumvarps. Ætla ég því að halda áfram að gera grein fyrir þeim hér og langar mig nú, með leyfi forseta, að grípa niður í umsögn embættis landlæknis: „Efni: Frumvarp til laga um útlendinga (alþjóðleg vernd), 382. mál. Með tölvupósti nefndasviðs Alþingis 28. október sl. sendi velferðarnefnd embætti landlæknis ofangreint frumvarp til umsagnar. Frumvarpið er yfirgripsmikið og hefur ekki með að gera hlutverk og þekkingu embættis landlæknis nema í 6. gr. Þar er lagt til að réttur til þjónustu fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd falli niður 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar um synjun. Vissulega eru þar taldar upp undantekningar; barnshafandi konur, alvarlega veikir einstaklingar og fatlaðir einstaklingar.

glímt við sjúkdóma og heilsufarsvandamál sem nauðsynlegt er að bregðast við utan téðra tímamarka. Vart þarf að fjölyrða um alvarlegar afleiðingar sem stöðvun heilbrigðisþjónustu, hvort heldur er vegna langvinnra sjúkdóma eða bráðra, getur haft í för með sér, ef ekki er brugðist við því sem upp kemur. Embætti landlæknis telur að öll nauðsynleg heilbrigðisþjónusta eigi að vera undanskilin. Það að njóta heilbrigðisþjónustu eru grundvallarmannréttindi

„rétt sérhvers manns til þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er“. Fyrir utan það að það er ómannúðlegt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 Embætti landlæknis leggur því til að öll nauðsynleg heilbrigðisþjónusta verði talin upp í undantekningum í 6. gr.“ Undir þetta ritar landlæknir. Það er eins og með svo margar aðrar umsagnir að við að lesa þær grunar mig sífellt meira og meira að við getum eiginlega ekki verið að tala um sama frumvarpið. Við getum ekki verið að tala um sama textann vegna þess að það ber svo mikið á milli. Í þessum umsögnum koma fram alvarlegar athugasemdir. Við þeim er ekki brugðist. Það er óskað eftir umsögnum

stenst enga skoðun. Og það er það sem við erum að tala um, það er það sem við erum að óska eftir. Þetta snýst ekki um það að við viljum ekki breytingar á á lögum um útlendinga. Það þarf að gera breytingar. Það þarf hins vegar að gera réttu breytingarnar og réttu breytingarnar er að finna í umsögnunum. Samráðið sem óskað var eftir, það stendur ekki á því af hálfu þeirra sem óskað var eftir samráði frá en það stendur á efndum frá Alþingi. Þetta er óskiljanlegt.

enda gæti slík synjun leitt til heimilisleysis og skorts á lágmarksnauðsynjum. Ísland er einnig bundið af félagsmálasáttmála Evrópu.

Grundvallarforsenda undanþágu heimilda frumvarpsins til að þjónusta falli ekki niður er að útlendingur hafi „sannanlega sýnt samstarfsvilja við að fara af landi brott“. Því er vert að nefna að í fyrrgreindum máli gegn Hollandi tók félagsmálanefnd fram berum orðum að ekki teldist heimilt að gera skilyrði neyðaraðstoðar að útlendingur sýni samstarfsvilja í sinni eigin brottvísun. Það er ótrúlegt að þjónusta, grunnþjónusta, eigi að vera veitt með einhvers konar skilyrðum, að þú getir ekki fengið grunnþjónustu nema einstaklingurinn sýni samstarfsvilja við að fara af landi brott. Einstaklingur sem er mögulega hræddur, óöruggur og veit ekkert hvað bíður hans, mögulega einstaklingur sem kom til landsins sem fylgdarlaust barn

Ég ætla síðan líka að tala um umsögn sem kom frá prestum innflytjenda og flóttafólks.

þá þýðir það að grundvallarþjónusta er varðar heilsu, öryggi og velferð verður tekin frá viðkomandi einstaklingum sem þurfa þá að leita skjóls á götunni, hafi þau ekki yfirgefið landið sjálfviljug. Að okkar mati hlýtur slík framkvæmd af hálfu ríkisins að stangast á við grundvallarstefnu íslensku þjóðarinnar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 Prestar innflytjenda og flóttafólks eru ekki einir um þessa gagnrýni. Það fylgja margir margir umsagnaraðilar sem hafa gagnrýnt nákvæmlega þessa grein og hafa áhyggjur því sama.

reglur stjórnsýslulaga. Ég er náttúrlega búin að fara í ítarlega greiningu á því hvernig þetta samræmist ekki andmælareglu stjórnsýslulaga og réttmætisreglu og meðalhófsreglu. En ég ætla bara að byrja frá grunni,

Í samræmi við það er lögmætisreglan skilgreind á neikvæðan hátt, þ.e. stjórnvaldsathöfn þarf lagaheimild ef viðhlítandi réttargrundvöllur er ekki til staðar. Hún skiptist í heimildarþátt og formþátt lögmætisreglunnar.

Virðulegur forseti. Við getum alveg rökstutt þetta þannig að þegar þessum íþyngjandi lagaheimildum og lagaákvæðum verður beitt þá sé vissulega lagastoð fyrir þessari ákvörðun sem hefur verið tekin. Samt sem áður veit ég ekki hversu marktæk þessi lagastoð er þegar kærunefnd útlendingamála, sem er úrskurðaraðili á æðra stjórnsýslustigi, hefur komist að þeirri niðurstöðu að nákvæmlega þessi aðgerð sé ólögmæt. Virkar þetta bara þannig? Virkar þetta í alvörunni bara þannig að ef, segjum einhver nefnd eða eitthvert stjórnvald kemst að þeirri niðurstöðu að einhver aðgerð sé ólögmæt,

formþátt lögmætisreglunnar, en það er þegar stjórnvaldsfyrirmæli brjóta í bága við lögin, eða það kemur til skoðunar hvort stjórnvöld hafi brotið gegn lögmæti stjórnsýsluréttar, en hún kveður á um að allar stjórnvaldsathafnir verði að eiga sér viðhlítandi réttargrundvöll.

athöfnin að kafa í Silfru eða Þingvallavatni eða hvað sem þetta var, hafi í rauninni ekki verið ólögmæt út af því að reglugerðarákvæðið var sett með stoð í lagaákvæði sem veitti samt ekki heimild fyrir reglugerð. Þetta var rosalega fyndið og skemmtilegt. Þar förum við inn á það að þegar kveðið er á um refsiaðgerðir í reglugerð þá verðum við

eina almennilega efnisbreytingin sem núverandi ríkisstjórn hefur gert á útlendingalögum og þar hafi verið stigin afgerandi skref í átt að blessaðri skilvirkninni en frá mannúðinni. Ég var búinn að fara yfir það hvernig þarna hefði verið víkkuð út heimild formanns og varaformanns kærunefndar útlendingamála til að úrskurða einir í málum, sem Rauði krossinn á Íslandi varaði við að gæti leitt til óvandaðri afgreiðslu. Síðan var komið þarna inn ákvæði um það sem kallað er skilvirkara boðunarferli. Það voru sem sagt ákvæði um tvíteknar viðtalsboðanir umsækjenda um alþjóðlega vernd.

alla leið og það eru bara ýmsar réttmætar ástæður sem geta leitt til þess að

missti rétt sinn til að koma í viðtal hjá Útlendingastofnun og tjá sig þar um ástæður flótta þá er bara nokkuð augljóst að það getur haft verulega neikvæð áhrif á umsókn hans. Þó að stofnunin sé nú ekki alltaf með opnustu eyrun í bænum þegar fólk mætir til hennar og lýsir málum sínum þá er nú aðeins skárra að mæta fólki sem hlustar ekkert mjög vel á þig en að fá ekki einu sinni að mæta þessu fólki til að segja af hverju þú ættir að fá samþykkta umsókn um alþjóðlega vernd. Þegar við skoðum hvernig umfjöllun þessa frumvarps hér á löggjafarþinginu 2018–2019 fór fram þá teiknuðust aftur upp kunnuglegar myndir í atkvæðagreiðslum þannig að ákvæði um það að formaður og varaformaður gætu úrskurðað einir frekar en að það væri fjölskipuð kærunefnd var samþykkt með atkvæðum

á meðan Píratar greiddu atkvæði gegn því einir flokka. En þarna var myndin farin að raskast frá því sem við sáum fyrir þetta kjörtímabil vegna þess að allt í einu voru Vinstri græn kominn í það lið að greiða atkvæði með ákvæði

Herra forseti. Eins og við sem höfum hér talað úr ræðustól höfum ítrekað bent á þá eru lausnirnar og skilvirknin og raunverulega að breyta allt að finna í umsögnunum um frumvarpið. Það eru sérfræðingarnir, það er fólkið sem þekkir málaflokkinn best. Ef eitthvert ætti að leita eftir lausnum þá er það þar. En úr því að ekki virðist hafa verið tekið mikið mark á þessum umsögnum við vinnslu frumvarpsins þá held ég áfram að gera grein fyrir þeim hér í þeirri veiku von að innihald þeirra skili sér þangað sem það þarf að komast. Mig langar, með leyfi forseta, að grípa hér niður í umsögn Solaris, hjálparsamtaka fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi: „Solaris eru hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi. Tilgangur samtakanna er að bregðast við þeirri neyð sem hælisleitendur og flóttafólk býr við víða á Íslandi, sem birtist meðal annars í bágum aðstæðum, félagslegri einangrun og skorti á aðgengi að nauðsynlegri þjónustu, eins og til dæmis heilbrigðisþjónustu. Markmið samtakanna er að þrýsta á umbætur í málefnum hælisleitenda og flóttafólks á Íslandi og að stuðla að því að mannúð og réttlæti sé haft að leiðarljósi í málaflokknum. Solaris berjast fyrir bættri stöðu flóttafólks og hælisleitenda hér á landi og fyrir því að mannréttindi þeirra og önnur grundvallarréttindi séu virt. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga var lagt fram á 149. Löggjafarþingi en fékk ekki framgang. Frumvarpið var endurflutt á 150. löggjafarþingi (þskj. 1228, 171. mál)

Frumvarpið náði ekki fram að ganga og er nú endurflutt í fimmta sinn. Solaris, ásamt fjölda samtaka og einstaklinga, hefur áður gert athugasemdir við fyrrgreind frumvörp til laga og lýst yfir áhyggjum af þeirri þróun sem endurspeglast í tilraunum stjórnvalda þess að breyta lögunum sem fela í sér að þrengja töluvert að fólki á flótta, skerða mannréttindi þeirra og tækifæri þeirra til þess að fá alþjóðlega vernd á Íslandi. Hið sama er uppi á teningnum nú. Töluvert magn af innihaldi frumvarpsins felur í sér enn frekari tilraunir til þess að brjóta á mannréttindum fólks á flótta, þrátt fyrir að nýlegar athugasemdir í mannréttindaskýrslu Sameinuðu þjóðanna taki sérstaklega fram að íslenska ríkið sé skuldbundið til að tryggja réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd og fólks á flótta, aðgengi barna á flótta til menntunar og rétt til þátttöku í íslensku samfélagi (Human Rights Review: The Working Group on the Universal Periodic Review, 2021). Frumvarpið er birtingarmynd kerfisbundins rasisma og mismununar á Íslandi og stefnu stjórnvalda sem felur í sér að veita sem fæstum á flótta

við hvaða greinar Solaris mun gera athugasemdir, en ég geri mér líka fyllilega grein fyrir því að ræðutíminn er engan veginn fullnægjandi og ég mun ekki ná að gera þessum greinum

Ég ætla að halda áfram þar sem frá var horfið þar sem ég var að reifa umsagnir eða samantekt umsagna sem borist hafa um þetta frumvarp til laga. Ég var hér í fyrri ræðu minni að tala um umsögn presta innflytjenda og flóttafólks og vil halda því áfram.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 að það skapi ný vandamál sem hefðu afar neikvæð áhrif á þessa einstaklinga og samfélagið allt. Sem myndi fylgja ýmis beinn og óbeinn kostnaður við að bregðast við.“ Prestar

hversu mikil neyð getur skapast og hvað getur gerst þegar fólk upplifir sig í mikilli neyð.

og hvernig afleiðingar hefur það fyrir einstakling að missa allt og enda á götunni? Erum við að skemma einhver líf? Mögulega. En við þyrftum að skoða það og fá gögn:

alls konar hlutir sem kæmu upp úr dúrnum sem er ekki búið að skoða til hlítar, sem er ekki búið að taka tillit til, sem er ekki búið að sjá fyrir og verður stærra vandamál en við gerum okkur grein fyrir. Það er ekki svo einfalt að fólk fari bara af því að við ætlum að taka allt frá þeim.

Prestar innflytjenda og flóttafólks segja einnig hérna, með leyfi forseta: „Það er fyrirsjáanlegt að niðurfelling grunnþjónustu þvingar fólk í erfiða stöðu sem aftur skapar álag á önnur félagsleg kerfi eins og t.d. sveitarfélög og ýmis hjálparsamtök, þangað sem fólk leitar í neyð.“ Það er nefnilega þannig að þessir einstaklingar munu verða álag á kerfið á öðrum stöðum, á annan hátt

að biðja þau sem eru að fylgjast með þessari spennandi og langdregnu umræðu afsökunar á því að hafa þurft að ljúka máli mínu hér áðan eftir að hafa reifað bara einn dóm. Ég náði að reifa dóminn um Frama, leigubíladóminn, eins og annað fólk kallar hann, um heimildarþátt lögmætisreglunnar, og ég var við það að fara að reifa hæstaréttardóminn varðandi Eignaauka,

einkum kollegar mínir hér inni í þingsal, hluti í samhengi með því að vísa í annaðhvort álit umboðsmanns Alþingis eða í hæstaréttardóma, af því að mér er alveg sama hvað fólk segir;

að formþætti lögmætisreglunnar. Í hæstaréttardómnum um Eignaauka reyndi á hvort öll vinna manns við íbúð hans teldist skattfrjáls eða einungis sá hluti sem væri stærri en fyrri íbúð, en því ákvæði var bætt inn í reglugerð.

að það sé ekki hægt að útskýra hana betur. En ég held að það sé ekki málið. Nú ætla ég að reyna að setja þetta í samhengi við útlendingalögin sem hér um ræðir, en þar er verið að setja einhver lög á fót sem fela í sér skerðingu á réttindum, bla bla. Segjum sem svo að einhverjar refsiaðgerðir hafi verið teknar á grundvelli reglugerðar sem er sett með stoð í lögum, af því að flestir lagabálkar

það er ekkert kveðið skýrt á um það í lögunum hvort það megi festa einhverja reglu sem hefur áhrif á réttindi og skyldur borgaranna í reglugerð.

Þetta mun auðvitað bara koma niður á þeim umsækjendum sem hingað leita í neyð og þetta mun reynast þeim íþyngjandi, sem er auðvitað bara það sem við eigum að reyna að forðast. Ég hef ekki lokið máli mínu, forseti, og óska þess að vera sett aftur á mælendaskrá.

þar af þrjár sem mætti segja að hafi komið töluvert niður á umsækjendum um alþjóðlega vernd. Í fyrsta lagi þessi sem snýr að því að formaður og varaformaður kærunefndar útlendingamála fengu aukna heimild til að úrskurða einir í málum. Í öðru lagi það sem ráðuneytið kallar skilvirkara boðunarferli, sem snerist um að fækka þeim skilaboðum, sem send voru á umsækjendur til að boða þau í viðtöl, úr tveimur í eitt, sem jók skilvirknina kannski ekkert mjög mikið út frá stofnuninni séð en jók töluvert hættuna á því að

snerist um hvers konar óafgreiddum umsóknum um dvalarleyfi mætti vísa frá við endanlega ákvörðun um brottvísun.

En gott og vel. Þá er ég hér búinn að rekja í nokkrum ræðum þær breytingar sem hafa verið gerðar á lögunum frá gildistöku og raunar þær breytingar sem urðu á frumvarpinu í atkvæðagreiðslunni um frumvarpið sem varð að lögum nr. 80/2016. Ég

sem ég myndi segja að væru aftur á bak, í átt að íþyngjandi ákvæðum gagnvart umsækjendum um alþjóðlega vernd, þá hafa Píratar alltaf staðið gegn skrefum í þá átt, oftast með liðsinni einhverrar blöndu Vinstri grænna, Samfylkingar og Viðreisnar,

Hins vegar þegar stigin hafa verið skref í ívilnandi átt, góð skref í þágu umsækjenda um alþjóðlega vernd, eins og gerðist þarna haustið 2017, þá er það akkúrat Sjálfstæðisflokkurinn, dómsmálaráðuneytisflokkurinn sjálfur, sem snýst gegn þeim breytingum.

í leit að vernd á Íslandi, sem er gjarnan skilið eftir í fullkominni óvissu. Ég vil þá fá að grípa niður í umsögn Solaris, með leyfi forseta: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

berist kærunefnd útlendingamála innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar Útlendingastofnunar en teljist að öðrum kosti niður fallin. Solaris leggst gegn þessari breytingu þar sem hún er ekki til þess fallin að skerpa á málsmeðferð heldur svipta umsækjendur um alþjóðlega vernd ákvörðunarrétti sínum og réttlátri málsmeðferð.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

Solaris bendir á að slíkt felur í sér mikið inngrip í friðhelgi einkalífs fólks sem getur átt erfitt með að verjast slíku inngripi í líf þeirra vegna valdaójafnvægis einstaklinga og ríkisins. Ekki er að sjá að þau rök sem sett eru fram fyrir slíkum takmörkunum á mannréttindum fólks standist stjórnarskrá Íslands og mannréttindasáttmála Evrópu. 6. gr. Hér er lagt til að réttur umsækjenda um alþjóðlega vernd til þjónustu verði felldur niður 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar í máli þeirra. Um er að ræða skerðingu á grundvallarmannréttindum eins og fæði, húsnæði og heilbrigðisþjónustu, sem er grundvöllur mannsæmandi lífs. Áhrifin af því að svipta fólk slíkri grundvallarþjónustu geta verið margþætt þar sem oft er um að ræða fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu og fæstir hafa tengslanet hér á landi. Slíkt hefur áhrif á velferð og heilsu fólks, stöðu þess og mannlega reisn. Ljóst er að fólk verður heimilislaust, neyð mun aukast og fólk verður berskjaldað gagnvart hvers konar ofbeldi og misnotkun. Verði slíkt ákvæði að lögum og komi það í framkvæmd er hætta á að íslensk stjórnvöld gerist sek um ómannúðlega meðferð á flóttafólki og gerist þar með brotleg við Mannréttindasáttmála Evrópu og aðra alþjóðasamninga. Gerð er alvarleg athugasemd við þetta ákvæði og dregið er í efa að það standist stjórnarskrá og alþjóðasamninga sem Ísland hefur skuldbundið sig til þess að vinna samkvæmt. Solaris leggst alfarið gegn ákvæðinu og hvetur íslensk stjórnvöld

Forseti. Nú ætla ég að halda áfram þar sem frá var horfið og

og hafa til þess sérþekkingu og reynslu við gerð frumvarpsins …“ Þetta er ekki í fyrsta skipti sem umsagnaraðili

og ekki þýddar yfir á önnur tungumál. Ákvörðunin er send talsmanni umsækjanda sem þarf í kjölfarið að bóka fund með viðkomandi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

Upplýsingar úr sjúkraskrá gefa oft „tilefni til frekari rannsóknar og greiningar á andlegum eða líkamlegum veikindum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 Í Noregi og Svíþjóð er kærufrestur í sambærilegum málum 21 dagur frá birtingu ákvörðunar. Öflun vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum án samþykkis umsækjenda, sem er þá 4. gr. laganna, felur í sér víðtækt inngrip í friðhelgi einkalífs fólks og þurfa ákveðin skilyrði því að vera uppfyllt svo að lagasetning sem þessi standist stjórnarskrá og alþjóðlega alþjóðaskuldbindingar.

mér finnst það hreinlega bara dónaskapur að vísa í einhvern dóm, gera áhorfendur spennta fyrir því að heyra dóminn og reifa hann síðan geðveikt illa. Þannig að ég bara fór í glósurnar mínar úr

En Hæstiréttur sagði að í lögum um þjóðgarðinn væri hvergi að finna heimild til að mæla fyrir um köfun í þjóðgarðinum í almennum stjórnvaldsfyrirmælum. Það þýðir þá að það skorti lagastoð og því var sýknað. Þetta er bara nákvæmlega það sem ég var að tala um varðandi

í efnislegu ósamræmi við lögin. Við þurfum náttúrlega bara að gæta þess að það sé verið að uppfylla alla kima lögmætisreglunnar, enda grunnstoð í réttarríkinu okkar og tel ég að þetta frumvarp sé ekki að uppfylla það. En til að taka annað dæmi þá er

Niðurstaða Hæstaréttar var sú að þessi refsing væri ekki byggð á reglum Fangelsismálastofnunar enda væru þær settar með stoð í lagaákvæði sem veitti stofnuninni of víðtækt vald

ég var að tala um útlendingafrumvarpið, vissulega, og var að setja það í samhengi við réttmætisregluna, en ég er náttúrlega búin að fara rosalega ítarlega í réttmætisregluna. Bara í grunninn þá þurfa ákvarðanir stjórnvalda að vera teknar út frá á málefnalegum sjónarmiðum, þær mega ekki vera teknar á grundvelli ómálefnalegra sjónarmiða

er bara hrein og bein ómálefnaleg afstaða. Ég sé ekki hvernig þetta mun standast lög og ég held að umboðsmaður Alþingis myndi ekki hika við að skamma þau stjórnvöld sem myndu beita þessari heimild.

getum ekki talað of oft um hér í þessum ræðustól. Þetta eru einstaklingar sem hafa fengið endanlega synjun um alþjóðlega vernd á Íslandi en geta ekki snúið til baka til heimalandsins af ýmsum ástæðum. Rauði krossinn fór að taka eftir fólki í þessari stöðu fyrir nokkrum árum og tók síðan núna síðastliðið haust saman hversu mörg þau væru og kortlagði aðeins stöðuna. Í skýrslunni kemur fram að frá árinu 2017 sé um að ræða 64 einstaklinga. Rauði krossinn ákvað að stíga það skref að taka viðtöl við fólk í þessari stöðu, bæði til að fræðast um aðstæður þeirra og líka ástæður þess að þau eru innlyksa og til að bera lagalega stöðu þeirra á Íslandi saman við lagalega stöðu fólks

Það voru allt einstaklingar frá Nígeríu og Írak sem hafa sum hver verið hér á landi í allt að fimm ár.

grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis væri margt af þessu fólki löngu komið með ótímabundið dvalarleyfi bara á grundvelli þess að hafa verið fast hérna svo lengi. En í staðinn þá búa þau við það að vera ekki með dvalarleyfi heldur eru í því sem er kallað umborin dvöl. Þau eru hérna og enginn getur gert annað, eru ekki með atvinnuleyfi,

nágrannalöndunum; það þarf bara að gera þeim auðveldara að sækja um einhverja einhverja sérstaka tegund af bráðabirgðadvalarleyfi og bráðabirgðaatvinnuleyfi þarf að standa þeim til boða þannig að þetta fólk geti séð sér farborða frekar en að lifa bara á þeim rúmu

vegna þess að þjónustusvipting eftir 30 daga, 30 dögum eftir endanlega niðurstöðu umsóknar um alþjóðlega vernd — ja, það segir sig eiginlega sjálft. Ef fólk er svipt þjónustu eftir 30 daga þá er það ekki með hana eftir fimm ár.

Forseti. Ég er að fara hérna yfir greinargerð með frumvarpi um

þetta skiptir mjög miklu máli í samhengi við þetta mál sem við ræðum hérna. Ég var kominn í kaflann um tvíeðli þjóðaréttar og Landsréttar, til að átta okkur á því hvernig mannréttindasáttmálinn er að hafa áhrif á það hvernig við vinnum samkvæmt honum, með leyfi forseta: „Viðhorf um tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar eru á hinn bóginn lögð til grundvallar í Bretlandi og á Írlandi, Möltu og Norðurlöndum, þar á meðal Íslandi. Í þessum ríkjum gildir þannig í meginatriðum sú regla að þjóðréttarsamningur telst ekki hluti af landsrétti og hefur þar með almennt ekki áhrif á réttarstöðu manna á yfirráðasvæði ríkisins nema samningurinn sé gerður að hluta af landsrétti með lagasetningu. Ríkin eru þó allt að einu skuldbundin að þjóðarétti gagnvart viðsemjendum sínum til að tryggja að landsréttur þeirra stangist ekki á við þjóðréttarsamninga þeirra. Ef horft er sérstaklega til mannréttindasáttmála Evrópu í þessu tilliti eru ýmsir kostir fyrir hendi til að tryggja þetta. Í fyrsta lagi getur ríki aðlagað landsrétt sinn að þeim þjóðréttarskuldbindingum sem mannréttindasáttmálinn felur í sér. Ríkið verður þá að láta fara fram almenna athugun á því hvort einhverjar reglur í landsrétti þess stangist á við ákvæði sáttmálans og gera þá, ef þörf krefur, breytingar á slíkum reglum til þess að koma á samræmi. Aðlögun með þessum hætti felur það í sér að ríkið leitast við að efna þjóðréttarskuldbindingar sínar án þess að sáttmálinn sé gerður að hluta af landsrétti berum orðum, í þess stað er gætt að því að landsrétturinn sé hvergi í andstöðu við sáttmálann. Síðan er unnt að tryggja aðlögunina enn frekar með því að skýra landsrétt til samræmis við ákvæði sáttmálans. Í öðru lagi er hægt að gera mannréttindasáttmálann beinlínis að hluta af landsrétti með því að setja sérstök lög þar sem sáttmálinn í heild eða hluti hans er lögtekinn. Slík lögtaka eða lögfesting sáttmálans getur verið með ýmsu móti. Þannig er hægt að setja lög þar sem því er lýst yfir að þeir samningar, sem mynda mannréttindasáttmálann, skuli gilda sem lög í ríkinu. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að texti mannréttindasáttmálans sé lögtekinn í heild sinni, ýmist með tilvísun til sáttmálans sem slíks eða án þess að kenna lögin á nokkurn hátt við sáttmálann. Sé mannréttindasáttmálinn lögtekinn þarf að taka afstöðu til þess hver staða hans eigi að vera gagnvart annarri löggjöf ríkisins. Unnt er að gera ákvæði sáttmálans að hluta af eða jafnsett stjórnarskrá eða stjórnlögum ríkisins þannig að almenn lög, jafnt yngri sem eldri, yrðu að ríkja fyrir þeim. Lögfesting getur einnig átt sér stað með þeim hætti að ákvæði sáttmálans verði gerð að almennum lögum. Ósamþýðanleg eldri lög yrðu þá að meginreglu að víkja fyrir ákvæðum sáttmálans eftir almennum lögskýringarreglum, en lagagildi sáttmálans stæði því hins vegar ekki í vegi að yngri lög yrðu sett í andstöðu við hann. Loks er í þriðja lagi hugsanlegt að ríki leitist hvorki við að aðlaga landsrétt að ákvæðum mannréttindasáttmálans né lögtaki þau, heldur standi löggjöf óbreytt þrátt fyrir aðild að sáttmálanum. Eftir kenningum á sviði þjóðaréttar ber þó dómstólum og eftir atvikum stjórnvöldum að skýra landsrétt til samræmis við ákvæði sáttmálans. Þetta getur þó aðeins gengið að því leyti sem mögulegt er að sveigja til efni landsréttar með lögskýringu, en sé það ekki hægt verður landsrétturinn að halda velli og þjóðréttarreglan að ríkja. Með þessu móti getur verið undir hælinn lagt hvort ríki takist að efna þjóðréttarskuldbindingar sínar samkvæmt sáttmálanum, en augljós hætta er á að skuldbindingarnar verði vanefndar þegar ógerlegt reynist að samræma landsrétt ákvæðum sáttmálans með lögskýringu einni sér.“ Ég bið forseta vinsamlegast um að setja mig aftur á mælendaskrá svo ég geti haldið áfram yfirferð minni.

þar sem ég var að reifa samantektir á umsögnum um þetta frumvarp.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

ekki séð að slíkar aðstæður skuli leiða til þess að lögreglu verði fengin heimild til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum heilt yfir. Heimildin takmarkist ekki við sóttvarnargögn. Einnig gagnrýnir Rauði krossinn á Íslandi

og njóti ekki grunnheilbrigðisþjónustu. Undantekningar eru vegna einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu, en líkt og Rauði krossinn á Íslandi hefur bent á á vanrækir Útlendingastofnun iðulega að rannsaka með fullnægjandi hætti hvort einstaklingar falli þar undir og túlkar það mjög þröngt.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

Ef þú ert aðili áttu rétt á því að kynna þér gögnin, þú átt rétt á því að tjá þig um málið, þú átt rétt á því að fá ákvörðunina birta sem er tekin í þínu máli og síðan áttu rétt á því að fá ákvörðunina rökstudda og þú getur kært þessa ákvörðun sé kæruheimild fyrir hendi, sem er hér í þessum lögum og líka í lagafrumvarpinu sem um er að ræða hér. Í þessu ferli, þegar viðkomandi er aðili máls, á hann alltaf rétt á umboðsmanni eða aðstoðarmanni.

þessir sömu þingmenn hygðust taka þátt í umræðunni. Ég verð líka að nýta tækifærið og lýsa yfir vonbrigðum yfir því að ég taldi mig hafa óskað eftir að fara aftur á mælendaskrá við lok síðustu ræðu, en það virðist eitthvað hafa misfarist.

hlýnar mér um hjartaræturnar af því að ég sé svo marga stjórnarliða sem ég sé aldrei í öðrum umræðum hér í þingsal. Mér finnst samstaðan bara vera svo mikil. Jú, það er vissulega verið að fella dagskrártillöguna okkar og það er verið að greiða atkvæði með lengd þingfundar, sem þeir eru svo sem ekkert að taka þátt í, en það er samt mjög gaman að sjá þau. Og líka þegar það er umræða um störf þingsins

En þessi umræða er náttúrlega bara tímaskekkja vegna þess að í raun ætti að fara fram umræða í allsherjar- og menntamálanefnd til að fullvinna þetta mál, sem er verulega vanreifað eins og það kom hér til þingsins. Umfjöllun nefndarinnar fyrir 2. umr. var einfaldlega ekki búin, eins og sést á öllum þeim umsögnum sem við höfum verið að rekja hér í okkar ræðum sem ekkert var brugðist við. Það skiptir ekki svo miklu máli hversu mikið stjórnarliðar taka þátt í þessari umræðu. Það sem þau ættu að gera er að taka þetta mál aftur í hús, skila inn framhaldsnefndaráliti

best væri náttúrlega að málið færi þangað sem það á heima, inn í nefnd þannig að það sé hægt að fullvinna það og klára það, að við fáum hér fullunna afurð til að vinna úr, eitthvað sem hægt er að nýta til gagns.

þá er náttúrlega eini valkosturinn að við höldum áfram að ræða málið hér. Best væri náttúrlega að fólkið sem styður þetta frumvarp kæmi hér og segði okkur hinum hvað það er sem við erum að misskilja, því að

stjórnarþingmönnum færi á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri áður en við förum í atkvæðagreiðslu um þetta mál, ef það endar í atkvæðagreiðslu, og þá verður rosalega mikill slagur í atkvæðaskýringum og allir að réttlæta sínar skoðanir þegar það væri bara auðveldast komi hingað og taka til máls í 2. umr.

Frú forseti. Já, áheyrendur eru ábyggilega afar spenntir að heyra meira um athugasemdir Solaris

„7. gr. Í 7. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um sérstaka málsmeðferð þegar um er að ræða svokallaðar endurteknar umsóknir. Þótt ákvæðið sé að mestu leyti óbreytt frá því frumvarpið var lagt fram síðast hefur orðalaginu nú verið breytt þannig að það skerði enn frekar möguleika fólks á flótta til þess að fá umsókn sína um alþjóðlega vernd tekna til efnismeðferðar. Í ákvæðinu er lagt til aukaskilyrði um að endurtekinni umsókn skuli vísað frá, fylgi henni ekki gögn eða upplýsingar sem leiði til þess að sýnilega auknar líkur séu á að umsækjanda verði veitt vernd, dvalarleyfi hér á landi eða að umsókn hans verði tekin til efnismeðferðar og þau gögn eða upplýsingar hafi ekki legið fyrir við fyrri málsmeðferð. Hér gera stjórnvöld enn eina tilraunina til þess að skerða réttindi fólks á flótta og draga úr líkunum á því að það fái alþjóðlega vernd á Íslandi. Þetta ákvæði er fyrst og fremst til þess fallið að auðvelda stjórnvöldum að hafna umsóknum um alþjóðlega vernd án þess að þurfa að taka tillit til hverrar umsóknar fyrir sig. Slíkt stangast á við lagalegar og siðferðislegar skyldur stjórnvalda. Lagst er gegn þessari breytingartillögu. 8. gr. Í 8. gr. er að finna breytingartillögu sem felur í sér verulegar takmarkanir á möguleikum þeirra sem hlotið hafa alþjóðlega vernd í öðru ríki til að fá umsókn um alþjóðlega vernd tekna til efnismeðferðar hér á landi. Þessi tillaga, sem hefur mætt mikilli andstöðu, er nú samt sem áður lögð fram í fimmta sinn. Tillagan hefur það að markmiði að útiloka þá sem þegar hafa fengið alþjóðlega vernd frá því að fá efnislega meðferð hér á landi, algjörlega óháð aðstæðum hvers umsækjanda sem og aðstæðum í því ríki sem hin svokallaða vernd fékkst. Ítrekað hefur verið bent á grafalvarlegar og oft lífshættulegar aðstæður fólks sem hingað kemur í leit að vernd þrátt fyrir að hafa fengið vernd í öðru ríki, eins og til dæmis Grikklandi, Ítalíu og Ungverjalandi, þar sem aðstæður fyrir fólk á flótta eru verulega slæmar, eins og ítrekað hefur verið sýnt fram á, m.a. af Rauða krossinum og öðrum alþjóðlegum mannréttindasamtökum. Mikilvægt er að útiloka ekki með þessum hætti möguleika fólks á að fá umsókn sína um vernd tekna til efnismeðferðar. Slíkt er skerðing á réttindum flóttafólks. Solaris leggst alfarið gegn þessari breytingartillögu. Gerð er alvarleg athugasemd við tillögu frumvarpsins þar sem lagt er til að svipta skuli málsaðila rétt til efnismeðferðar ef túlkun löggjafans er slík að „umsækjandi á einhverjum tíma að hafa tafið mál sitt“. Túlkunarramminn, sem í frumvarpinu birtist um hvað telst til málstafar, stangast á við raunveruleika fólks á flótta og aðgengi þeirra að opinberum og/eða auðkennandi skjölum.

Óljóst er hvernig löggjafinn mun tryggja að réttur umsækjanda sé tryggður í túlkun á „samstarfsvilja“ og hvernig löggjafinn munu sýna þekkingu á aðstæðum fólks á flótta í túlkun á löglegri og ólöglegri notkun á opinberum skjölum, mætingu í læknisskoðanir eða viðtöl.“ Mér mun ekki takast að klára þessa yfirferð og óska ég því eftir, frú forseti, að fara aftur á mælendaskrá.

leyfi til að dveljast á Íslandi getur eiginlega ekki annað og stjórnvöld geta ekki brottvísað þeim þannig að dvöl þeirra er umborin hér á landi.

Það sem mig langar að nefna hérna í minni síðari ræðu um þennan hóp er hvað mér þykir undarlegt að

sem mun hafa mjög slæm áhrif á þennan hóp. Annars vegar séu líkur á því að það muni fjölga til muna í hópnum.

og margvíslegar á stöðu, velferð og bara mannvirðingu umsækjenda um alþjóðlega vernd. Með því að réttur til framfærslu, húsnæðis og heilbrigðisþjónustu fellur niður þá hætta á að alvarleg vandamál skapist, en það er væntanlega tilgangurinn með þessu ákvæði. Þjónustusviptingin virkar þannig sem svipa á Fólk sem er í þeirri stöðu að stjórnvöld geta ekki framkvæmt þvingaða brottvísun verður þannig pískað til að koma sér sjálft úr landi eða, sem er kannski enn meira áhyggjuefni, neytt til þess að velja á milli þess að vera heimilislaust og allslaust á Íslandi eða að koma sér einhvern veginn til baka til landsins sem þau eru að flýja.

Þetta er ekki góð aðferð til að koma fólki úr landi.

„og þjóðaréttar, hafa verið farnar misjafnar leiðir til að efna skuldbindingarnar sem sáttmálinn felur í sér. Á Norðurlöndum, að Finnlandi frátöldu, var þetta lengst af gert með aðlögun að áðurnefndum hætti. Var þannig í öndverðu hugað að því við fullgildingu mannréttindasáttmálans hvort reglur landsréttar væru í einhverjum atriðum andstæðar ákvæðum sáttmálans og breytingar þá eftir atvikum gerðar á landsrétti til samræmingar. Upp frá því var reynt að halda þessu samræmi, bæði við setningu nýrra laga og með breytingu eldri laga þegar ósamræmi milli þeirra og sáttmálans hefur komið í ljós á síðari stigum. Segja má að hér á landi hafi að einhverju leyti verið leitast við að aðlaga landsrétt að ákvæðum mannréttindasáttmálans, en því verður hins vegar ekki á móti mælt að á sumum sviðum hefur verið látið reka á reiðanum

þegar hann skrifaði um lögregluna í grein sinni í blöðin vegna ofbeldis lögreglunnar í miðbæ Reykjavíkur það gerði það að verkum að það sást greinilega að lögin samrýmdust ekki ákvæðum sáttmálans. Þá er spurningin: Hvernig á að laga það?

sáttmálinn nýtur eftir það stöðu sem almenn lög í dönskum landsrétti. Í Noregi hefur nefnd unnið að gerð tillagna um lögfestingu mannréttindasáttmálans. Í Svíþjóð er starfandi nefnd sem á að gera tillögur um hvernig hægt verði að taka ýmis mikilvæg ákvæði mannréttindasáttmálans efnislega inn í stjórnlög ríkisins. Í Finnlandi var mannréttindasáttmálinn gerður að hluta landsréttar með sérstökum lögum á árinu 1990, en Finnland gekk fyrst í Evrópuráðið og fullgilti mannréttindasáttmálann á árinu 1989. Í Bretlandi og á Írlandi mun hafa verið fylgt þeirri stefnu að aðlaga landsrétt að ákvæðum mannréttindasáttmálans, en á Möltu hefur sáttmálinn verið lögfestur.“ það gildi sáttmálans að Landsrétti: „Í þeim aðildarríkjum að mannréttindasáttmála Evrópu, þar sem ákvæði hans eru hluti af landsrétti, koma afleiðingarnar af því meðal annars fram á þann hátt að ákvæði sáttmálans eru gildandi lagareglur innan lands og er þá unnt að bera þau fyrir sig eins og hverja aðra réttarreglu í dómsmáli, fyrir stjórnvöldum eða á öðrum vettvangi þar sem getur reynt á þær. Í þeim aðildarríkjum, þar sem þjóðréttarsamningar verða ekki sjálfkrafa hluti af landsrétti og mannréttindasáttmálinn hefur ekki verið lögfestur sérstaklega, hefur hins vegar almennt verið talið að ekki verði gengið lengra en að styðjast við ákvæði sáttmálans sem röksemd fyrir tiltekinni skýringu á gildandi réttarreglu í ríkinu. Gildi mannréttindasáttmálans að landsrétti skiptir þannig máli um það hvort ákvæðum hans verði beitt beinlínis sem réttarreglum í viðkomandi ríki eða aðeins sem röksemd fyrir lögskýringu.“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

Þá endurmetur kærunefnd útlendingamála ekki það mat. Oftast fer það mat ekki fram með aðkomu þar til bærra sérfræðinga.

án framfærslu og njóti ekki grunnheilbrigðisþjónustu er mjög uggvænlegt fyrir flesta Íslendinga.

og hafi ekki ofan í sig og á, sé á götunni í íslenskum stinningskulda

að það er þyngra en tárum taki. Það er ekkert að ástæðulausu að allir þessir umsagnaraðilar,

Það eru mismunandi sjónarmið frá mismunandi umsagnaraðilum sem eru sérfræðingar á mismunandi sviðum, en þeir eru sammála um það að

með einstaklinga sem eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu, að það sé ekki mjög mikið verið að skoða stöðuna hjá hverjum Kannski er ekki til fjármagn eða tími eða þekking eða hvað sem það er, en það er mjög alvarlegt þegar þetta frumvarp er eins og

Ég var komin að undantekningum á skilyrðum sem þarf að uppfylla til að virkja andmælaréttinn hjá aðila máls. Ég sé ekki þörf á því að fara aftur yfir þessar reglur, ég held þetta sé bara frekar sjálfgefið. Og eins og ég talaði um hér áðan finnst mér frekar ólíklegt að þessar undantekningar eigi við í málum umsækjenda um alþjóðlega vernd þó svo að þeir séu aðilar máls.

en hún er ríkari þar en samkvæmt upplýsingalögum, þ.e. upplýsingarétturinn í stjórnsýslulögunum er ríkari en upplýsingarétturinn í upplýsingalögum. Og upplýsingarétturinn í upplýsingalögum, það eru sumir lögaðilar sem geta fengið undanþágu frá upplýsingalögum,

Upplýsingaréttur í stjórnsýslulögum er einnig með undanþágur en þar undir eru gögn sem eru tekin saman fyrir fundi ráðherra, ríkisráðs eða verða til á slíkum fundum. 15.–19. gr. stjórnsýslulaga gilda ekki um þau gögn. Bréfaskipti stjórnvalda við sérfróða menn til afnota í dómsmáli eða við athugun á því hvort slíkt mál skuli höfðað

Víst þarfnast þetta fleiri skýringa, en ég ætla ekki að hengja mig á það akkúrat núna í umræðum um útlendingalögin. Til að setja þetta í samhengi við útlendingalögin þá

án þess að viðkomandi aðili viti bara eitthvað af þessu. Það er náttúrlega bara — ég ætla ekkert að fara að nota stór orð hérna og segja að þetta sé andstætt persónuverndarlögum og eitthvað þannig, en þetta gengur vissulega á friðhelgi einkalífs einstaklingsins. Og þessar upplýsingar,

Frú forseti. Ég vék hér fyrr í kvöld að áhyggjum sem lýst hefur verið

þannig að það verði örðugt fyrir kvótaflóttafólk að sameinast fjölskyldum sem íslenska ríkið vissi ekki að væru til staðar þegar einstaklingur var samþykktur sem kvótaflóttamaður til landsins.

birtist víðs vegar og ekki alltaf í þessum hefðbundnari jafnréttisáhrifum

ef frumvarpshöfundar hefðu ekki kastað til höndunum við jafnréttismat almennt þá hefðu þeir kannski hnotið um áhrif

þessu vandræðum sem muni skapast í kringum fjölskyldusameiningu við útlending sem hefur verið boðið hingað til lands af stjórnvöldum, svokallaðan kvótaflóttamann. En svo minna þau okkur á stærra vandamál, þetta er bara angi af stærra vandamáli en samtökin hafa náttúrlega rekið sig á að einstaklingar sem leita til þeirra hafa ekki borið

Ég held að við sem fengum að sjá skopstælingu á þessu í áramótaskaupinu getum tekið undir með

að reyna að vera jafn góður og Ísland í mörgum atriðum, en þegar kemur að stöðu hinsegin fólks t.d. þá er það bara alls ekki raunin. Það er 41 ríki sem refsar fyrir hinseginleika.

vegna þess að það er einfaldlega ekki haldið almennilega utan um þessar upplýsingar. En sama má svo sem segja um ýmislegt annað, það er ekki til það er ekki til sérstök tölfræði um t.d. þá einstaklinga sem sækja um alþjóðlega vernd hér á landi miðað við fötlun eða veikindi, þó að sérstaklega sé talað um að það eigi að meta t.d. viðkvæma stöðu fólks út frá fötlun eða veikindum.

sem, til þess að rifja upp fyrir áhorfendum, fjallar um heimild til handa Útlendingastofnun til þess að senda umsækjendur um alþjóðlega vernd þangað sem Útlendingastofnun finnst sanngjarnt og eðlilegt að viðkomandi fari. Vandkvæðin sem ég hef þegar lýst við þetta ákvæði eru fyrst og fremst þau að það er óframkvæmanlegt, þ.e. Útlendingastofnun mun þarna geta vísað fólki hvert sem henni sýnist og vonast til þess að fólk fari bara þangað. En ákvæðið gerir ekki kröfu um að viðkomandi hafi heimild til komu eða dvalar í því ríki og þá gerist það, ef viðkomandi vill ekki fara, að íslensk stjórnvöld hafa engin tæki til að flytja viðkomandi úr landi.

Það getur verið vegna ýmissa vandkvæða. Það getur verið vegna skilríkjavandræða. Það getur verið vegna hins og þessa. Að mati stjórnvalda er oftast um það að ræða að fólk geti farið sjálft en ef maður þekkir til, og hefur kannski haft persónuleg kynni af einhverjum af þessum málum, áttar maður sig á því að viðkomandi einstaklingar eru oft ekki sammála stjórnvöldum um það. Þá eru dæmi þess hér á landi að fólk hafi dvalið hér um árabil

en geta ekki farið heim til sín. Varðandi þetta með ríkisfangið þá hef ég dálítið velt þessu fyrir mér. Það hefur komið fyrir, reyndar oftar en einu sinni, að mér vitandi, þótt ég hafi ekki tölfræðina yfir það hversu oft, að einstaklingur segir: Nei, ég er ekki frá þessu landi, þ.e. landinu sem Útlendingastofnun telur viðkomandi vera frá. Hvernig sanna ég að ég sé ekki með ríkisfang í einhverju landi?

geti ríkið ekki staðfest að einhver einstaklingur sé ekki ríkisborgari landsins. Það er ekki þannig að hægt sé að hringja í sendiráðið og spyrja: Heyrðu, er þetta ríkisborgari í ykkar landi? Þau segja: Nei, við getum ekki staðfest það, viðkomandi verður bara að sækja um vegabréf

lítill en stækkandi hópur sem eignast börn undir þessum aðstæðum sem ekki nýtur ríkisfangs heldur —

tilfinningin sem fylgir þessu sem fólki lýsir svo vel varðandi stöðu foreldris þar sem barnið fæðist í óljósri stöðu. Þetta er nú eitt af því sem hefur verið bent á af Rauða krossinum og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, kannski ekki sérstaklega í því frumvarpi sem við ræðum hér í dag en oft í tengslum við breytingar á útlendingalögum og bara í samskiptum við stjórnvöld yfirleitt, að staða fólks án ríkisfangs er bara almennt mjög slæm en staða barna sem fæðast ríkisfangslaus enn verri. Þannig að þetta eru börn sem fæðast hér en fá ekki ríkisfang frá heimalandi foreldra. Segjum að foreldrarnir komist þá stöðu að vilja fara aftur heim til sín, að vilja fara aftur til landsins sem þau flýðu upphaflega frá. Þá er staðan oft sú að það land vill ekki taka við barni fólksins vegna þess að það viðurkennir ekki að viðkomandi barn sé ríkisborgari þess ríkis. Þá eru þessir einstaklingar, fæddir á Íslandi, orðnir algerlega landlausir. Það sem Rauði krossinn bendir á, og hefði verið svo auðvelt fyrir meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar að bregðast við, við, eru tillögur í fjórum liðum. Fjórða tillagan er einfaldlega sú að kanna stöðu þessa hóps, að gera úttekt á því hverjar aðstæður barna eru sem fæðast

þessari sláandi skýrslu og skýru umsögn Rauða krossins um einn af viðkvæmustu hópunum innan þess mengis sem þetta frumvarp fjallar um.

frumvarpsins sem fjallar um heimild til handa Útlendingastofnun til þess að vísa fólki þangað sem henni dettur í hug. Ég var að benda á að með þessu ákvæði sé ekki verið að leysa nein vandamál eða bæta skilvirkni heldur þvert á móti er verið að auka vandamálið vegna þess að það er verið að stækka þann hóp einstaklinga sem er búinn að fá synjun hér á landi og ekki er hægt að flytja. Ástæðan er sú að þarna er verið að heimila Útlendingastofnun að vísa fólki til landa þar sem það hefur hvorki heimild til komu eða dvalar. Ég ætla aðeins að fara í umsögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um þessi ákvæði vegna þess að hún er mjög upplýsandi. Nú er ég bara búin að lesa ensku útgáfuna en er að fara að lesa upp íslenska þýðingu þannig að ef ég fer eitthvað að stama þá er það líklega af því að

svo fremi umsækjandinn [óttast] ekki ofsóknir í því landi. Umsóknir einstaklinga sem hafa þegar öðlast „virka alþjóðlega vernd“ í öðru landi áður en þeir komu til Íslands verða ekki heldur teknar til efnislegrar meðferðar.

Flóttamannastofnunin gengst við því að það skapast áskoranir fyrir Ísland og alþjóðlega verndarkerfið í heild sinni þegar hælisleitendur og flóttamenn fara frá einu landi yfir í annað. Í sumum tilfellum fara flóttamenn og hælisleitendur áfram til annars lands til að sækja um alþjóðlega vernd sem er í raun ekki í boði á þeim stað sem þeir flúðu fyrst til; eða til að hafa aðgang að lifibrauði, fyrir tilstilli mannúðaraðstoðar eða eftir öðrum leiðum; til að komast aftur til fjölskyldumeðlima sem þeir höfðu aðskilist frá eða til að finna einhverjar varanlegar lausnir. Í sumum tilfellum flytja þeir kannski áfram til annars lands í því augnamiði að nýta sér fjárhagsleg tækifæri eða meðhöndlunarstaðla sem eru, eða talið er að séu, hærri. En ef hælisleitendur sækja ekki um alþjóðlega vernd í ríki þar sem þeir höfðu virkt tækifæri til að gera það, þá [skapar það tvíverknað] í stjórnsýslunni, tafir og aukið álag á móttökugetu og hæliskerfi í ólíkum löndum. Þess vegna kemur fram í New York-yfirlýsingunni fyrir flóttamenn og farandverkamenn frá árinu 2016 að hægt sé að setja reglugerðir um það hvort flóttamenn fái að sækja um vernd í þeim löndum sem þeir vilja, að því gefnu að þeir hafi aðgang að alþjóðlegri vernd og njóti hennar annars staðar. Því má vísa flóttafólki til baka eða senda þá áfram til ríkis þar sem þeir höfðu hlotið, hefðu getað hlotið eða geta, að fengnu formlegu samkomulagi, hlotið alþjóðlega vernd.

eilítið klaufaleg, sem skýrist líklega af því að um afar tyrfinn lögfræðilegan texta er að ræða þegar upp er staðið þar sem mat Flóttamannastofnunar er í sjálfu sér lögfræðilegt. Það sem er verið að segja hér er nefnilega áhugavert að því leytinu til að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna leggst ekki gegn því að ríkið setji reglur um að vísa megi fólki sem sækir um vernd eitthvað til baka,

pontu, að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er enginn anarkisti. Hún er ekki róttæk í sínum skoðunum. Hún lítur á þetta mjög raunsæjum augum. Þrátt fyrir það gerir Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna alvarlegar athugasemdir við ákvæðið eins og því er stillt upp í því frumvarpi sem er hér til umræðu. Það er nefnilega þannig að

þegar þau eru í jafnvægi, ekki að vera andstæð hvort öðru en í praxís, eins og

með því að draga úr mannúðinni. Þessu til viðbótar höfum við gengið í gegnum það á undanförnum misserum að sjá umræðu um

hvernig hann hefur keyrt þetta frumvarp áfram. Það var varla sest rykið af fyrstu fallbyssukúlunum í innrás Rússa

gegn öðru fólki sem flúið hefur til Íslands. Hann sagði 25. febrúar, það var bara daginn eftir að stríðið hófst í Úkraínu, að það ríkti hreint neyðarástand hjá Útlendingastofnun og fór að tala um að flóttamenn sem fyrir væru tepptu aðstöðuna fyrir þeim flóttamönnum sem von væri á frá Úkraínu. Hvernig fannst ráðherranum þetta fólk teppa aðstöðu Útlendingastofnunar? Jú, hann sagði það gera það með því að neita að fara í PCR-próf. Það neitaði sem sagt að undirgangast læknisskoðun til að sýna fram á að það væri ekki með virkt Covid-smit, sem var á þeim tíma skilyrði fyrir því að

Ráðherra benti réttilega á að hann hefði engar valdheimildir til að neyða fólk til að undirgangast þessa læknisskoðun. Þannig að, sagði ráðherrann, þetta fólk teppti húsnæði og aðstöðu fyrir aðra sem hann myndi vilja taka á móti. Þessi hópur var aftur í fréttum nýverið vegna þess að þau hafa látið á það reyna hvort hvort stjórnvöldum sé stætt á því að halda til streitu ákvörðun um brottvísun vegna þess að þau hafi farið yfir öll mörk varðandi málsmeðferðartíma og eigi þess vegna heimtingu á efnislegri meðferð. Það sem dómsmálaráðuneyti Jóns Gunnarssonar hefur hins vegar ákveðið er að þessi hópur sem undirgekkst ekki PCR-próf hafi með því verið sjálfur valdur að töfum á afgreiðslu máls síns og þar með eigi þessi ákvæði ekki við um þann hóp. Þannig að vegna þess að ráðherra hafði engar valdheimildir til að neyða fólkið í líkamsrannsókn og það var ekki tilbúið til að undirgangast líkamsrannsókn til að auðvelda ríkinu brottvísun þess sjálfs,

„Lagagildi sáttmálans skiptir einnig máli í tilvikum þar sem réttarreglur aðildarríkis eru í ósamræmi við ákvæði hans. Hafi sáttmálinn lagagildi í ríki, þar sem ósamræmi kemur fram milli ákvæða hans og annarra reglna landsréttar, ganga ákvæði sáttmálans oftast fyrir og aðrar reglur verða þá að þoka. Sé sáttmálinn hins vegar ekki hluti af landsrétti í ríkinu verða ákvæði sáttmálans að öðru jöfnu að þoka fyrir settum lögum. Ástæða er til að benda sérstaklega á að spurningin um hvort mannréttindasáttmálinn sé hluti af landsrétti breytir engu um stöðu aðildarríkis gagnvart úrlausnum þeirra alþjóðastofnana sem taka afstöðu á grundvelli samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis til þess hvort ríkið hafi brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt rauninni hægt að gera eitthvað í landinu sem er löglegt þar en brýtur gegn sáttmálanum.

það. Ég held áfram, með leyfi forseta: „Hvort sem mannréttindasáttmálinn er hluti af landsrétti eða ekki gegna mannréttindanefnd Evrópu, Mannréttindadómstóll Evrópu og ráðherranefnd Evrópuráðsins því hlutverki einu í þessu tilliti að taka afstöðu til þess hvort aðildarríki hafi brotið gegn skuldbindingum sínum að þjóðarétti

forseta: „Af hálfu Íslands var samningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis sem áður segir fullgiltur 19. júní 1953 og hafa átta viðaukar við samninginn jafnframt verið fullgiltir. Frumsamningurinn var fullgiltur af forseta Íslands í samræmi við 21. gr. stjórnarskrárinnar og var það gert að undangenginni þingsályktun. Samningsviðaukar nr. 2, nr. 3, nr. 4 og nr. 5 voru undirritaðir af Íslands hálfu 16. nóvember 1967 og fullgildingarskjal Íslands að viðaukum var afhent við sama tækifæri. Auglýsing um fullgildinguna var gefin út 29. desember 1967 og birt í C-deild Stjórnartíðinda nr. 17/1967. Samningsviðaukar þessir virðast hafa verið fullgiltir á grundvelli sömu þingsályktunar og frumsamningurinn. Fullgildingarskjöl Íslands vegna samningsviðauka nr. 6, nr. 7 og nr. 8 voru afhent 22. maí 1987 og auglýsing um fullgildinguna gefin út 25. maí 1987 og birt í C-deild Stjórnartíðinda nr. 6/1987. Fullgilding þessara þriggja samningsviðauka var gerð að undangenginni þingsályktun samþykktri 18. mars 1987. Þá hefur íslenska ríkið sem áður segir gefið yfirlýsingu skv. 25. gr. samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis þar sem það viðurkennir án tímatakmarkana heimild mannréttindanefndar Evrópu til að taka við kærum einstaklinga og samtaka þeirra á hendur sér. Ríkið hefur jafnframt lýst yfir skv. 46. gr. samningsins að það sé bundið af lögsögu Mannréttindadómstóls Evrópu, en yfirlýsingar þess um þetta hafa alla tíð verið til ákveðins tíma í senn. Upphaflega yfirlýsingin um þetta var gefin 3. september 1958, en síðast var hún framlengd til fimm ára, frá 2. september 1989

Hins vegar eru ákveðin skilyrði fyrir því. Það eru tvær leiðir til þess að vísa fólki eitthvert annað. Önnur leiðin kallast fyrsta griðland, eða sem sagt fyrsta land þar sem alþjóðleg vernd er veitt, hin leiðin kallast þriðja land þar sem alþjóðleg vernd er veitt.

þriðja öruggt ríki. Það er það viðmið sem er verið að gera þar. Reglur um svokallað fyrsta griðland eru nær öðrum ákvæðum sem ég ég mun fjalla um á eftir, sem við erum með í okkar lögum, um að fólk sem hefur verið veitt alþjóðleg vernd í öðru ríki skuli fara þangað aftur. Sömuleiðis Dyflinnarreglugerðin sem segir að þú eigir að fara aftur til baka til þess ríkis sem ber ábyrgð á því að þú ert kominn inn á svæðið eða fyrsta ríkisins sem þú komst til.

ólöglærðs þýðanda, með leyfi forseta: „Hvað umsækjendur varðar sem hafa þegar hlotið alþjóðlega vernd í öðru landi áður en þeir komu til Íslands er hugtakið „fyrsta land þar sem alþjóðleg vernd er veitt“ almennt í gildi.“ geri hlé á tilvitnuninni. Akkúrat. Þarna erum að tala um Grikkland, sem dæmi. Við erum ekki að tala um Chile fyrir Venesúelabúa. Við erum að tala um reglur sem eru þegar í gildi. Það er því misskilningur þarna í frumvarpinu, sem segir kannski svolítið um það hvernig frumvarpið er unnið í heildina. Áfram heldur, með leyfi forseta: „Alþjóðlega verndin sem í boði var í þessu fyrsta landi þarf að vera aðgengileg og virk fyrir einstaklinginn sem um ræðir. Þó svo að tillagan skilgreini ekki þær forsendur sem liggja til grundvallar skilgreiningunni „fyrsta land þar sem alþjóðleg vernd er veitt“ hefur Flóttamannastofnunin staðfastlega haldið því til haga

fá aftur aðgang inn í [þetta fyrsta griðland]; b. fá rétt til löglegrar dvalar; og c. njóta meðhöndlunarstaðla sem eru í samræmi við flóttamannasamninginn frá 1951 og bókunina frá 1967 og alþjóðlega mannréttindastaðla, þar á meðal - en ekki einvörðungu vernd gegn því að vera send aftur til lands þar sem hann er í hættu. Aðeins er hægt að vísa umsókn frá án efnislegrar meðferðar og senda umsækjandann aftur til fyrsta lands þar sem alþjóðleg vernd er veitt þegar búið er að uppfylla þessi skilyrði í tilfelli hvers einstaklings.“ Aftur,

þarf að hafa heimild til dvalar og njóta skilyrða, njóta réttinda í ríkinu í samræmi við flóttamannasamninginn og alþjóðlega mannréttindastaðla,

hæstv. dómsmálaráðherra ákvað fyrir tæpu ári að nýta sér neyð Úkraínubúa til að ýta á eftir sinni persónulegu herferð í þágu þessa frumvarps sem við ræðum hér í dag. Hann var að tala um það fólk sem hefði sótt um alþjóðlega vernd á Íslandi — kannski er fólk að flýja stríðið í Sýrlandi, átök í Afganistan, ástandið í Írak,

á flótta undan stríðinu í Úkraínu. Það er nú kannski rétt að staldra við og segja að auðvitað áttum við að taka á móti fólkinu frá Úkraínu frá fyrsta degi og höfum gert það vel. Ísland hefur náð að taka á móti þúsundum fólks á flótta þaðan,

Það margfaldaðist fjöldi fólks á flótta á Íslandi. Auðvitað fylgdu því ákveðnar áskoranir en svona heilt yfir þá hefur þetta gengið, þetta hefur tekist. hefur tekist. Ef við lítum á þann hóp sem er í landinu í dag þá er úkraínska flóttafólkið hrein viðbót en hinn hópurinn hefur haldið

taldi gegn fólkinu sem honum þótti vera að teppa húsnæði, var að það neitaði að undirgangast læknisrannsókn til að auðvelda stjórnvöldum að framkvæma þvingaða brottvísun á þeim, koma þeim til Grikklands þvert á sinn vilja.

umsækjendur um alþjóðlega vernd sem voru í þeirri stöðu að það var ágreiningur við stjórnvöld um það hvort þau hefðu verið völd að töf á eigin umsókn um alþjóðlega vernd og þá var grundvallarágreiningur um hvort þau ættu heimtingu á efnislegri meðferð mála sinna eða ekki. Sum þeirra voru með mál fyrir dómstólum og sum þeirra voru það nálægt fyrirtöku að þetta virkaði allt saman eins og brottvísunin væri skipulögð til að koma í veg fyrir að fólk gæti hlotið áheyrn fyrir dómi.

er allt í einu orðið fólk sem héraðsdómur taldi hafa átt heimtingu á efnislegri meðferð hér á landi.

ekki hluti af landsrétti, heldur eingöngu skuldbinding ríkisins að þjóðarétti. Við fullgildingu íslenska ríkisins á sáttmálanum virðist ekki hafa komið sérstaklega til skoðunar að lögfesta ákvæði hans, enda var fremur fágætt á þeim tíma að fara þannig með þjóðréttarsamninga hér á landi. Þess í stað virðist hafa verið gengið út frá því að ríkið mundi efna skuldbindingar sínar með aðlögun landsréttar að ákvæðum mannréttindasáttmálans. Ekki virðist hafa þótt þörf á sérstökum aðgerðum til slíkrar aðlögunar, enda voru engar breytingar gerðar á íslenskri löggjöf í tengslum við fullgildingu sáttmálans. Þetta sést meðal annars af eftirfarandi orðum sem þáverandi dómsmálaráðherra, Bjarni Benediktsson, lét falla í umræðum á Alþingi haustið 1951 um tillögu til þingsályktunar um heimild til að fullgilda mannréttindasáttmálann: „Um þau réttindi, sem hér eru talin, er það í stuttu máli að segja að í öllu því sem nokkru máli skiptir, þá eru þau réttindi nú þegar þá eru þau réttindi nú þegar beinlínis veitt borgurunum berum orðum í íslenskri löggjöf, að nokkru leyti í sjálfri stjórnarskránni, eða þá að það eru slík grundvallarréttindi að þau eru talin felast í meginreglum íslenskra laga, jafnvel þó að það sé ekki berum orðum fram tekið. Þess vegna má segja að I. kafli þessa samnings sé hér á landi engin nýjung

Orð sem vægast sagt má segja að séu kaldhæðnisleg einmitt miðað við tilefni nákvæmlega þessa frumvarps sem ég er að fjalla hérna um.

Aftur, með leyfi forseta: „Samkvæmt þessu var í upphafi gengið út frá því að íslensk löggjöf samrýmdist í hvívetna ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu og nægilegt væri þannig, til að efna þjóðréttarskuldbindingu ríkisins, sem komst á með fullgildingu samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis, að beita aðferðum aðlögunar landsréttar að sáttmálanum. Með því að ekki þótti tilefni til lagabreytinga vegna aðlögunar í byrjun hefur væntanlega verið gert ráð fyrir að annað þyrfti ekki til en að gæta að því í framtíðinni að ný lagasetning yrði einnig í samræmi við ákvæði mannréttindasáttmálans. Ekki er ljóst hversu mikil athugun átti sér stað á íslenskri löggjöf í tengslum við fullgildingu samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis á árinu 1953. Hafa verður í huga að samningurinn var fullgiltur áður en farið var að beita einstökum ákvæðum sáttmálans við úrlausn kærumála. Á þeim áratugum, sem liðnir eru, hefur efnisinntak mannréttindaákvæðanna skýrst og og jafnvel breyst fyrir túlkun mannréttindanefndarinnar og mannréttindadómstólsins þannig að nú eru í mörgum efnum gerðar strangari kröfur til aðildarríkjanna en séð varð í upphafi. Hefur mannréttindasáttmálinn því án efa haft meiri áhrif hér á landi, sem og annars staðar í Vestur-Evrópu, en sjá mátti fyrir. Með því að sáttmálinn hefur ekki verið lögfestur hér á landi hafa áhrif hans aðallega komið fram með þrennu móti. Í fyrsta lagi hefur reynt nokkuð á áhrif sáttmálans í málum fyrir íslenskum dómstólum, þar sem úrlausn hefur verið háð reglum landsréttar sem kunna að vera í andstöðu við ákvæði sáttmálans. Í öðru lagi hafa kærumál á hendur íslenska ríkinu vegna brota á sáttmálanum komið til úrlausnar fyrir mannréttindanefnd og Mannréttindadómstóli Evrópu, en þar hefur orðið að taka afstöðu til þess hvort íslenskur landsréttur samrýmist ákvæðum sáttmálans um tiltekin atriði. Í þriðja lagi hefur gætt áhrifa af mannréttindasáttmálanum við lagasetningu hér á landi

Herra forseti. Ég held hérna áfram með niðurbútaða ræðu mína.

Ég er að fara yfir umsögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem gerði alvarlegar athugasemdir við þessi ákvæði og lagði raunar til mjög skýrar breytingar á því sem meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar sá ekki nokkra ástæðu til að taka til greina. Það er nefnilega þannig að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er ekki alfarið á móti því að fólk setji ákvæði af þessu tagi þó að margir séu það, enda er Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna alls ekki þekkt fyrir að vera róttæk stofnun. Hún tryggir að ríki virði lágmarksréttindi flóttafólks og að löggjöf og framkvæmd í ríkjum séu í samræmi við flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna. Ég er búin að fara yfir umfjöllun Flóttamannastofnunar um það sem kallað er fyrsta griðland eða fyrsta ríkið þar sem alþjóðleg vernd er veitt, sem

Hver er munurinn? Jú, einstaklingur flýr heimaríki sitt vegna ofsókna inn í eitthvert land, fær þar vernd, heldur svo áfram til Íslands.

„Varðandi þá umsækjendur sem hafa ekki enn hlotið alþjóðlega vernd í þriðja landi en hefðu getað hlotið eða geta hlotið vernd í því ríki er hugtakið „öruggt þriðja ríki“ í gildi.

b. veita manneskjunni sanngjarna og skilvirka málsmeðferð til að ákvarða réttarstöðu hennar sem flóttamanns og aðgang að öðru sem tilheyrir alþjóðlegri vernd, c. leyfa manneskjunni að vera í landinu á meðan verið er að ákvarða réttarstöðu hennar, d. leyfa manneskjunni að njóta meðhöndlunarstaðla sem eru í samræmi við flóttamannasamninginn frá 1951 og alþjóðlega mannréttindastaðla, þar á meðal, en ekki einvörðungu, vernd gegn því að vera send aftur til lands þar sem hún er í hættu;

frumvarpinu] á vernd í þriðja landinu að vera í samræmi við flóttamannasamninginn frá 1951 en ekki er nauðsynlegt að þriðja landið sé undirritunaraðili að flóttamannasamningnum frá 1951. Flóttamannastofnunin hefur staðfastlega haldið því til haga að það að vera „aðildarríki að flóttamannasamningnum frá 1951 og að hafa ótakmarkaða mannréttindagerninga í gildi“ sé „mikilvægur vísir“ að því að þar sé um virka vernd að ræða. „[Því er] aðeins unnt að tryggja aðgang sem er virkilega og varanlega í samræmi við mannréttindastaðla og meðhöndlunarstaðla þá sem koma fram í flóttamannasamningnum frá 1951 og bókuninni frá 1967“ „ef ríkinu er skylt að veita þann aðgang undir alþjóðalögum, ef það hefur komið í gildi innlendum lögum til að innleiða samningana sem um ræðir og treysta má því að lagaframkvæmd gefi til kynna að ríkið uppfylli í einu og öllu skyldur sínar gagnvart alþjóðalögum.““ alþjóðalögum.““ Það er alveg ljóst að í frumvarpinu sem við erum að ræða hér er ekki gerð krafa um það móttökuríkið sé aðili að flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna.

sem minnkaði síðan eitthvað eftir því sem á leið og endaði með að vera áform um að koma í kringum 40 umsækjendum um alþjóðlega vernd upp í þotu til Grikklands. Þau fundust nú ekki öll þannig að eitthvað voru þau færri sem flutt voru úr landi. En

ótengdur þeim hluta ríkisstjórnarinnar sem hefði staðið að baki þessari brottvísun, eins og hver ráðherra væri bara einvaldur á sínu sviði.

„Í ríkjum þar sem byggt er á tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar, er sem áður segir almennt gengið út frá því í fræðikenningum að reglum þjóðréttarsamninga, sem eru ekki beinlínis lögfestar, verði ekki beitt sem réttarheimild í eiginlegum skilningi. Er þá ráðgert að samræma verði landsrétt við ákvæði þjóðréttarsamninga eftir því sem kostur er með skýringu laga ríkisins þegar á það reynir í dómsmálum eða fyrir stjórnvöldum, en þegar svigrúmi til lögskýringar sleppir og útséð er að samræming takist ekki á þann hátt hátt verði landsréttur að ganga fyrir reglum þjóðaréttar. Þessum kenningum hefur lengi verið fylgt í dómsúrlausnum hér á landi eins og eftirfarandi dæmi sýna …“ Þau eru ansi mörg þannig að við rennum aðeins yfir þau. Fyrsta dæmið, með leyfi forseta: „Eftir því sem næst verður komist reyndi í fyrsta sinn á áhrif ákvæða mannréttindasáttmála Evrópu í máli fyrir bæjarþingi Reykjavíkur nr. 968/1959, en þar byggði málsaðili meðal annars á því að reglur um stóreignaskatt í lögum nr. 44/1957 brytu gegn tilteknum ákvæðum sáttmálans. Um þetta sagði eftirfarandi í dómi í málinu:

að honum og fullgildingarskjal var afhent af Íslands hálfu hinn 29. júní 1953. Hins vegar hefur samningur þessi ekki verið lögtekinn hér á landi, hvorki að hætti almennra laga né stjórnskipunarlaga. Getur stefnandi því eigi byggt á því hér fyrir dómi, að nefndur samningur veiti honum nokkurn þann rétt til lausnar undan skattákvæðum laga nr. 44/1957, sem hann samkvæmt framansögðu eigi nýtur

reyndi á það hvort heimilt væri að verða við kröfu ákæruvaldsins um hald á erlendum togara vegna rannsóknar máls um landhelgisbrot. krafan tekin til greina með vísan til heimilda í ákvæðum laga um bann við botnvörpuveiðum, nr. 5/1920, til að leggja hald á skip sem hefur verið notað til ólöglegra botnvörpuveiða hér við land, og selja það síðan að undangengnu fjárnámi til lúkningar á sektum á hendur skipstjórnarmanni og málskostnaði. Vísaði Hæstiréttur í dómi sínum sérstaklega í þessu sambandi til fyrirmæla um heimildir til að skerða friðhelgi eignarréttarins í niðurlagi 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis, að því er virðist til áréttingar því að umrædd íslensk lög samrýmdust þeim fyrirmælum,

sem hann átti ekki sjálfur þátt í að drýgja. Gagnstætt niðurstöðu meiri hluta Hæstaréttar taldi einn dómari í sératkvæði að sýkna yrði skipstjórann af refsikröfunni.

Ég var að fara yfir umsögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um þetta ákvæði. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna leggst ekki gegn því að ríki séu með ákvæði af þessu tagi í sinni löggjöf. Hins vegar telur stofnunin ákvæðið eins og því er stillt upp í þessu frumvarpi ekki uppfylla lágmarksskilyrði samkvæmt í rauninni bara flóttamannasamningnum og þeim alþjóðalögum sem gilda um mannréttindi, ekki síst réttindi flóttafólks.

sem lagt er fram að það verði „sanngjarnt og eðlilegt“ fyrir umsækjandann að búa í þriðja landinu, hefur Flóttamannastofnunin stöðugt verið að hvetja til þess að merkingarbært samband eða tenging verði til staðar sem geri það eðlilegt og sjálfbært fyrir manneskju að sækja um hæli í öðru ríki. Sé lengd og tegund hverrar dvalar tekin með í reikninginn sem og þær tengingar sem byggjast á fjölskylduböndum eða öðrum nánum tengslum, þar á meðal þegar áunnin réttindi í ríkinu, eins og fyrri búseta eða langvinnar heimsóknir og bönd sem hafa með tungumál, menningu eða eitthvað svipað að gera, eykur það líkurnar á því að flutningarnir verði til langframa, bæði frá sjónarhóli einstaklingsins og þriðja landsins. Samband af því tagi myndi enn fremur draga úr hættunni á því sem hér er þýtt sem óvenjulegum flutningum áfram til annars lands, sem er í rauninni kannski eðlilegra að þýða sem „óreglulegum flutningum“ áfram til annars lands, eða, eins og einhver myndi orða það: „ólöglegum“

Það sem Flóttamannastofnun er einmitt að segja hér er að það getur verið eðlilegt og sanngjarnt að einstaklingur fái vernd í einu ríki frekar en öðru. Hins vegar þá er tvennt sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna telur rétt að miða þá út frá, sem ekki liggur að baki því ákvæði sem lagt er til í frumvarpi hæstv. dómsmálaráðherra og félaga hans. Annars vegar er horft til möguleika einstaklingsins á að verða hluti af samfélaginu þar sem hann er. Hvers vegna? Bæði vegna þess að það eykur líkurnar á því að viðkomandi geti lifað mannsæmandi lífi en líka vegna þess að það eykur líkurnar á því að samfélagið njóti góðs af komu viðkomandi einstaklings. Þetta er svona gagnkvæmt. Þetta er gott mál fyrir alla.

þú fáir einhvers staðar vernd. Grundvallarhugsunin að baki því ákvæði sem við erum að ræða hér, b-lið 8. gr. frumvarpsins, snýst um að geta vísað fólki eitthvert annað.

hingað komi allt of stór hópur frá Venesúela. Hvernig getum við losnað við þau? Við getum ekki losnað við þau til Venesúela vegna þess að það vill svo til að þetta eru ekki efnahagslegir flóttamenn, alveg sama hversu oft hv. þm. Birgir Þórarinsson endurtekur það þá verður það ekki satt. Þannig að það er ekkert verið að vísa þeim þangað. En getum við ekki vísað þeim eitthvert annað? Og það er hugsunin að baki þessu frumvarpi, ekki sú að einstaklingur fái vernd og það sé tryggt og að við séum að sinna okkar alþjóðlegu skuldbindingum. Ekki sú að einstaklingur sæki um og fái vernd í ríki þar sem hann á mesta möguleika á að verða hluti af samfélaginu. Af einhverjum ástæðum valdi hann að koma til Íslands en ekki að fara til Chile, af einhverjum ástæðum er það og við verðum að horfa til þess. Það er það sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er að segja: Jú, endilega setjið svona ákvæði en

Frá þeirra bæjardyrum séð virðist veltingurinn bara snúast um að velta fólki frá Íslandi og yfir á önnur ríki á meðan meðan reglunum er miklu frekar ætlað að taka á ástandi eins og skapaðist í suðurhluta Evrópu í kjölfar Sýrlandsstríðsins þegar meginþungi fólks á flótta frá Sýrlandi kom til Grikklands og Ítalíu og ríkja sem eru landfræðilega næst Sýrlandi og urðu þar með fyrsta viðkomuríki viðkomandi innan Schengen-svæðisins. Æ síðan hefur Ísland gert allt hvað það getur til að koma sér undan því að deila þeim byrðum með gríska ríkinu.

og bara allt fólk sem eitthvað hefur kynnt sér málin hafa mælst til þess að ríki fari miklu frekar að stunda það að taka til sín fólk úr gríska verndarkerfinu, hvað þá gríska hæliskerfinu, til að létta byrðum af gríska ríkinu og vegna þess að aðstæður flóttafólks í Grikklandi eru bara ómögulegar. Þá skiptir mjög litlu máli hvort um er að ræða fólk sem er með virka umsókn um alþjóðlega vernd eða fólk sem er búið að fá umsókn sína samþykkta.

Þessi skýrsla Rauða krossins stangast á við það sem heyrist voðalega oft úr herbúðum þeirra sem vilja

Vegna þess að það er tvennt ólíkt, einhver ber lagabókstafur eins og t.d. varðandi aðgengi að heilbrigðisþjónustu, þar sem grísk lög mæla fyrir um jafnan aðgang flóttafólks og grískra ríkisborgara að heilbrigðiskerfinu í Grikklandi,

greinargerð með frumvarpi um mannréttindasáttmála Evrópu og er að fara yfir beitingu ákvæða mannréttindasáttmálans í íslenskum dómsúrlausnum

forseta: „Í dómi Hæstaréttar, sem birtur er í dómasafni 1975, bls. 601, var leyst úr máli þar sem krafist var viðurkenningar á ólögmæti synjunar borgaryfirvalda í Reykjavík um að veita manni leyfi til hundahalds. Í dómi Hæstaréttar var þessi synjun talin heimil á grundvelli tiltekinna ákvæða í lögum, reglugerð og lögreglusamþykkt, en meðal annars sagði eftirfarandi í dóminum um þetta:

Hefur sáttmálinn ekki öðlast lagagildi á Íslandi, en auk þess fer bannið við hundahaldi í Reykjavík ekki í bága við nefnt ákvæði hans.““ Fimmta dæmið, með leyfi forseta: „Í dómi Hæstaréttar í dómasafni frá 1985, bls. 1290, reyndi á þá aðstöðu að maður hafði verið sakfelldur fyrir umferðarlagabrot í héraðsdómi, uppkveðnum af dómarafulltrúa sem var um leið fulltrúi lögreglustjórans í sama umdæmi og þar með yfirmanns þeirra lögreglumanna sem höfðu rannsakað brot þess sakfellda í öndverðu. Fyrir Hæstarétti krafðist hann ómerkingar héraðsdóms á þeirri forsendu að dómurinn hafi ekki verið kveðinn upp af óvilhöllum dómara, enda bryti sá háttur, að sami maður fjalli um mál sem lögreglustjóri og dómari, í bága við meginreglur 2. og og 61. gr. stjórnarskrárinnar og 6. gr. samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis. Um þessa kröfu sagði í dómi Hæstaréttar: „Samkvæmt íslenskri dómstólaskipun er dómsvald í héraði utan Reykjavíkur í höndum bæjarfógeta og sýslumanna, sem hafa jafnframt lögreglustjórn á hendi. Þykir héraðsdómur eigi verða ómerktur af þeim sökum, að fulltrúi bæjarfógetans á Akureyri fór með mál þetta. Þá hefur heldur eigi verið sýnt fram á nein sérstök atriði, sem valdi vanhæfi bæjarfógetans né þessa fulltrúa hans.““

„Úr sams konar kröfu leysti Hæstiréttur í dómi sem birtist í dómasafni frá 1987, bls. 356. Þar segir eftirfarandi um rökin sem voru færð fyrir kröfu um ómerkingu héraðsdóms: „Ákvæði 2. greinar stjórnarskrár lýðveldisins ... hafa ekki verið talin standa í vegi þeirri skipan, sem lög mæla fyrir um, að sýslumenn og bæjarfógetar, sem hafa á hendi lögreglustjórn, fari jafnframt með dómsvald í héraði Er og beinlínis ráð fyrir því gert í 61. grein stjórnarskrárinnar frá 1944 ... að dómendur geti haft umboðsstörf á hendi. Ákvæðum 6. greinar Evrópusamnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis ... hefur ekki verið veitt lagagildi hér á landi. Breyta þau ekki þeirri lögbundnu skipan sem að framan var greind. Þar sem hinn áfrýjaði dómur var samkvæmt þessu kveðinn upp af héraðsdómara, sem til þess var bær að íslenskum lögum, verður hann ekki ómerktur af þeirri ástæðu sem hér er um fjallað

þá hefði niðurstaða þessara dóma orðið önnur. En fordæmin eru fleiri þannig að ég bið forseta vinsamlegast um að setja mig aftur á mælendaskrá til að ég geti haldið áfram að fjalla um þetta.

„skal þó taka umsókn um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því.

eins og það er í frumvarpinu, með leyfi forseta: „Þá skal einnig taka umsókn til efnismeðferðar hafi umsækjandi ekki fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi innan 12 mánaða frá því að umsókn var lögð fram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 málsgrein.“ Er þetta ekki bara nokkuð skýrt eins og það er í lögum í dag? Ég ætla bara að fá að endurtaka það eftir alla þessa langloku, með leyfi forseta: „Ef meira en 12 mánuðir hafa liðið frá því að umsókn um alþjóðlega vernd barst fyrst íslenskum stjórnvöldum og tafir á afgreiðslu hennar eru ekki á ábyrgð umsækjanda sjálfs skal taka hana til efnismeðferðar.“

við erum svo mikið fyrir að samræma íslensk lög Evrópureglugerðum — sem gengur gjarnan undir nafninu Dyflinnarreglugerðin. Þar eru tímafrestir fyrir stjórnvöld að flytja fólk eftir að komist hefur verið að þeirri niðurstöðu að eitthvert annað ríki beri ábyrgð á umsókninni. Til þess hefur ríkið sex mánuði frá lokaniðurstöðu. Það eina sem rýfur þennan frest er ef viðkomandi lætur sig hverfa. Það er ekkert um það að hann tefji málið eða maki hans eða lögmaðurinn eða eitthvað eða að fluga flaug inn um gluggann, eins og er verið að leggja til í þessu frumvarpi. Nei, ef hann lætur sig hverfa

Herra forseti. Við skoðum útlendingamál óhjákvæmilega í samhengi við þann veruleika sem

Þess vegna byrjaði ég hér áðan að fara aðeins yfir samantekt Rauða krossins á aðstæðum flóttafólks í Grikklandi vegna þess að ólíkt því sem stjórnarliðar

Þess vegna væri ágætt að snúa þessum einstefnuloka við sem íslensk stjórnvöld virðast vilja stilla þannig að allt fólk sem hafi drepið fæti í Grikklandi eigi helst bara að fara beinustu leið þangað. Ég nefndi hér áðan að þótt grísk lög mæli fyrir um jafnan aðgang flóttafólks og grískra ríkisborgara að heilbrigðiskerfinu í Grikklandi þá bendir Rauði krossinn á að m.a. vegna niðurskurðar síðustu ára sé

bætir nú ekki úr skák að það er mikill skortur á túlkaþjónustu sem gerir það að verkum að einstaklingar fá jafnvel oft ekki rétta greiningu og sjúkdómseinkenni eru vanmetin þannig að fólk er jafnvel ekki lagt inn á spítala þegar þörf er á.

er kostnaði ýtt af ríkinu yfir á einstaklinga þannig að fólk þarf að standa straum af lyfjakostnaði í auknum mæli. Þetta kemur sérstaklega illa við sjúklinga með langvinna sjúkdóma.

ýmiss konar persónulega misbeitingu, mansal og alls konar áföll sem fólk þyrfti að fá aðstoð við að vinna úr. Þær heimildir sem Rauði krossinn vísar í í þessari skýrslu sinni benda til þess að andlegri heilsu flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd í Grikklandi hafi hrakað sérstaklega mikið á Covid-19 tímum. Þannig að Rauði krossinn segir, með leyfi forseta: „Íslensk stjórnvöld geta ekki litið framhjá þeirri staðreynd að raunveruleikinn er sá að flóttafólk á í miklum erfiðleikum

við þurfum að hafa í huga þegar stjórnvöld láta sér t.d. detta í hug að senda fólk eins og Hussein Hussein með valdi úr landi,

„Var því haldið fram í málinu að slík skylduaðild að félagi væri meðal annars í andstöðu við ákvæði 73. gr. stjórnarskrárinnar og 11. gr. samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis.

og þeirra ákvæða alþjóðasamþykkta, er hann vísar til og rakin eru í héraðsdómi, og myndi enda ekki sjálfkrafa hagga settum stjórnarskrárákvæðum.“ Í þessum dómum reyndi á röksemdir um að íslenskur landsréttur samrýmdist ekki ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu. Hæstiréttur hefur ýmist hrundið þeim rökum með vísan til þess að ekkert slíkt ósamræmi væri fyrir hendi eða hafnað kröfum, sem voru byggðar á slíkum röksemdum, á þeirri forsendu að jafnvel þótt ósamræmi væri milli íslensks landsréttar og ákvæða sáttmálans breytti það ekki gildi settra laga eða eftir atvikum stjórnskipunarlaga hér á landi. Í einu tilviki, áðurnefndum dómi frá 1970, var þó niðurstaða í minnihlutaatkvæði byggð á því að skýra yrði vafaatriði í íslenskum lögum meðal annars til samræmis við ákvæði mannréttindasáttmálans.

fyrir dómi var krafist ómerkingar héraðsdóms í refsimáli á þeirri forsendu að forstöðumaður héraðsdómstólsins, þar sem var leyst úr málinu, hafi einnig verið lögreglustjóri í sama umdæmi og þar með yfirmaður lögreglumanna sem rannsökuðu málið á fyrstu stigum. Var krafa um ómerkingu líkt og í fyrri tilvikum byggð meðal annars á því að þessi háttur bryti gegn rétti manns skv. 6. gr. samningsins um verndun mannréttinda og mannfrelsis til að fá leyst úr máli sínu fyrir óvilhöllum dómara. Í dómi Hæstaréttar er minnst á áðurnefnda dóma frá árunum 1985 og 1987 þar sem talið hafði verið að 2. gr. stjórnarskrárinnar stæði því ekki í vegi að einn og sami maður geti í senn farið með dómstörf og lögreglustjórn,

og því að Ísland hafi fullgilt samninginn og þar með gengist undir að lúta reglum hans. Þess er minnst að við fullgildingu hafi ríkisstjórnin talið að íslensk lög væru í samræmi við mannréttindasáttmálann, en síðan hafi þó mörg ákvæði hans verið skýrð nánar í úrlausnum mannréttindanefndar og Mannréttindadómstóls Evrópu. Meðal annars hafi þeir menn, sem voru sakfelldir með fyrrnefndum dómum frá 1985 og 1987, kært íslenska ríkið fyrir brot á ákvæðum 6. gr. samningsins og mannréttindanefndin ályktað einróma út af annarri kærunni að um slíkt brot hafi verið að ræða. Því kærumáli hafi mannréttindanefndin skotið til mannréttindadómstólsins, en eftir það hafi íslenska ríkið gert sátt við kærandann, og hafi þar verið byggt á því að ríkið hafi ráðið bót á kæruefninu með setningu laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. 92/1989.“ Ég bið forseta vinsamlegast um að setja mig á mælendaskrá aftur til að halda áfram með þessa yfirferð.

kannski ekki alveg auga á strax við lesturinn. Þarna er verið að fikta í mikilli framfarareglu sem sett var með lögunum árið 2016. Þá var ákveðið, í kjölfar þverpólitískrar vinnu sem var farið í í kjölfar úttektar sem gerð var á lagaumhverfi á lagaumhverfi útlendingamála, sérstaklega lagalegrar stöðu útlendinga frá ríkjum utan EES,

Þarna höfðu komið allnokkur dæmi í fjölmiðlum um einstaklinga sem höfðu verið hér á landi árum saman án þess að það væri einu sinni búið að komast að niðurstöðu um hvort það ætti yfir höfuð að skoða umsóknina eða ekki. Við erum að tala um þrjú, fjögur ár og fólk hafði aldrei verið spurt af hverju það flúði heimaríkið vegna þess að íslensk stjórnvöld voru ekki búin að komast að niðurstöðu um hvort þau ætluðu að spyrja viðkomandi að því eða ekki. Það var sem sagt verið að velta því fyrir sér hvort það ætti að vísa málinu frá á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Því var ákveðið í þverpólitískri sátt árið 2016 að setja ákveðin tímamörk í lögin. Þessi tímamörk eru

Hvað á að gerast eftir þennan tímafrest? Það var spurningin. Það sem þótti eðlilegast og nærtækast að myndi gerast var annars vegar það að ef

svo fremi að tafir á meðferð málsins séu ekki á ábyrgð umsækjandans sjálfs. Þetta var varnaglinn og hefur verið varnaglinn alla tíð síðan. Það hefur borið nokkuð á því að Útlendingastofnun líti svo á að einstaklingur hafi tafið málið sitt sjálfur, t.d. með því að framvísa fölsuðum skilríkjum, með því að mæta ekki í boðað viðtal einu sinni eða tvisvar

búið er að sprengja allt í tætlur, þá labbar maður nú kannski ekki beinlínis bara inn á næstu sýslumannsskrifstofu og sækir um vegabréf, það er bara svoleiðis, vegna þess að við erum búin að byggja upp kerfi sem er þannig að ef þú ert flóttamaður sem kemur hingað og þú átt rétt á alþjóðlegri vernd þá færð þú vernd. En þú mátt ekki koma hingað. Það eru engar, ég endurtek, engar löglegar leiðir fyrir einstakling að koma til Íslands og sækja um hæli. Engar. Þess vegna er það þannig í lögum, og það er í 33. gr. flóttamannasamningsins sjálfs, að einstaklingi sem telst vera flóttamaður skuli ekki refsað fyrir að koma á fölsuðum skilríkjum vegna þess að það er alþekkt að oft hefur fólk ekki aðra kosti.

almennilegum tökum á til langs tíma vegna þess að það er ekkert sem bendir til annars en að næstu áratugir verði tími mikils fólksflótta

hætta að hagnýta sér t.d. samevrópska kerfið þannig að við öxlum sem minnsta ábyrgð en veltum sem mestu yfir á þau ríki sem mest gera nú þegar. Svo langar mig að nefna samþykkt

sem tilraun til að skapa einhvern pólitískan grundvöll fyrir samvinnu ríkja um það að taka á stöðu flóttafólks yfir heim allan. Það eru kannski fjórir meginþættir í þessum samningi sem sérstök áhersla er lögð á og tengjast því sem ég var að ræða hér um Grikkland í minni síðustu ræðu. Í fyrsta lagi að létta þrýstingi af þeim ríkjum þar sem stærstu hópar flóttafólks eru búsettir. Það er meira en að segja það að halda utan um hundruð þúsunda eða jafnvel milljónir flóttafólks

þeirra. Þetta eru ekki alltaf ríkustu löndin, þetta eru ekki burðugustu ríkissjóðirnir til að halda utan um þessa nauðsynlegu þjónustu. Í öðru lagi er lögð mikil áhersla á að auka möguleika flóttafólks til að geta

Það þjónar náttúrlega fyrra markmiðinu líka ágætlega; þyngslin í félagslega kerfinu, sem þarf að halda í kringum móttöku flóttafólks, minnka eftir því sem fólki er gert auðveldara að

fólkið sem hefur hlotið endanlega synjun umsóknar um alþjóðlega vernd hér á landi en er innlyksa

íslenska ríkið hafði verið kært fyrir brot á ákvæðum og fyrir mannréttindanefnd og Mannréttindadómstól sem íslenska ríkið gerði sátt við.

sem hafi búið því að baki að sömu mönnum hafi að mestu verið falið bæði dómsvald og umboðsvald utan Reykjavíkur, skipti orðið minna máli, að lög hafi verið sett um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, að íslenska ríkið hafi skuldbundið sig að þjóðarétti til að virða mannréttindasáttmála Evrópu og að mannréttindanefnd Evrópu hafi ályktað í fyrrnefndu kærumáli að Ísland hafi brotið þá skuldbindingu, en til stæði að ljúka málinu með sátt. Í dóminum var svo vísað til þess að samkvæmt þágildandi réttarfarslögum hafi dómara borið að víkja sæti í máli ef hætta var á að hann gæti ekki litið hlutdrægnislaust á málavöxtu. Að vísu bendi ekkert til þess að dómarafulltrúinn, sem leysti úr þessu máli í héraði, hafi litið hlutdrægt á málavöxtu, en fallast verði á það með mannréttindanefnd Evrópu að almennt sé ekki næg trygging fyrir óhlutdrægni í dómstörfum í sakamálum þegar dómari vinni um leið að lögreglustjórn eins og var í þessu máli. Segir loks í dómi Hæstaréttar: „Með tilliti til þess sem rætt hefur verið ber nú að skýra fyrrgreind lagaákvæði þannig að sýslumanninum í Árnessýslu og fulltrúa hans, sem kvað upp héraðsdóminn, hafi borið að víkja sæti í máli þessu“ og var dómurinn ómerktur af þessum sökum. Þess skal getið að í kjölfarið gengu dómar í mörgum sambærilegum málum fyrir Hæstarétti þar sem niðurstaðan var á sama veg.“

getur skoðast sem hlutdrægur þar sem hann sinnir málinu á nokkrum stigum málsins þrátt fyrir að ekki sé augljóst að hann hafi sýnt hlutdrægni, það er samt eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Þar má telja til kannski tvö nýleg mál sem gætu fallið undir sambærilegt álit. Það er annars vegar kosningamálið hérna í síðustu kosningum þar sem lögfræðingar unnu að úrlausn þess máls bæði hjá landskjörstjórn og hjá þinginu, unnu að málinu sem ráðgjafar og þess háttar að ákveðinni niðurstöðu á fleiri stöðum en einum.

getur augljóslega ekki selt föður sínum hlut í ríkisbanka. Það ætti að vera rosalega augljóst bara miðað við þetta dæmi að

með leyfi forseta: „Þá skal einnig taka umsókn til efnismeðferðar hafi umsækjandi ekki fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi innan 12 mánaða frá því að umsókn var lögð fram …“ Þarna get ég strax staldrað við. Nú, hver er munurinn? Í núgildandi lögum segir: „Ef meira en 12 mánuðir hafa liðið frá því að umsókn um alþjóðlega vernd barst fyrst íslenskum stjórnvöldum

Hverju breytir þetta? Jú, þetta breytir því að ef stjórnvöld ná að klára málið innan 12 mánaða, kærunefnd útlendingamála kveður upp úrskurð sinn eftir 11 mánuði og þrjár vikur, þá hefur lögreglan allan þann tíma sem hún vill, allan tíma í heiminum til að koma fólki úr landi og fólkið öðlast engan rétt þrátt fyrir að bera enga ábyrgð á þeim töfum. Segjum sem svo að hér komi upp heimsfaraldur, segjum sem svo að lögreglan sé bara undirmönnuð og hafi ekki tíma til að sinna þessu og fólk bíður í óvissu í hálft ár, eitt ár, tvö ár. Þá öðlast það engan rétt samkvæmt þessu ákvæði eins og breytingin er lögð til. Þetta þýðir vitanlega að það er engin pressa, það er engin pressa á stjórnvöld að flytja fólk úr landi þegar búið er að komast að niðurstöðu vegna þess að viðkomandi öðlast engan rétt. Þetta er fyrsta breytingin sem þarna er verið að gera. Það sem er svo skondið er að í greinargerð með ákvæðinu er talað um að hér sé verið að samræma ákvæðið við það mat sem er í 74. gr. Þetta er rétt. Það sem er hins vegar svo kjánalegt er að þetta ósamræmi hefur verið gagnrýnt í hina áttina. Það hefur verið gagnrýnt að 74. gr. sé ekki í samræmi við túlkunina á þessu ákvæði. Af hverju breyta stjórnvöld ekki 74. gr. til samræmis við þetta? Jú, vegna þess að stjórnvöld eru ekki mikið fyrir það að fólk öðlist einhvern rétt, vegna þess að það að fólk hafi einhvern rétt hefur eitthvað svo rosalega mikið aðdráttarafl og það ákveða allir að koma til Íslands í staðinn fyrir að fara til annarra ríkja af því að hér er 12 mánaða fresturinn mældur frá þessu tímamarki til þessa tímamarks en ekki frá þessu til þessa — eins og flóttafólk sem er að flýja stríð geri sér nokkra grein fyrir því, einhverjum smáatriðum í lögum. Það er bara ekki svoleiðis. Það eru ýmsir hlutir sem fara á flakk, það eru ýmsar sögur sem fara á flakk. Ég held að ég sé alveg að hringja bjöllum hjá heilmörgum hlustendum þegar ég nefni sögu sem fór á flakk um heiminn um það að hér fengju menn, hvað var það? 4.000 dollara fyrir að giftast íslenskri konu.

Þannig að það að einhverjir frestir gildi frá einum degi til einhvers annars er sannarlega ekki það sem er að draga fólk hingað til lands. — Ég er rétt búin með innganginn og þá er tíminn uppurinn. Ég mun sannarlega leggja fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis til að laga þetta.

„Þá tekur Solaris undir gagnrýni Barnaheilla við tillögu frumvarpsins um sviptingu á málsmeðferð í ljósi skuldbindinga Íslands til mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem og alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins í málefnum fatlaðra. Óljóst er hvernig löggjafinn mun tryggja að réttur umsækjanda sé tryggður í túlkun á „samstarfsvilja“ og hvernig löggjafinn mun sýna þekkingu á aðstæðum fólks á flótta í túlkun á löglegri og ólöglegri notkun á opinberum skjölum, mætingu í læknisskoðanir eða viðtöl.

um að íslenska ríkið standi við skuldbindingar sínar varðandi vernd réttinda umsækjenda um alþjóðlega vernd og fólks á flótta. Solaris tekur undir þá athugasemd og ítrekar að frumvarpið felur ekki í sér skilgreiningu á hvernig réttur umsækjanda gagnvart tímaramma frumvarpsins er tryggður dragist efnismeðferð vegna ferla af hálfu ríkisins. Að lokum bendir Solaris á að hraði málsmeðferðar (12 mánuðir) má ekki bitna á gæðum hennar né grafa undan [því] að íslenska ríkið standi við skuldbindingar sínar gagnvart mannréttindum fólks á flótta.“ Þá er ég búinn að fara yfir þessa umsögn. Þetta er ekki bara eitthvert fólk úti í bæ, þetta er fólk sem hefur þekkingu og er í tengslum við fólk og er búið að kynna sér þessi mál, eins og gildir raunar um allar þessar umsagnir. Rauði þráðurinn í þeim er að þau vara

og svo má lengi telja. Öllu þessu er bara sópað undir teppið. Öllu þessu er sleppt.

og skyldi maður þá ekki ætla að þegar þú sendir út slíkan fjölda beiðna þá kalli það á að íslenska ríkið komi til móts við þau sem svara? En það er ekki einu sinni hægt að verða við því. Það er ekki einu sinni hægt að taka mark á því sem sett er fram.

þá blasir við að þeir aðilar sem voru fengnir til umsagnar höfðu ekki möguleika á að hafa áhrif á ferlið, þeir höfðu ekki möguleika á að móta þann texta sem þar er, enda tekur hann þá ekki á neinum af þeim vandamálum sem umsagnaraðilar hafa áhyggjur af né er þarna þær lausnir sem raunverulega gætu orðið til þess að skapa þá skilvirkni sem leitast er

(alþjóðleg vernd).“ Þá segir í niðurlagi bréfsins: „Þess er óskað að tillagan verði borin upp til afgreiðslu í samræmi við áðurnefnda grein þingskapa.“ Undir bréfið ritar Andrés Ingi Jónsson Þessi tillaga verður borin upp til atkvæða í upphafi næsta þingfundar.